(HDZ)** Sada ćemo prijeći na sljedeću točku, a to je: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 803 Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članaka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, te Odbor za obitelj, mlade i šport. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno, dodatno obrazloženje?

Vlada RH kao predlagatelj ovoga zakona želi na sportskim natjecanjima i vezano uz sportska natjecanja povećati sigurnost svih sudionika, navijača, natjecatelja, službenih osoba i stoga predlaže izmjene i dopune Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Osobito predlagatelj želi stati na kraj onim pojedincima koji koristeći stadione, veliku masu ljudi i mogućnosti da se u toj masi, imaju određenu anonimnost da se, svoj identitet prikriju i da kao takvi šalju poruke mržnje prema određenim skupinama, pojedincima u hrvatskom društvu, dakle takvim osobama koji uglavnom ne zaslužuju se zvati navijačima i njihovim ponašanjima se želi stati na kraj. Pozornim praćenjem pojavnih oblika protupravnih ponašanja na sportskim natjecanjima uočena su i određena ponašanja s obilježjima protupravnosti koja trenutno nisu propisana kao takva, takve vrste ponašanja dovode do narušavanja javnog reda i mira, ne samo na sportskim objektima i tijekom održavanja sportskih natjecanja, već i na pravcima putovanja prema, dakle prema sportskim terenima, bilo u naseljima, bilo izvan njih, pa i na autocestama i to prije, a i nakon samog sportskog natjecanja. Jednako tako ova protupravna ponašanja događaju se i izvan naše zemlje i time zbog nemogućnosti procesuiranja počinitelja stvara se dojam da nadležna tijela ne poduzimaju odgovarajuće mjere, a i šteti se ugledu RH u inozemstvu. Normativne manjkavosti očituju se prije svega u otežanom postupanju policije, nacionalnih športskih saveza, klubova, organizatora sportskih natjecanja i sudova što priječi uspješnu borbu protiv nasilja na sportskim natjecanjima. U posljednje vrijeme pored negativnih konotacija koje narušavanje javnog reda i mira na sportskim natjecanjima ima u javnosti, takva događanja, dakle i na međunarodnom planu pojedinih, dakle inkriminiranih ponašanja prevladavale bi se teškoće u, koje nastaju u primjeni Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, s jedne strane to su nedostaci koji omogućuju policiji učinkovitiju provedbu kriminalističkih istraživanja kaznenih djela i prekršaja vezanih uz sportska natjecanja, a s druge strane koji ograničavaju sudove i pravosudna tijela u kvalitetnom provođenju kaznenih i prekršajnih postupaka izricanju zakonom propisanih sankcija i potom njihovom izvršenju. Koja su, dakle ponašanja trenutno detektirana kao ili u posljednje vrijeme, detektirana kao rizična? Prvo je odbijanje podvrgavanja, podvrgavanju ispitivanja alkoholiziranosti i prisutnosti droga u organizmu mjernim uređajem koje je kao prekršaj bilo propisano zakonom do izmjena koje su stupile na snagu 2011.g. Obzirom da su tim izmjenama i dopunama zakona iz 2011.g. uvedene maksimalno propisane visine novčanih kazni i kazni zatvora za prekršaje, namjera je bila postizanje određenog balansa u represivnim mjerama koje propisuje ovaj zakon i brisanjem odbijanja podvrgavanju ispitivanja alkoholiziranosti mjernim uređajem kao protupravnog ponašanja. Tijekom natjecateljskih sezona 2018. i 2019. i 2019. i 2020. do, do sada evo, ukupno je zbog alkoholiziranosti pri dolasku, a i na samim sportskim natjecanjima procesuirano 182 osobe, stvarna brojka osoba koje pod utjecajem alkohola ili droga dolaze na sportska natjecanja naravno da je znatno veća, ali to nisu nisu svi od njih i remetitelji javnog reda i mira i bilo bi nemoguće poduzeti određene mjere i nepotrebno u nekim slučajevima i prema onima koji ne remete javni red i mir. Protekom vremena i kroz primjenu odredbi zakona koje se odnose na prekomjerno uživanje alkohola uočeno je da je dio navijača kategoriziranih kao recidivisti i kao rizični koriste ovu ublaženu odredbu zakona kako bi bez sankcioniranja pod utjecajem alkohola dolazili na natjecanja, što djelomično utječe na činjenje drugih vrsta protupravnih ponašanja. Obzirom na to, uvođenje odnosno vraćanje ovog oblika protupravnog ponašanja kao prekršaja pridonijelo bi smanjenju činjenja drugih težih oblika protupravnih ponašanja koje nastaju uslijed alkoholiziranosti kao što su tučnjave, uporaba pirotehnike, uništavanje stvari i imovine, razni oblici rasističkog ponašanja i Također uvrštavanje ovog oblika protupravnog ponašanja u odredbe Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima omogućilo bi se izricanje zaštitnih mjera zabrane prisustvovanja određenom sportskom natjecanju za određene osobe jel, čime se provodi strategija isključenja rizičnih navijača kojom se takvi navijači onemogućuju nazočiti sportskim natjecanjima bez utjecaja na nerizične navijače. Ovdje želim ukazati na odredbu prekršajnog zakona, čl. 137. koji propisuje posebne mjere policije za neposredno sprječavanje počinitelja prekršaja pod utjecajem opojnih sredstava da nastavi s činjenjem prekršaja. Jednako tako sankcioniranje odbijanja podvrgavanja utvrđivanju alkohola i droga u krvi propisano je i člankom 282. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Drugo protupravno ponašanje koje želimo vratiti u ovaj zakon jest tučnjava odnosno fizičko nasilje s obilježjima prekršaja koje je bilo propisano ovim zakonom od dana njegovog stupanja na snagu 2003. godine. dolazilo je do porasta broja intenziteta ovog oblika protupravnog ponašanja te su izmjenama i dopunama zakona iz 2011. godine u zakon uvrštena dva kaznena djela – sudjelovanje u tučnjavi ili napadu na gledatelje i druge osobe članak 31.a i organiziranje nasilja na sportskim natjecanjima članak 31.b. Uvođenjem dvaju kaznenih djela u zakon brisano je protupravno ponašanje tučnjave s obilježjima prekršaja. Tijekom vremena te zbog kazni zatvora koje ova dva kaznena djela propisuju u trajanju od 3 mjeseca, … 3 mjeseca intenzitet fizičkih sukoba ponovno poprima obilježje prekršaja te se prema važećem zakonodavstvu ovaj oblik protupravnog ponašanja sankcionira prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira koji propisuje izrazito niske novčane kazne i kaznu zatvora do 90 dana bez mogućnosti izricanja zaštitnih mjera zabrane prisustvovanje športskom natjecanju. Navedene zaštitne mjere u praksi su se dokazale dokazale kao izuzetno svrhovite u provedbi strategije isključenja rizičnih navijača sa sportskih natjecanja što je dovelo do znatnog smanjenja nereda na samim stadionima. Novčane kazne koje se predlažu propisati izmjenama i dopunama zakona za ovaj oblik protupravnog ponašanja iznose od 5 tisuća do 25 tisuća kuna, a kazne zatvora su propisane u trajanju od 30 do 60 dana uz mogućnost izricanja zaštitnih mjera zabrane zabrane prisustvovanja športskom natjecanju. U promatranom razdoblju natjecateljske sezone 2014., 15. do proljetnog dijela natjecateljske sezone 2018.-19. dakle do proljeća prošle godine vezano uz odigravanje utakmica I. hrvatske nogometne lige i hrvatskog nogometnog kupa ukupno je evidentirano 66 odnosno fizičkih obračuna od čega je 61 tučnjava bila sa obilježjima prekršaja a samo 5 s obilježjima kaznenog djela. Navedene tučnjave imale su u najvećem dijelu obilježje prekršaja s obzirom da su zbog brze intervencije policije bile kratkog trajanja i naravno niskog Kao posljedicu imale su samo tjelesne ozljede i manju materijalnu štetu. Bez obzira na nastale posljedice tučnjave navijačkih skupina redovito uzrokuju uzrokuju veliki interes javnosti i nepovoljno naravno utječu na ukupno stanje sigurnosti u našem društvu. Treće protupravno ponašanje koje zahvaćamo je posjedovanje predmeta namijenjenih prikrivanju identiteta. U tom vremenu kojem smo proučavali primjenu zakona dakle od sezone 2014.-15. do 18.-19. evidentirano je samo 16 prekršaja maskiranja na sportskim natjecanjima. Trenutne odredbe zakona propisuju da je samo radnja maskiranja protupravno ponašanje, dakle sama radnja. Dakle kod tih 16 prekršaja je se uspjelo uspješno utvrditi identitet počinitelja. Pri provedbi mjera osiguranja sportskih natjecanja policija i redari učestalo pronalaze različite vrste predmeta namijenjenih za prikrivanje identiteta, razne maske tzv. fantomke, potkape i sl., a učestalo se pronalaze i odjevni predmeti koji su predviđeni i za maskiranje razne vrste jakne sa ušivenim maskama, fantomkama i sl. Dakle, metode, načini su vrlo maštoviti. Prema važećim odredbama zakona u slučaju pronalaska predmeta namijenjenih maskiranju sa svrhom prikrivanja identiteta prema osobi koja takav predmet posjeduje ne mogu se poduzimati nikakve mjere koje bi spriječile kasnije protupravno ponašanje čak i u slučajevima kada se radi o osobi koja je već evidentirana kao rizična. Naknadno utvrđivanje stvarnog počinitelja je otežano činjenicom da je identitet prikriven. Uvijek postoji mogućnost da je osoba koja je predmet za maskiranje unijela na tribinu sa svrhom da ga proslijedi drugoj osobi radi prikrivanja identiteta, dakle jedna osoba to radi za drugu ili radi više osoba zajedno. ovako pojedinci koji se tako maskiraju koji na svojim, koji iznose i šire poruke i govor mržnje uz uspješnu suradnju sa različitim sa drugim navijačima tzv. navijačima sudionicima uspiju prikriti identitet i policije izuzetno je teško čak i kada ima određena druga saznanja sa sigurnošću i potvrditi da je to upravo bila ta osoba koja je u masi od više tisuća navijača u ovakvoj situaciji plamtećih tribina bila ta koja je činila nered ili pozivala na nasilje. Nadopunom zakona odredbom da je protupravno ponašanje pa i samo posjedovanje predmeta namijenjeno prikrivanju identiteta dakle, to mora biti neprijeporno u značajnoj mjeri bi se utjecalo na smanjenje protupravnih ponašanja kod kojih se maskiranje koristi u svrhu prikrivanja identiteta uporabe dakle, spriječili bi veliku, značajniju uporabu pirotehnike, fizičke obračune, izvikivanje poruka neprihvatljivog sadržaja i sl. Ovdje je bitno napomenuti i to želim svima javno reći da se ne radi o navijačkim rekvizitima npr. šalovima i kapama klubova, reprezentacije i sl. već o i specifičnim predmetima čija je namjena maskiranje odnosno prikrivanje identiteta. Zbog svega što sam naveo, smatramo dakle, predlagatelj smatra potrebnim da se zakon dopuni na predloženi način kako bi se smanjila mogućnost nekažnjenog činjenja protupravnih ponašanja korištenjem odjevnih predmeta u svrhu prikrivanja identiteta. I naposljetku, protupravno ponašanje uništavanja tuđe stvari odnosno oštećenja imovine na sportskim natjecanjima trenutno je propisano kao kazneno djelo. Odredbama Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima do izmjena koje su stupile na snagu 2011. g. bilo je propisano kao prekršaj. Nakon velikih nereda na utakmici odigranoj 2010. između Dinama i Hajduka kada je i jedan policajac zadobio teške tjelesne ozljede odnosno gubitak oka, došlo je izmjena zakona na način da je kazneno djelo, da je dakle u zakonu uvršteno kazneno djelo uništavanje stvari i imovine, i imovine, to je čl. 31 c. Međutim za ostvarenje ovog kaznenog djela, potreban je nastanak štete veće vrijednosti, minimalno 60 000 kuna po počinitelju. Za manje iznose štete koji su nakon uvođenja ovog kaznenog djela u pravilu znatno manji zbog prijetnje sankcijom koju propisuje ovo kazneno djelo, dakle novčana kazna ili kazna zatvora do 3 g., počinitelji se ne mogu procesuirati. Kako bi se spriječilo i smanjilo činjenje protupravnih ponašanja ove vrste ali s manjom nastalom štetom, potrebno je uvođenje ove vrste protupravnih ponašanja dakle koja ne propisuje nastanak štete veće vrijednosti. Događa se da policija primjerice izdvoji 15-ak, 20 počinitelja ali materijalna šteta je bila recimo nekoliko desetaka tisuća kuna i kad se ona podijeli po počinitelju, ispadaju 2, 3000 i tada se kaznene prijave odbace. Dakle očekivane promjene u ovom području koje se namjerava urediti, odnose na povećanju ukupnog objektivnog ali i subjektivnog stanja sigurnosti kod gledatelja na sportskim natjecanjima koji natjecanjima nazoče prvenstveno zbog užitka u natjecanju a nikako ne zbog namjere činjenja kažnjivih djela dakle a takvi pojedinci čine vrlo mali broj promila, ja bih rekao. Uz sve to, očekuje se da će isključenje sa sportskog natjecanja počinitelja protupravnog ponašanja koje se predlaže uvrstiti u zakon, dovesti do smanjenja angažiranja policije na provedbi mjera osiguranja iz nadležnosti policije što izravno dovodi do smanjenja utroška proračunskih sredstava koja su za ovakve namjene vrlo visoka. Nadalje, predložene promjene za cilj imaju i smanjenje negativnog dojma u javnosti i medijima koji se veže uz protupravna ponašanja na sportskim natjecanjima koja kod međunarodnih natjecanja kao što sam već rekao, štete i međunarodnom ugledu RH. Predložene izmjene i dopuna Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima neće imati učinaka na zaštitu ljudskih prava obzirom dakle da su zaštitne mjere, novčane kazne i kazne zatvora propisane ovim zakonom još od njegova donošenja 2003. godine. Prijedlogom zakona definirat će se nadalje pojedine vrste protupravnih ponašanja koja se učestalo pojavljuju u svezi športskih natjecanja koje imaju utjecaja na sigurnosni aspekt održavanja natjecanja te na opći dojam sigurnosti u javnosti. Jednako tako, takvi događaji narušavaju i umanjuju one velike sportske uspjehe koje postižu hrvatski sportaši diljem svijeta i koji padaju u sjenu zbog takvih protupravnih ponašanja. Predloženim izmjenama ne predviđa se propisivanje novih kaznenih odredbi dakle bilo novčanih kazni, kazni zatvora ili zaštitnih mjera niti povećanje iznosa ili trajanja već propisanih obzirom da predlagatelj smatra da su trenutno propisani iznosi novčani kazni te trajanje kazni zatvora i zaštitnih mjera, propisani u mjeri koja osigurava dakle ne samo represivni utjecaj nego osigurava i preventivni učinak na sve oni koji kane kršiti ovaj propis. Pored navedenog, cilj je Zakona o sprječavanja nereda na sportskim natjecanja prevencija i sprječavanje društveno neprihvatljivih ponašanja na sportskim natjecanjima što znači unaprijed stvoriti uvjete koji će u najvećoj mjeri onemogućiti dakle neprihvatljivo ponašanje pojedinaca ili organiziranih skupina na štetu drugih gledatelja, športskih klubova, udruga, saveza te drugih građana koji nisu povezani nužno sa samim održavanjem sportskog natjecanja koji se voze tramvajem pored stadiona ili piju piće u kafiću pored stadiona ili negdje na pravcima kretanja ovakvih osoba. Evo poštovane zastupnice i zastupnici, ovo je u najkraćem sam izložio izmjene i dopune Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima za koje držimo da će povećati opće stanje sigurnosti u društvu, izdvojiti one osobe koje tvrde da su navijači a ustvari to nisu i omogućiti svima onima koji žele uživati u sportskim natjecanjima sa svojim prijateljima i obiteljima, da mogu nesmetano i slobodno se družiti na svježem zraku i na natjecanjima. Hvala lijepa. Hvala. Na vaše izlaganje javilo se otprilike polovica prisutnih saborskih zastupnika, neki čak i prije nego što ste započeli govoriti pa krenimo otpočetka. Prva replika je poštovanog zastupnika Mire Bulja, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Postavit ću vam pitanje. Kako je moguće da baš navijačke skupine gdje trebamo riješiti problem nasilja, nasilnika međutim zašto navijačke skupine kod 0,5 alkohola moraju tri puta skuplje platiti recimo prekršaj i imati kaznu zatvora nego recimo u prometu? Zašto u svečanim ložama, hoćete li u svečanim ložama kontrolirati koliko je se popilo skupoga vina i pojilo oborite ribe i droge? O tome ćemo pričati? Kako ćete riješiti problem bjegunaca koji su otišli i vodili te klubove u druge države, kojima je naš sustav omogućio da pobjegnu jel je MOST na to i upozoravao da će pobjeći ti bjegunci zbog kojih se navijačke skupine i ponašaju kako ponašaju. Ja ne vidim nikakav problem u Maliganima sinjskim, mojim Maliganima, pa ni u Torcidi. U pojedincima da. Ja sam ponosan na nje, ali nisam ponosan na svečanu ložu koja troši bespravno novac i tih udruga i tih ljudi. … /Govornici govore u isto vrijeme./ … njih zatvorite pa će biti problem riješen. Hvala lijepo. **Reiner,

navijači ili sudionici na sportskim natjecanjima, gledati ako su i pod utjecajem alkohola ako ne rade određena druga protupravna ponašanja, dakle da remete javni red i mir ili slično. Evo kolega koji je sa mnom je nedavnoj utakmici protiv Slovačke u Rijeci za kvalifikacijama za europsko prvenstvo rekao da su Slovački navijači pili i bili većina pod utjecajem alkohola ali su bili iznimno mirni, slušali su upute policije i nije bilo nikakvih postupanja, dakle nisu remetili javni red i mir i nisu nikoga ugrožavali. Protiv takvih osoba, navijača se neće poduzimati represivne mjere, samo protiv onih koji remete javni red i mir i sigurnost. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Jovanovića. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo. Državni tajniče. Svaki zakon, svaka promjena koja će osigurati da pravi navijači uživaju, da obitelji mogu ići na utakmice, a da jedna malobrojna zaista skupina huligana terorizira sve, svi koji će to spriječiti treba dobiti podršku. Ima dosta stvari koje su u zakonu dobre, ali ipak on nije u cjelovito riješen. Dobro što je prvo čitanje i nadam se da će rasprava biti dobra i da ćete do drugog čitanja još bolji prijedlog. Međutim, ja sam se javio za ovu repliku zato što u tekstu kojeg ste vi naveli u ocjeni stanja ispada da u ovo vrijeme koje pratimo zapravo pada broj protupravnih ponašanja incidenata vezano za sportska natjecanja mada niti ja, niti javnost nema taj dojam. Pa imate neke konkretne podatke kojima možete potkrijepiti ovo što piše u materijalu kojeg ste nam dostavili? **Reiner, Željko Ja sada trenutno ne mogu izreći nekakve, ne znam na koje brojke trenutno mislite. Ja sam iznio podatke o broju alkoholiziranih navijača, međutim ponekad ne mora biti puno više procesuiranih procesuiranih osoba, ali mogu biti velike ugroza velikih vrijednosti života, zdravlja, imovine veće vrijednosti i zbog toga se moraju poduzeti sveobuhvatne mjere kako bi se to spriječilo na sportskim natjecanjima. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnikom. Jedna od glavnih zamjerki ovoga zakona je što smo evo čuli i vidjeli da se malo bavi samo prevencijom, edukacijom i dijalogom pa me zanima uz javnu raspravu jeli MUP kontaktiralo i udruge navijača i uključilo ih u izradu ovoga kolokvijalno nazvanog Zakona o navijačima. Ja mislim da obitelji mlade trebamo vratiti na stadione, ali to jednostavno možemo vratiti prvenstveno edukacijom i samim vraćanjem kulture odlaska na sportska na natjecanja, a nikako nekom žešćom represijom. Hvala. Prije odgovora kolega Bulj je dignuo povredu Poslovnika. Koja točka Poslovnika povrijeđena? **Bulj, Miro (MOST)** Pa kolega je povrijedio članak Poslovnika 238. zbog toga što nije problem samo

Izvolite. Želite li odgovoriti ili ne? Izvolite. Poštovani gospodine zastupniče. Policija komunicira i surađuje sa navijačkim skupinama i cilj joj je prije svega prevencija, ne dopustiti da se dogodi nešto na sportskim natjecanjima, a određene preventivne aktivnosti dovodi … /Upadica Reiner: Pa kolege, dozvolite, čini se da ste htjeli pitati i to dapače vas 17 da je htjelo nešto pitati državnog tajnika, pa onda slušajte što on odgovara, nemojte vikati međusobno. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Prevenciju radi policija kako sama tako i u suradnji sa Središnjim državnim uredom za sport i sa drugim nadležnim institucijama. Navijačke skupine nisu bile izravno uključene u izradu zakona, ali su neke njihove primjedbe uvažene, a neke nisu mogle biti uvažene. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je poštovanog zastupnika POdolnjaka. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče sa suradnikom. Naravno da svi podržavamo sve one zakonske mjere koje će smanjiti i što je moguće više bilo kakvo protupravno ponašanje na sportskim terenima i to apsolutno nije sporno i tu vjerujem postoji konsenzus i u ovom Saboru. Međutim, s obzirom na nove zakonske mjere koje predlažete imam jedno pitanje, zanima me vaša logika. Ovim zakonom omogućujete da osobe unose alkohol na sportski teren, da ga i kupuju na tom sportskom terenu do 6% alkohola, dakle mogu konzumirati pivo, a istovremeno predlažete oštre sankcije za svaku osobu koja se zatekne na tom sportskom terenu, a ima iznad 0,5 grama po kilogramu alkohola, a da pri tom nije učinila niti jedan drugi prekršaj koji je predviđen ovim zakonskim prijedlogom.

Dakle imam pitanje, dakle koji je genijalni um izmislio u ovom zakonu odredbu uz članak 4. „pokušaj ulaska dolazak i boravak“. Objasnite mi sa pravnog stanovišta što je dolazak. Da li to znači ja krenem na utakmicu u Split sa svojim prijateljem na utakmicu hrvatske reprezentacije dakle popio sam dva piva, policija me zaustavi na Lučkom, napušem više od 0,5 promila, do Splita 5 sati ima vožnje imat ću 0,4 promila i na lučkome me policija zaustavi i ja ne mogu dakle ući na stadion? Da li to znači da me možete staviti da pušem alkotest ispred svog ulaza? Recite mi pravno što to znači dolazak. Da li to znači da ja prolazim pored stadiona? Tko će određivati jel' ja dolazim na stadion, prolazim porez stadiona itd.? **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog državnog tajnika. Često smo imali poštovani gospodine zastupniče situacije da se navijačke skupine nađu negdje na pola puta i fizički sukobe. Dakle, htjelo se, prije je bilo propisano da to vrijeme vrijedi od jedan sat prije utakmice i jedan sat nakon sportskog natjecanja. Sada se proširilo za vrijeme od početka početka putovanja. Ako ne radite nikakve druge prekršaje ja sumnjam da će vas policija negdje zaustaviti razumijete ako se vozite iz Zagreba u Split ili obrnuto. I sam broj procesuiranja vam govori da policija ne zaustavlja masovno i ne vrši provjeravanje alkohola u krvi. Slijedeća replika poštovanog zastupnika Čelića. „Huligani policajcu izbili oko te palili aute i motore“, potom „Za vrijeme i nakon utakmice ozlijeđeno je 15 policijskih službenika“, potom „Mojoj Barici su izbili zube zato što nam se lokal zove Dalmatinka“, potom, „Krvavi derbij“, potom, „Huligani snimljeni“. Hoće li konačno biti rigoroznijih sankcija? I sada nakon što su nam mediji puni takvih članaka, izvješća, pisanja mi danas raspravljamo o čemu? Ispada da pola ovdje pola prisutnih kolega podržava takvo ponašanje ne navijača, nego huligana. E sada, moramo se odlučiti da li želimo imati sigurnost na tribinama i sportskim takmičenjima ili kaos i nerede. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Culeja.

Imat ćete vrijeme. Samo izvolite.) Dobro. Nekada su navijači bili 12-ti igrač na terenu, a danas su oni koliko vidimo prvi. Oni su prvi. Gospodari su tribina, gospodari su stadiona, a možemo reći i uprava. To što se događa na stadionu rezultat je vođa čopora navijačkih skupina, moramo ih tako nazvati. Iz kojih razloga? Jer svi oni divni i krasni navijači koji tamo idu sa svojom djecom oni su žrtva tih vođa čopora koji dobro koriste svoj status na stadionu, dakle oni kroji kreiraju sve ono nasilje i one govore mržnje kojih smo bili svjedoci. A najveći govor mržnje na stadionima bila je svastika koja je otišla u zastaru, koja nije istražena ni do današnjih dana. A kada bi pronašli kreatora svastike i kada bi tome stali na rep, mogli bi stati na rep svoj mržnji u hrvatskome društvu, pa i u ovom Hrvatskom saboru zna se od koga. Nije potrebno da ih spominjem. Sljedeća je replika poštovanog zastupnika Preleca. **Prelec, Alen (SDP)** Hvala poštovani predsjedavajući. Poštovani državni tajniče, svi smo mi sretni i ponosni na uspjehe hrvatskih reprezentativaca, sportaša. Ja se nadam da će ih biti ovih dana još. Jednako tako se sramimo kada se događaju neredi i izgredi, ali to su pojedinci. Ja bih rekao to treba spriječiti i svaki zakon kolega Stričak svaki zakon će sigurno ovi s lijeve strane podržati da ne bude više nereda. Ali ima jedna narodna, kaže: „Ako želiš nešto učiniti, nađeš način. Ako ne želiš, nađeš izgovor.“ Ja mislim da mi u Hrvatskoj već imamo 20 godina izgovor da ne činimo ništa i ne rješavamo nikakve probleme jer su nam loši zakoni. problem je u provođenju zakona. Znači, imamo dobre zakone, hajmo iz provoditi. Sudovi moraju te malobrojne izgrednike zatvarati i to je rješenje. Ja vjerujem da policija radi svoj posao ali sudovi u Hrvatskoj su najveći problem. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća Hvala lijepo. Ako već ovdje govorimo o čoporima, onda postavimo pitanje a kako su oni nastali? Zašto policija nije do sada djelovala jer ovako, primjenom ovakvog zakona, obraćamo se cjelokupnoj masi, svi koji dolaze na stadion su navijači. Svako sa svojeg stajališta. Da li ćemo uvesti možda navijačke dozvole pa ćemo kao u vožnji, onaj koji ima preko 0,5, on je u prekršaju. Mislim da trebamo napraviti postupanje koje biti ohrabriti policajca da mogu provesti svoje aktivnosti do kraja i pravosuđe da ih prati. Na ovaj način mi ćemo opet postaviti zakonske neke norme koje na kraju nit će policija provesti u cijelosti a nakon toga, pravosuđe neće procesuirati i vraćamo se na početak. Ali treba razumjeti samo da nisu huligani ti koje se samo traži u navijačima, ja bi ih prije tražio u politici koja upravlja klubovima, ruinira klubove i na kraju stvara u javnosti upravo potrebu da se protiv takvoga postupanja ponaša pa je možda i taj eksces samo

ali mi je smiješno ovdje čuti moram priznati da evo tu čovjek ispred MUP-a govori kako se ovaj zakon može primjenjivati i ne primjenjivati. Članak 21. kaže jasno: „na prostoru športskog objekta nije dozvoljena prodaja i distribucija alkoholnih pića“, dakle kolega Bulj je dobro rekao, ako nije dozvoljeno, nije dozvoljeno niti u počasnim ložama, točka, točka. Drugo, čl. 25. kaže: „Policija ovlaštenoj osobi koja se izjasni ili prema okolnostima očigledno da ide na športsko natjecanje a svojim ponašanjem izaziva osnovanu sumnju da je pod utjecajem alkohola, zabraniti joj dolazak na mjesto športskog natjecanja ili ulazak u športski objekt.“ Dakle, ne postoji slobodna procjena hoće li policajac nekoga pijanog da se tamo klati jer nije pripadnik navijačke skupine nego jednostavno pijančina, pustiti na teret a pripadnika navijačke skupine ne pustiti. Ne postoji ta mogućnost. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala.

„može se kazniti“ ili „mogućnost izričaja“ što otvara prostor za široku primjenu odnosno može se sa terena stadiona odstraniti bilokoga tko može policiji ili bolje rečeno vlasti, predstavljati prijetnju u bilokojem smislu pa tako i u političkom. Imamo li sumnje bojati se jer sličan je obrazac vladavine Zdravka Mamića, kada je na osnovu internih saznanja formirao vlastite crne liste koje su se kasnije pokazale protuzakonite i protuustavne. Hvala. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Čuraja. u ovim izmjenama koje su minimalne i ne znam koliko će doprinijeti, zapravo mi ovdje govorimo o nečem što već postoji. Mi imamo sada u zakonu to da se smatram prekršajnom odredbom odnosno u alkoholiziranom stanju i boravak u alkoholiziranom stanju. Sve ovdje što se mijenja je to da već sada ako odbiješ alkotest će biti prekršaj, ostalo sve već postoji zadnjih 8, 9 godina. A mi imamo u isto vrijeme, u istom članku gdje govori se da se smiju točiti pića koja su ispod 6% alkohola. Sad ja pitam ovdje ko je lud? I to stoji već 8, 9 godina. Znači vi možete kupiti pivo na utakmici, popiti jedno, drugo i vi ste u prekršajnim Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Marasa. **Maras, što sam imao reći zapravo postavili kao pitanje, meni se ovdje čini da je nekakav zaključak nakon vaših odgovora da policija ima nekakvu veliku slobodu u donošenju odluka, dakle kako mi možemo znati je li netko ili nije stvarao probleme, može bilokoga policija testirati, onoga koga želi testirati i onda da taj odgovara jer je to procjena nekog policajca na terenu. Dakle kada bismo ovakve ovlasti dali policiji da postupa prema nekim drugima, možda bismo uistinu imali i obračun s korupcijom u hrvatskom društvu. Nažalost toga nema. Ono sve što se loše događa i u društvu imamo mi i određene proteste i pobune sada, vidimo što se u Splitu događa, to je sve rezultat ovog općeg raspoloženja u društvu odnosno odgovor na loše stanje u funkcioniranju naših institucija. Pardon, odgovor poštovanog državnog tajnika. alkotestiranju sada smatra prekršajem. Do sad se nije smatralo, ako je netko odbio utvrđivanje alkoholiziranja, stanja dakle alkoholiziranosti, nije snosio snosio posljedice osim ako nije bilo vezano to njegovo alkoholizam uz neko drugo rizično i protupravno ponašanje pa je napravio neki drugi prekršaj, tukao se ili oštetio neku stvar, neku tuđu stvar. Dakle sada uvodimo tu mogućnost da policija provede alkotestiranje onih koji

Mene iznenađuje da vi zapravo podržavate neprimjenjivanje zakona. Krivo nas informirate i upravu su one kolege koji su maloprije rekli a to je da ste dužni policajce držati zakona. Njemu jasno piše šta mora raditi, nemam sad vremena da navedem sve točke ali ću vas isto tako pitat, da li će mobitel bit sredstvo koje će biti oduzimano na utakmicama? To govorim iz razloga što evo danas izvješće govori o tome da to policajci tumače kao sredstvo za ozljeđivanje kod uhićenja uhićenja migranata koji su uhvaćeni u vlaku kod Slavonskog Broda. Prema tome, mene to interesira hoće li na skijaško natjecanje „Snježna Kraljica“ biti isto tako tretirani navijači koji dolaze maskirani sa prikrivenim identitetom jer im je hladno. Prema tome, napravite distinkciju na koga se to odnosi, da li je ovo zakon usmjeren protiv huligana ili je ovo zakon koji će tretirati sva sportska natjecanja. **Reiner, Poštovani gospodine zastupniče zakon je usmjeren protiv huligana. Odgovor je da i on se odnosi na sva sportska natjecanja. Možda se ovdje više spominjao nogomet jer je bilo zabilježeno više protupravnih ponašanja na nogometnim natjecanjima, nego na nekim drugima. na skijaškim natjecanjima ljudi mogu doći i dolaze toplije obučeni i da se takve osobe neće procesuirati. Što se tiče mobitela, apsolutno ne. A mobitel se neće oduzimati na ulazima na sportska borilišta. Inače bi svatko od nas tko ide na utakmicu ostao bez mobitela. Mislim malo tko ide bez mobitela. Hvala lijepo. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Đujića. navijači ispadaju problem i ispada problem sa navijačima nekakav. Govorili ste i o edukaciji i prevenciji. Sada mene zanima zašto vi u MUP-u nemate sistematizirano radno mjesto osobe za ako je to takav problem? Mi govorimo o tom problemu već 10-tak godina. Dakle, u Ministarstvu unutarnjih poslova zadnjih 10 godina postoji osoba koja je zadužena za probleme sa navijačima. Međutim, to nije razrađeno na nivoe policijskih uprava i vi na policijskim upravama uopće nemate sistematizirano radno mjesto djelatnika policije koji se bavi navijačima za razliku od recimo krimpolicije koja ima grane i za narkotike, i za gospodarski kriminalitet, i za ostale stvari. Ovdje ispada da policajci koji se bave ovim pitanjem se bave i navijačima, i maškarama, i svim ostalim problemima. Zašto to nemate ako vam je cilj prevencija? Možda do svega ovoga ne bi ni došlo da je to bilo prije 10 godina napravljeno? Poštovani gospodine zastupniče, ne znam koliko puta moram ponoviti dakle da se zakon ne odnosi na navijače kao takve, nego na huligane koji remete javni red i mir. Znači koji rade nerede kao što sam naziv zakona kaže, znači nerede na sportskim natjecanjima. Što se tiče prevencije u policijskim upravama postoje ljudi koji po liniji rada javnog reda i mira rade sa navijačima. U većini od njih nema poimence napisano da se on bavi samo navijačkim dakle dakle sa navijačkim skupinama. Ali ljudi koji rade po javnom redu i miru, netko je uvijek zadužen prvenstveno za ta pitanja. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Marasa. Hvala lijepo. Gospodine Katiću u vašem obrazloženju i ja se sjećam ovdje već nekoliko rasprava u Hrvatskom saboru, ispada da je ovaj zakon jedan od onih važnijih o kojima raspravljamo i da je veliki problem u navijačima što ja mislim da u biti i nije toliko. Ja se ne sjećam nekih velikih nereda već posljednjih nekoliko godina. Veći problem je ovo što je rekao netko od kolega u ložama odnosno u onima koji u našem društvu žive na grbači građana i koji pokazuju svoj status i moć iz tih loža. Znači sa te strane kada vidite recimo navijače u Gradu Zagrebu većina njih i negativne emocije su rijetko usmjerene k protivničkim navijačima možda na kojoj utakmici godišnje, ali na svakoj utakmici su usmjerene protiv uprave kluba koja je uzurpirala Dinama i koja jednostavno taj Dinamo sisa godinama.

vi to stalno radite. Nemojte to raditi. Nije u redu vis a vis drugih kolega. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Mateljana. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče pa za razliku od nekih mnogih mojih kolega ja ne dijelim tu empatiju prema navijačkim skupinama. Naime, sasvim suprotno. Upravo smatram da su formalne i neformalne navijačke skupine generator nereda prije svega na nogometnim stadionima. To su skupine koje imaju svoju strogu hijerarhiju, svoje sustave vrijednosti, koje imaju svoje alate i jedan od tih alata je nasilje, a navijanje im nije kor busines. Oni se bave nečim što je na rubu kriminala ili je kriminal sam. Međutim, smatram da upravo iz tog razloga jer su takve skupine utjecajne da se predugo toleriralo njihovo ponašanje, da je taj zli zločesti duh izišao iz boce, a sada pendrekom ga ponovo vratiti u bocu će biti jako, jako teško. Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Križanića. **Križanić, Josip (HDZ)** Zahvaljujem. Gospodine državni tajniče kao i većina mojih kolega meni je isto malo čudno. Većina malih klubova teško živi i upravo žive na tome da se prodaje piće i to pa i alkoholno. To je uobičajena praksa na takvim utakmicama koje su često puta visokog rizika jer nema policije na njima i popije se koja piva ili gemišt. Dakle protiv sam toga da me policajac vidi da sam popio dvije pive, vidio me da sam popio dvije pive pa me stoga može alkotestirali i iza toga slijede sankcije a da pritom nisam napravio ama baš nikakav prekršaj. Također treba razlikovati težinu prekršaja kao što je nošenje marame s jedne strane ili nedjela kao što je direktno izazivanje nereda i tučnjava. Za drakonske sam kazne, za drakonske sam i tu nema nikakvih rasprava oko toga. A recidivistima sam za doživotne zabrane na stadione i za drakonske zatvorske kazne. Ali ponovno napominjem, malim klubovima nije u redu da se zabrani … /ne Dobro. Sada smo iscrpili replike. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista vrijeme podijeliti poštovani zastupnici Sladoljev i Podolnjak. Prvo poštovani zastupnik Marko Sladoljev. Izvolite. **Sladoljev, Marko (MOST)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Dakle pred nama su izmjene Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima i ja ću govoriti dakle problematiku iz perspektive navijača, iz perspektive navijača koji već 30 godina idem na utakmice, koji imam otprilike 50, 60 gostovanja i koji tih 30 godina nema kaznu za krivo parkiranje. Dakle, pogrešno se ovdje želi insinuirati da smo mi glasnogovornici nekih huliganskih skupina. Ja ću se ovdje dakle obraćati u ime navijača koji putuju po svijetu, navijaju za svoj klub, a po kojim će ovim odredbama zakona biti kažnjeni jer nisu precizne. smatram da je zakon licemjeran, duboko nepravedan jer sam predlagatelj tvrdi da se broj nasilja smanjio na terenima dakle, a donosi represivniji zakon. Ono što je još licemjernije u cijeloj toj priči u uvodu zakona dakle piše da se zakon donosi zbog dojma. Dakle, hrvatskoj javnosti se zakon donosi zbog dojma. Pa kakav je dojam o hrvatskim političarima, o korupciji, o pravosuđu pa u ovoj sabornici nismo donosili zakone koji se tiču tih stvari? Dakle dojam koji pojedini mediji i interesne skupine stvaraju o navijačima, u navijačkoj sociologiji se zove dakle moralna panika, jer nikada na naslovnim stranicama časopisa nećete vidjeti vijest da su navijači zajedno gasili požar u Splitu, da su zajedno bili u Gunji i pomagali poplavljenima, da svaka 2, 3 mjeseca daju krv, da su navijači zajedno napravili dječje igralište u Vukovaru, da su na nogometnoj tribini sjevernoj Poljuda i Maksimira u jednom trenutku vodili navijanje djeca sa Downovim sindromom. To nikada nećete vidjeti u hrvatskim medijima. I onda se stvara moralna panika da bi se donosio ovakav represivni zakon. Dakle, ja ću iznijeti jednu činjenicu. Inače izmjene Zakona navijača su se uvijek događale kada su se događali neki neredi. Jedino ova izmjena dakle ova izmjena nema nikakve veze sa neredima jer je sam predlagatelj zakona priznao da se broj nereda na na sportskim borilištima smanjio. A reći ću vam jedan podatak koji ne znate, a to je da je prije 3 mjeseca se odigrala da su se odigrale kup utakmice hrvatskog nogometa i da je namjerno stavljeno da se tri navijačke skupine istodobno Torcida, Bad Blue Boys-i i Armada nađu na autocesti. Do tada je policija postupala uvijek racionalno i rekla – nije normalno da bi se – dakle razdvojila je te utakmice. Jedna utakmica je bila u petak, druga u subotu, treća u nedjelju. Dakle, to je trebao biti povod, na svu sreću nije se ništa dogodilo, za izmjene ovoga zakona. Ja sada postavljam pitanje, dakle kao da je nekom u interesu da se dogodi neki nered pa bi se stvorio povod za ove izmjene zakona. Ono što ću se referirati na sam zakon su odredbe koje sam rekao i u replici. Dakle, alkohol. Hoće li ova, hoće li se ovaj članak primjenjivati na sve tribine jednako? Dakle vi ste poštovani državni tajniče rekli da neće, da će se bazirati samo na tzv. navijačke tribine. Dakle, smatram tu izjavu diskriminatorno jer zapravo vi određene skupine ljudi automatski proglašujete krivima odnosno huliganskim. Nema niti u jednom europskom zakonu odredbu da se alkohol od 0,5% tako strogo kažnjava u zakonu. Dakle Englezi na koje se često pozivamo, dakle često je priča kako je Margaret Thacher riješila problem huliganizma na stadionima. Postoji dakle „Rang this order“ postoji znači odredba u zakonu znači, vi možete biti pripiti na stadionu, vi možete biti pripiti u pubu, ali u slučaju da počnete raditi nered, da počnete vršiti nuždu po stadionu, derati se na službenu osobu, isto tako i u samom pubu dakle vas policija izvodi tada iz stadiona i vi zapravo prekršajno odgovarate. Nema razlike između puba i stadiona. Dakle ono što dakle vi možete biti u pubu pripiti, možete biti na stadionu ali u tom trenutku da kada počnete raditi nered onda u ovom prijedlogu zakona toga nema, toga nema, dakle u zakonu piše da svi koji su više od 0,5. To je inače zakon koji je izglasao HDZ-e, SDP-e 2011. godine. Ove odredbe se samo odnose trenutno na zabranu da ne možete odbiti puhanje alkotesta. Dakle, ne postoji europska praksa koja tako kažnjava, strogo kažnjava navijače i kojim se može izroditi novo nasilje. Ono što je također sporno u Zakonu je posjedovanje predmeta koji služe za prikrivanje. Dakle, samo čin posjedovanja, dakle u onom trenutku kad ste ostavili šal, dakle kao navijački šal kao logično, dakle vi ste sebi izbili dakle iz rukava rukava bilo kakav razlog za ovaj članak. Zato što navijač koji želi prikriti svoje djelo, može prikriti svoj identitet sa šalom. Evo gospođa iz HDZ-a ima dakle po toj odredbi zakona piše i marama da je kažnjiva. Dakle, vi to jednostavno nećete, meni bi bilo logično da ste vi u zakon stavili određenu određenu protupravno djelovanje i u slučaju da je netko još uz to djelovanje prekrio svoj identitet da ste ga zbog toga dodatno kaznili. Isto tako i za alkohol, dakle ako je netko činio protupravno djelovanje na stadionu, a zbog toga je bio dakle pijan, to znači da bi trebao dobiti strožu kaznu. Tako je i u prometnim prekršajima. Što nije? Dakle, ako netko počini prometni prekršaj, ako je uz to napuhao više od 0,5 promila on će biti dodatno kažnjen, ali sam čin posjedovanja predmeta kojeg se može vrlo široko tumačiti je neće riješiti problem s kojim se vi dakle suočavate. Ono što je također sporno sporno u ovom zakonu i koje se jako široko može dakle tumačiti i ono što je zapravo duboko nepravedno je da se kažnjava sudjelovanje u tučnjavi puno dakle strože nego u drugim skupinama društva. Evo ja osobno mislim, dakle u slučaju da bi npr. ne znam ja i gospodin Beljak ispred sabornice potukli da bi trebali biti jednako kažnjeni kao navijač Hajduka i Dinama da se potuku ispred stadiona. Isto je tako, potpuno isto je tako ako se netko potuče ispred kluba kluba narodnjačkog ovaj i pripadnik je neke zlatne mladeži neke stranke da trebaju biti jednako kažnjeni i to strogo kažnjeni, ali ne može se dogoditi da jedan šamar ispred narodnjačkog kluba dakle se kažnjava blago, a šamar ispred stadiona da se kažnjava dakle drastično. Dakle mi, dakle to, ja sam se stvarno bavio tom problematikom i niti jedan zakon zapravo, europski zakon zapravo ne radi distinkciju između dva dijela ovaj u Europi kao što mi ovdje radimo. Ono što je također dakle sporno i što se jako može široko tumačiti, a to je da će se kažnjavati pjesme koje potiču na nasilje. Naravno da je svatko dakle protiv nasilja. Inače u odredbi zakona, sadašnjeg zakona postoji da se kažnjava svaka vjerska, nacionalna i regionalna vrijeđanja nekakva po pripadnosti, al dakle ovo se stvarno može široko tumačiti. Navest ću vam jedan primjer, postoji pjesma od Pips chipsa & videoclips „Dinamo ja volim“ u kojoj jedan stih doista potiče dakle na nasilje. Ali ta pjesma se pjeva na svadbama, na rođendanima i sad se postavlja pitanje, dakle ako se dozvoljava da se ta pjesma pjeva u svim moguće tim institucijama kako to da ti se zabranjivati da na stadionu. Dakle, postoji nešto što se zove navijački folklor, dakle ja sam protiv svakog nasilja, ali vi imate dakle derbije u kojima to sigurno nećete moći rješavati jer bi po tome 30.000 ljudi bilo u prekršaju i 30.000 ljudi bi završilo sa zabranom dakle kazne. To je jednostavno u praksi neprovodivo. Evo samo da vam kažem, dakle što se tiče kazni ovo što sam rekao primjer kažnjavanja ispred stadiona, dakle ako se slučajno potučete ispred stadiona, dakle kazne su vam od 5 do 25.000 kuna, zatvor do 60 dana, a ako se slučajno potučete ispred sabornice ili ispred narodnjačkog kluba kazna vam je 170 do 1.300 kuna. Dakle, potpuno jedno te isto djelo različito prema različitim društvenim skupinama. nije predmet ovog zakona, ali ono g prijašnjeg zakona želim upozoriti na to, a taj institut zabrane dakle za utakmice. Kako to djeluje u praksi i kako se troši novac poreznih obveznika, ja mogu reći dosita na gluposti. Dakle, ako navijač dobi zabranu za utakmice, a po ovim kaznenim djelima može dobiti ako napuše više od 0,5% i po slobodnoj procjeni čak kluba, može dobiti zabranu bez ikakve pravomoćne presude, njegova dakle, dakle njegova kazna je da se on mora javiti u policijsku postaju na dan svake utakmice svog kluba i reprezentacije, pa bilo ona prijateljske, dakle bilo ona treće dakle lige, dakle nema odredbi samo rizične utakmice što bi bilo logično. To znači da navijač koji ima zabranu za utakmice hrvatske reprezentacije, ako hrvatska reprezentacija igra u Kini on se mora tad javiti policijskoj postaji, dakle di će biti i njega policija provjerava u toku utakmice 2 sata i 2 sata poslije gdje se on nalazi. Zamislite čime se bavi hrvatska dakle policija u u našem društvu. Evo, dakle sad će profesor Podolnjak, samo ću završiti, ovaj da ovaj zakon dakle neće spriječiti nerede na da on ima svoju političku dimenziju, da će po ovim dakle odredbama dakle zakona navijači biti odstranjeni sa tribina, ali toplo vam upozoravam, bolje da su vam navijači na tribinama nego da su vam navijači ispred Markovog trg. Dakle, to je moja topla preporuka i uključite ih u drugo čitanje. Nije istina javili su vam se, bio sam na tribini na kojoj su vas pozvali kojoj su sudjelovali profesori s Pravnog fakulteta, sociolozi dakle nikakvi huligani i htjeli su uspostaviti dijalog s vama, niste se odazvali. Dakle njihovo geslo je „kada nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost“. Ozbiljno vas dobronamjerno upućujem da odbacite ove izmjene jer može se dogoditi stvarno iskreno svašta i stvarno ne bih želio da nasilje vodi do novog nasilja. Hvala lijepo. se ne razumije./ … I vrijeme će isteći. Točno. Dobro. Onda će sljedeći klub zastupnika biti onaj HDZ-a u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Mikulić. Izvolite. Zahvaljujem se. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče Katić sa suradnikom, kolegice i kolege saborski zastupnici. Danas raspravljamo o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima, zakonu koji uvijek izazove veliku pažnju dijela naše javnosti. I sam vrlo često posjećujem sportska natjecanja i meni samom je u interesu da se na stadionu ili u dvorani, kao i izvan nje osjećam sigurno. Nasilje na sportskim natjecanjima nedolično ponašanje, neredi prije, za vrijeme ili nakon sportskog natjecanja ponekad dovode do ugrožavanja sigurnosti i zdravlja drugih osoba kao i nastanak materijalne štete uništavanjem imovine. Naravno da to nije problem modernog doba, povijest mu seže još u antičko doba pa sve do Heysela, finale Lige prvaka 1985. godine strašne tragedije koja je rezultirala sa preko 500 stradalih i 39 umrlih upravo pod utjecajem sportskog nasilja. Ovaj događaj odredio je prekretnicu kada se krenulo u uređenje nacionalnih zakonodavstava s ciljem osiguranja sigurnosti gledatelja, natjecatelja kao i javne i privatne imovine učinile su to i Engleska, i Italija, i Poljska, i Francuska. I danas je nasilje na sportskim natjecanjima univerzalna pojava, gotovo svakog vikenda svjedoci smo nereda na sportskim natjecanjima diljem svijeta, nažalost ponekad i sa najtežim posljedicama i smrtnim slučajevima. Upravo zbog tih situacija koje nisu zaobišle ni našu zemlju, postoji potreba da se spriječe neredi, neželjene posljedice, stoga i propisujemo ovaj pravni okvir i ove zakonske odredbe i sve je to dovelo do utvrđivanja mjera za sprečavanje, suzbijanje i sankcioniranje nasilja vezanog za za sportska natjecanja s ciljem sigurnosti, s ciljem zaštite naših sugrađana kao i javne i privatne imovine. Kada govorimo o ovome zakonu, Zakonu o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima, on je usvojen 2003. godine jel tada nismo imali praktički nikakvi pravni akt za sprečavanje, suzbijanje i sankcioniranje nereda i nasilja na našim terenima, na našim dvoranama, na našim borilištima. Tada taj zakon kao ni danas nije pisan s namjerom represije prema našim navijačima i našim navijačkim udrugama, već isključivo s namjerom osiguranja sigurnosti gledatelja, natjecatelja te sprečavanja, suzbijanja i sankcioniranja nedoličnog ponašanja, nasilja prije, za vrijeme i nakon sportskog natjecanja. Kao i tada i danas zakon predviđa sankcije u vidu novčanih kazni, kazni zatvora, zaštitne mjere, preventivne mjere, odgojne mjere za maloljetnike i Tijekom tog vremena zakon se mijenjao i 2006. godine i 2009. godine i 2011. godine zbog manjkavosti unutar njega, ali s jasnim ciljem sprečavanja nereda. Ministarstvo se odlučilo za izmjene unutar ovog zakona jer smatra da je potrebno unaprijediti i stvoriti uvjete koji će spriječiti neprimjerena ponašanja na štetu gledatelja, sportskih klubova, saveza i u konačnici i međunarodnog ugleda RH. Sjetimo se Sjetimo se samo koliko smo bili ponosni na naše nogometaše u Rusiji gdje smo ostvarili povijesni rezultat i s njima ujedinili i razveselili naš narod kao nikada prije. Preko pola milijuna ljudi je bilo ovdje na dočeku u Zagrebu i sada zamislite zbog nekoliko pojedinačnih incidenata nismo otišli na ovo spomenuto natjecanje. S obzirom da ovaj zakon predstavlja alat policiji i sudovima da se uhvate u koštac sa sprečavanjem nereda sve mjere su usmjerene prema prekršiteljima, nikao prema gledateljima, navijačima ili navijačkim skupinama. Nikome nije za cilj spriječiti gromoglasno navijanje, nikome nije za cilj spriječiti grafite omiljenih klubova koji uljepšavaju naše fasade, nitko ne brani korteo, koreografiju, šalove, kape, brani se izazivanje nereda, dovođenje u opasnost svih oko nas i uništavanje imovine. Naveo bih nekoliko izmjena koje nalazimo u ovome prijedlogu zakona, nalaze se pred nama i s obzirom da je bilo odredbi koje su otežavale ili onemogućavale postupanje policije u određenim situacijama kako bi se stvorilo sigurno okruženje prije, za vrijeme i nakon sportskih natjecanja u kojima svi zajedno želimo uživati. Dosadašnji Zakon o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima tretira fizičko nasilje isključivo kao kazneno djelo, dok su se ovakva protupravna ponašanja slabijeg intenziteta sankcionirala kao prekršaj za koje su se izricale niske novčane kazne bez mogućnosti izricanja zaštitne mjere zabrane prisustvovanja sportskom natjecanju. Ovim promjenama koje se predlažu uz kazneno predlaže se i prekršajno sankcioniranje počinitelja fizičkog nasilja, predviđa se veće kazne za počinitelje te omogućava izricanje zaštitnih mjera zabrane prisustvovanja određenim natjecanjima. Uništavanje i oštećivanje imovine za vrijeme dolaska, trajanja ili odlaska sa sportskog natjecanja trenutno je propisano kao kazneno djelo za što je potrebna nastala šteta od 60.000 kuna po počinitelju što je i rezultiralo neprocesuiranjem pojedinaca. Na ovaj način štiti se imovina na način da se oštećenje javne ili privatne imovine karakterizira kao prekršaj za što je dostatna i manja šteta, a ovakvim situacijama nažalost svjedočimo i siguran sam da nam je svima u interesu zaštititi javnu i privatnu imovinu prije, za vrijeme i nakon sportskih natjecanja. Kada govorimo o dolasku na sportska natjecanja u alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem opojnih droga one se nalaze i u sadašnjem zakonu važno je naglasiti da je do sada osoba mogla odbiti alkotestiranje i testiranje na droge te ući u sportske objekte bez sankcija dok bi ovim izmjenama samo odbijanje testiranja bilo okarakterizirano kao prekršaj. I kod ove mjere važno je napomenuti kako je ona usmjerena prema onim rizičnim recidivistima s ciljem smanjivanja nereda jer nerijetko i alkohol i droga su uzroci takvoga ponašanja. Mjera koja je također izazvala reakciju javnosti je i mjera kažnjavanja posjedovanja predmeta za prikrivanje identiteta tzv. fantomkama. Ovdje je bitno naglasiti da se ne radi o onim klasičnim navijačkim rekvizitima kao što su šalovi, kape, boja na licu, već oni specifični predmeti čija je namjera prikrivanje identiteta što u konačnici policija otežava identificiranje osoba koje su sudjelovale u određenim zlodjelima. Isto tako, ono je i ovim zakonom propisano. Propisuje se ovim zakonom i žurnost u postupanju sudova na način da sudovi imaju najviše 8 dana za donijeti odluku o zabrani prisustvovanju na natjecanju. Ja smatram da je uloga policije štititi građane, a ne vršiti teror nad navijačima i vjerujem da to i jest tako u konačnici. Stoga i imamo danas ovakav zakonski okvir koji je usmjeren prema prekršiteljima, ne prema navijačima ili navijačkim skupinama. S obzirom da postoji veliki interes dijela naših sugrađana i s obzirom da se nalazimo u prvome čitanju svi zajedno možemo ovaj zakonski prijedlog učiniti bolji, kvalitetnijim, prihvatljivijim svim zainteresiranim. Cilj i dalje mora ostati isti, to je sprječavanje nasilja, prevencija koja mora postojati zbog svih onih koji idu na stadion, u dvorane ili borilišta. Zakon se ovdje u ovom slučaju odnosi na pojedince, nikako na sve navijače, a svi mi zajedno moramo imati vjere i u policiju i u njihov rad, ali oni moraju imati ovlasti da provode zakon o čemu ćemo danas vjerujem i raspravljati. Hvala.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

dijelom naravno na podlozi vlastitoga navijačkoga iskustva, raspoloženje tribine, ali i potaknut jednim vrijednim sociološkim diplomskim radom Ivana Zečevića, navijači s tribine u Maksimiru znaju o kome je riječ, pod naslovom „Moralna panika kao čimbenik zakonodavnog procesa“ primjer upravo ovog zakona. Naime, u radu se upravo putem sociološke teorije moralne panike pokazuje što je stvarna izvorna pozadina izvorna pozadina donošenja ovoga zakona, a ista sociološka teorija o moralnoj panici, točnije histeriji može se i primijeniti i na druge ideološke lex specialis zakone, poput Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji ili Zakona o suzbijanju diskriminacije ili ideološkoga traktata tzv. Istambulske konvencije. Pozadina ja uvijek ista stvaranjem moralne panike koja ima nekoliko teorijskih konstitutivnih elemenata primjerice navodna zabrinutost tzv. javnosti koja se umjetno stvara putem medijski oblikovane percepcije opasnosti zapravo medijske histerije, a ne cjelovitog uvida u stvarni opseg i pozadinu fenomena u ovom slučaju navijačkoga nasilja. Zatim tzv. neprijateljstvo, točnije stvaranje figure neprijatelja u ovom slučaju navijačke skupine kao takve, zatim tzv. društveni konsenzus tj. navodno konsensualno mišljenje tzv. opće javnosti koje nitko nikada nije ustanovio. Tu je naravno i nesrazmjer u ovom slučaju pretjerivanje u brojkama o stvarnom nasilju na športskim natjecanjima npr. to gospodin državni tajnik dobro zna, npr. broj privedenih osoba protiv kojih nikada nije pokrenut postupak tretirao se kao broj počinitelja prekršaja itd., širenje nedokazive floskule floskule da roditelji s djecom navodno ne dolaze na stadiona zbog nasilja, ne kakvoće lige, mizernog stanja stadiona, korupcionaške pozadine profesionalnom športu i tako dalje i tako slično. Na kraju to je moj skromni doprinos ovoj sociološkoj teoriji, tu su i neizostavne medijske ikone moralne panike točnije histerije, primjer „Spasi me“ Jelena Veljača u slučaju drugih zakona ili u slučaju primjene ovog zakona mlađi na tribini se ni ne sjećaju prominentne stručnjakinje za navijačku supkulturu i Hrvatske ona bi Margaret Thatcher gospođe Đurđe Adlešić. Povod za donošenje ovog zakona od 2003. bio je konkretan incident pozadini svih kasnijih represivnih izmjena također su stajali konkretni incidenti, no sada imamo iznimku priznaje se da nasilje se smanjuje, dakle o čemu je, u čemu je koji je povodi donošenje ovog zakona osim što se traži policijskim rječnikom rečeno da se kažnjavaju ponašanja koja nisu protupravna bilo kojem zakonom. Pa ako nisu protupravna onda ih ne treba kažnjavati. Dakle, do donošenja ovog zakona od 2003. primjenjivan je Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, Zakon o javnom okupljanju, Kazneni zakon i to je sasvim dovoljno. Dakle, ponašanja uređena Zakonom o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima ponajviše spadaju u prekršaje protiv radnog reda i mira, oni se uglavnom odvijaju na javnim mjestima, pa ako su ova ponašanja već uređena Zakonom o prekršajima je li nam uopće potreban tzv. Zakon o navijačima, naravno Je li potrebno donositi posebne zakone samo zbog mjesta na kojima se odvija neko protupravno ponašanje ili je potreban cjelovit pristup. Ako nismo skloni cjelovitom pristupu već palijativnim rješenjem uskoro bi se na saborskim klupama mogao naći i prijedlog zakona o sprečavanju nereda u restoranima, prijedlog zakona o sprečavanju nereda u tzv. narodnjačkim klubovima ili prijedlog zakona o sprečavanju primjerice nereda u Hrvatskom centru PEN-a, podsjećam slučaj Baba, Kuš, Raos, Čačinović iz 2013. Da je namjera uistinu sprečavanje nereda na sportskim natjecanjima, a ne protuustavna protuustavna represije zbog represije i političkog straha od slobode, od slobodne i nenadzirane tribine tada bi Vlada pred Sabor došla s prijedlogom novog i cjelovitog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a 2019. godine na snazi ne bi bio onaj jugoslavenski s novelom u izricanju novčanih kazni u nepostojećim njemačkim markama što sudove i suce pretvara među ostalim stručnjake za tečajne razlike. tečajne razlike. Dakle, ovako partikularno i palijativno rješenje u vidu posebnog Zakona o sprečavanju nereda doprinosi prenormiranosti i konfuziji među svima onima koji zakon trebaju provoditi i koji ga se trebaju pridržavati. Zaključna misao glasi, ovaj zakon ne treba popravljati, zakone se gospodine državni tajniče i zastupniče Jovanović ne donose na temelju tzv. dojmova, svi mi imamo različite dojmove o bilo kojoj pojavi, već na temelju činjeničnoga stanja. Dakle potrebno je donošenje novog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i cjelovito rješenje koje uključuje izmjene Kaznenog zakona, Zakona o javnom okupljanju, ideološkog i zapravo nepotrebnog Zakona o diskriminaciji i Zakona o sportu u kojima će se jasnije utvrditi relevantni pojmovi, pravni instituti, obilježja prekršaja i kaznenih djela, odrediti kao prekršaj postupanja koja imaju štetni utjecaj na stanje javnog reda i mira u kojima ne bi bilo protuustavne segregacije i diskriminacije i kršenja onoga što nazivamo ljudskim pravima. Dakle, ovdje imamo bizarnu činjenicu koja je svima izmakla u e-Savjetovanju nešto što se naziva kućom ljudskih prava, što god to značilo, umjesto da ukazuje na represivni element ovog zakona, traži još pojačanu represiju na koju čak ni vi niste pristali. Dakle, svim tim novim zakonskim rješenjima otklonile bi se nedorečenosti pojedinih odredbi ovog zakona i mogućnost njihove zloporabe koja se događa u desetinama, da ne kažem stotinama, konkretnih primjera različitog tumačenja i primjena. Hvala vam lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Nastavit će poštovani zastupnik Zekanović. Poštovani. Nadovezat ću se na kolegu Hasanbegovića, možda bi trebali donijeti zakon o sprečavanju nereda i nasilja u Hrvatskom saboru. Pa ovdje je predsjednik Vlade trčao ovdje preko sabornice i htio se obračunati sa kolegom zastupnikom. Hoćemo li taj zakon možda imati? Nećemo. Meni je državni tajniče iznimno žao što ovaj zakon ovdje ne brani ministar Božinović, njega nema u Saboru, uvijek ste vi tu, uvijek ste vi vi topovsko meso, a ministra Božinovića ovdje nema, nije bio nikako. Dođe eventualno kada je povjerenje Vladi ili aktualni sat, ali nikad se nije usudio braniti iti jedan zakon pa ni ovaj. Zdrav razum kaže, a kolegice i kolege koji ćete glasovati za ovo pogledajte ga i pročitajte, jel se radi o jednom od najlošijih zakona. Ja ne govorim iz perspektive onoga čovjeka koji je kao momak tisuću puta poderao glasnice za voljeni klub, pretpostavljam da većina vas niste, možda neki jesu, nego govorim iz čisto pravnoga razumijevanja ovoga užasnog akta. Dakle, vi ste sami maloprije rekli da se ovaj zakon selektivno primjenjuje. Jel to moguće? Pa vi ste, evo ne znam zapravo kako se ni suradnik državnog tajnika zove, ali raspitao sam se da ste djelatnik MUP-a, jel tako? Unutarnjih poslova, da, pa onda kažete da ni u jednoj situaciji ćete pustiti pijane ljude na tribinu, u drugoj situaciji ne. Tko je ovdje lud? I to mi od čovjeka koji je visoko pozicioniran u MUP-u čujemo kao informaciju. Druga stvar, ja ne znam koje je kolega istaknuo ovdje, spominje se u članku 2. izmjena i dopuna „maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način radi prikrivanja identiteta ili posjedovanje predmeta namijenjenih prikrivanju identiteta“. Što je to? Da li se to odnosi na skijaška natjecanja? Skijaške očale, skijaška kapa, potkapa, jel to obuhvaća to? Pa napišite normalan zakon, napišite ovo se ne odnosi na skijaška natjecanja. Nazovite ovo pravim imenom. Ovo je zakon protiv navijačkih skupina isključivo na nogometnim stadionima. Pa recite to više jasno i glasno i to recite samo u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi, a eventualno u drugoj. Pa ga nazovite pravim imenom nego ste pustili na volju svakome policijskom službeniku da radi što god hoće. I vi kao jedan istaknuti djelatnik MUP-a kažete da se ovaj zakon može selektivno primjenjivat. Ja ne znam tko je ovdje lud. Nadalje, spominjali ste alkohol, pa ljudi moji jeste vi čitali ovo, članak 21. kaže zabranjuje, članak 25. zabranjuje, a vi ovdje kažete da može. S druge strane sami znate da se u počasnim ložama toči alkohol u hektolitrima. Pa zabranite i tamo, zabranite tamo i zabranite kuhano vino na Snježnoj kraljici ili promijenite zakon, ovaj zakon ne drži vodu, znači najlošiji mogući zakon. Kolega je istaknuo ovdje zašto se nisu kontaktirale navijačke udruge, pa to su momci, mahom momci, ima i djevojaka, koji bi rado sjeli s vama i, i objasnili vam argumentirano s pravne strane da donosite loš zakon. Ako je vama u interesu donijeti zakon da se više nikada ne dogodi podrška 10 000 mladića u Vukovaru Vukovarcima, kad je prije 10-tak godina bilo izraženo nasilje nad Hrvatima u hrvatskom Vukovaru, e onda ćete možda i uspjeti, ako vam je to intencija recite, mi ne želimo da 10 000 momaka više ikad dođe u hrvatski Vukovar i pjeva hrvatske pjesme, mi ne želimo da se više nikada na hrvatskim terenima pjevaju domoljubne pjesme, gdje se još pjevaju? Znate li gdje? Nigdje. U školama se ne pjevaju, mi ih u Saboru ne pjevamo, ako vam je u interesu da više nikad niko nigdje ne spomene majku Katu Šoljić onda uvedite ovaj zakon, ako vam je u interesu da se ne spominje Blago Zadro uvedite ovaj zakon, dakle ovaj zakon ima jednu duboku, duboku pozadinu, a ta pozadina nije nasilje jer nasilje je na margini ovdje. I ako stvarno želite spriječit nasilje, pa ajde onda što je rekao kolega maloprije, Zakon o prekršajima javnog reda i mira, pa napravite ga kako treba, a onda ga i primijenite i na premijera, pardon, na predsjednika Vlade koji trči ovdje preko sabornice želi se obračunat s kolegom zastupnikom, primijenite na njega, a s druge strane, ma molim vas pročitajte vi prvo sami ovaj zakon, život nije samo nešto kvantitativno, u životu postoji ljubav, ljubav može biti prema domovini, prema državi, prema narodu, prema obitelji, a vjerovali ili ne može biti i prema klubu, neko voli svoj klub jako, voli grad u kojem je ponikao, imamo i lokal patriotizam uz patriotizam i to je nešto iracionalno i umjesto da zalijevamo to, taj patriotizam jer su ti momci, ponovit ću maloprije sam govorio, '91.g. bili prvi na fronti, branili uz onaj amblem svoga kluba, branili državu i slobodu, mi to pokušavamo na svaki mogući način uništiti. I nikad nećemo spomenuti dobrovoljna davanja krvi tih istih navijača kojih se svi bojimo, nećemo spomenuti akcije gašenja požara, nećemo spomenuti brojne humanitarne akcije, al će se uvijek isticati da se neko negdje potukao, ne odobravam nasilje, niko ga ne odobrava, a ignorirat ćemo nasilje u istoj ovoj sabornici. Ponovit ću treći put, kada predsjednik Vlade trči preko sabornice, e to je u redu, on ima kravatu, a onaj ko je obukao fantomku, e on je kriminalac zato što voli svoj klub, voli svoj grad, voli svoju državu, voli svoj narod. Al ipak evo poruka za kraj, što god vi pokušali napisat na ove papire, navijače nećete uništit, nećete uspjet.

problem nasilja na sportskim natjecanjima nije od jučer, njega susrećemo u svim, ne samo modernim nego i despocijskim orijentalnim društvima jer znademo da mnogi određene sportove shvaćaju kao ventil kroz koje pokušavaju riješiti pitanje svojih frustracija na nekim drugim poljima, pa onda misle da se njihovi privatni ratovi mogu nastaviti na sportskim terenima neovisno jel se radi o terenu kao takvom ili gledalištu. Sport nije i ne smije biti nastavak rata drugim sredstvima i nema ljepše stvari nego biti aktivan i pozitivan navijač, dobiti mogućnost i iskazati svoju emociju, iskazati svoje oduševljenje uspjehom u sportu kao natjecanju u onome što je kompeticija, u onome što je dobro, pa u tome sudjeluju i čitave nacije. Naš, uspjeh naših nogometaša na svjetskim takmičenjima doista ucjepljuje određeni adrenalin ljudima, svi smo bili toga svjedoci, a i sudionici, to treba respektirati, ljudi imaju potrebu iskazati svoje emocije, sudjelovati u nečemu što je dobro u kolektivnom zadovoljstvu, u kolektivnom slavlju, pogotovo kad su nekima ružna vremena, kad na drugim stranama imaju čitav niz razloga da budu depresivni, tužni, zabrinuti. No, treba dobro paziti da se oni koji vole i koji se raduju odvoje od onih koji mrze i koji ruše. Dakle pokušaj zamjene teza da huligani, da su huligani nekakvi rodoljubi, da su oni ljudi koji vole svoju zemlju, to je naprosto netočno, to je nakarada, onaj koji voli svoju zemlju, svoj narod, svoj grad, prije svega taj ne mrzi nikoga, a s druge strane nikad nikome neće nanijeti zlo, nikad ga neće ozlijediti, nikad neće uništavati oko sebe, zašto? Jer to voli. On će iskazati svoju sreću na 1001 način, pa i nezadovoljstvo, ali neće se pretvoriti u zvjer i neće rušiti i neće tući, ne daj Bože ubiti, to nisu domoljubi, to su huligani i nemojmo dozvoliti da nam se podmetne nekakvo kukavičje jaje. Navijačke skupine, jedan par rukava, huligani, drugi. Ali, što smo napravili u prevenciji stvarnoj? Jer visoka penalizacija može djelovati i kao odvraćanje, ali to nije prevencija. Prevencija je promjena nečije namjere i nečijega uvjerenja da tako treba djelovati, dakle netko misli da treba nekome razbiti glavu. Netko misli da nešto treba srušiti. Prevencija je da ga se razuvjeri u to da to treba napraviti, a ne mu zaprijetiti da će biti visoko kažnjen pa će se on onda suzdržati. Ali će možda u drugoj zgodi kad ne bude te otvorene prijetnje to i napraviti. Dakle, što smo napravili? Da navijačke skupine budu prepoznate kao inicijative i čvrste jezgre građana u kojima se odvija određeni društveni aktivitet. Da im pomognemo, da oni sami odvoje one koji su huligani, rušitelji, mrzitelji, kriminalci. Da oni njih ne kriminaliziraju, da se stvori atmosfera u kojoj mogu očevi povesti prvi put u životu svoje malodobno dijete na nogometnu utakmicu bez straha da će ga netko udariti, zgaziti i nanijeti mu bilo kakvu drugu nevolju. Koliko ljudi sam čuo koji kažu nisam bio na utakmici već 15 godina. Ne mogu više ići, nije mi više dobro tamo, bojim se za sebe, bojim se za svoga sina, za svoju kćer. A nekad je odlazak na utakmicu s ocem bio jedan trenutak odrastanja. I mnogi dječaci, ali i mnoge cure su pamtili taj trenutak kao moment u kojemu su osvojili jednu stepenicu svog sazrijevanja više, a mi smo danas u toj situaciji da roditelji izbjegavaju ići na nogometne utakmice bojeći se za svoje dijete. Hoćemo li krenuti od kraja pa ići sa višim drakonskim kaznama, osobito ovako visokim financijskima i nadati se da će se problem riješiti ili ćemo se vratiti na početak pa reći, političari, izađite iz sportskih klubova. Što se petljate tamo? kakvo je vama mjesto u upravama nogometnih klubova i saveza? Što vi tamo radite? Što želite time? Odmaknite se od tog prostora, on ne smije biti zagađen politikom. Ako hoćete pomoći tome klubu, dajte mu novčani prilog. Zašto su se u uprave klubova i saveza zgurali silni političari? Što je to, liječenje frustracije? Nije nikad dao koš u osnovnoj školi, ali želi biti član predsjedništva košarkaškog saveza ili bilo kojeg drugog sporta. Drugo, mafiju treba istjerati iz sporta. Ako netko ima puno para, ne znači da mora sjediti u uprava sportskih klubova. U sportskim klubovima trebaju sjediti časni i pošteni ljudi koji mogu biti uzor svakome. Čiju sliku može svaki sportaš staviti na zid i reći, to je moj uzor. A ne probisvijeti, banditi i mafijaši. Otud kreće sve. Jer su za njih navijači roba za podkusurivanje. A oni su ti koji u njihovo ime dolje na tribinama tuku i razbijaju jedan drugome glave. Oni su ti koji imaju orgije i ludovanja u svojim ložama. U salonima. Otud sve kreće. Za njih se ti navijači vrućih glava, praznih, naivni, idu tuči. Idu tuči druge. Iste kao što su oni. Mi liberali ne volimo kad god dođete u ovu kuću i predložite povećanje represije, a vi to, moram vam reći, to je naš dojam, u ovome mandatu, stvarno radite kad god dođete. Svaki put dođete sa zahtjevom da se pojača represija. Možda je to odraz vaše nemoći zbog nefunkcioniranja pravosudnog sustava, ali imajte na umu da nećemo riješiti problem tako, svaki put zaoštravajući kazne. Očito je problem u pravosuđu. Neke zemlje imaju suce za prekršaje na stadionima. Odmah na licu mjesta. Nema mudrovanja, nema gubljenja vremena. Huligan se za uši privede, odmah se kaže što je napravio i dobije kaznu. I isti čas ide na izvršenje. Kad bi takva vrsta efikasnosti postojala, mnogi bi se upitali pa je li mi to baš treba. I ako zna, kad popije, da će poludjeti, ne bi pio. Ali, nemojmo biti licemjerni kad je riječ o alkoholu. Ili ga dozvolite ili ga zabranite. Pa ovo je šuplja priča. Možeš ti popit, ali nemoj nikakve kerefeke izvoditi, ali ako se nađeš možda na putu nekim huliganima koji će te gurnuti i ti ćeš pasti, automatski će te kamera snimiti da si se tamo valjao s njima i u istoj si gabuli. Pa znamo kako Zakon o sprječavanju remećenja reda i mira, recimo tretira žrtve. Ako djelatnik u ugostiteljskom objektu zbog toga što netko luduje, razbija, vrijeđa, ugrožava sigurnost drugih istjera toga gosta, on je jednako kažnjen kao i on jer je i on remetio javni red i mir. Dakle, ne remetite ako čekate i gledate što se događa i pustite da sve razbije oko sebe, ugrozi druge ljude. Tako i ovdje. Kako ćemo znati tko je žrtva, a tko je počinitelj? Dakle, ili zabranite alkohol, samo to u Hrvatskoj teško da će proći u nekim krajevima. Kad biste zabranili alkohol, ne bi imao tko ni igrati na terenu, a kamoli navijati na, u gledalištu. Ali, nemojmo biti licemjeri. Ako nema konzumacije, onda je nema ni u loži, nema je ni u gledalištu, ali nema je niti u svlačionicama. Ali, jednako se to odnosi i na konzumaciju droge. Mislim da je ona puno veći problem i on njoj se malo govori. Alkohol samo pospješuje ono što droga u mnogim slučajevima zapravo prouzroči. Kad bi ovo društvo doista bilo iskreno u svojoj borbi protiv te pošasti, a njoj je izloženo dijete svakoga od nas, onda bi puno, puno manje problema se pojavilo jer samo podaci o kvaliteti vode i kemijskom sastavu vode, govore da su građani Zagreba udvostručili konzumaciju kokaina u posljednjih godinu dana. To je jako zabrinjavajuća stvar. Iz toga proistječe tisuću i jedan problem, od ponašanja do delikvencije i svega onoga što ide uz konzumaciju droge. Država mora proglasiti dva alarma. Jedan je borba protiv droge i drugi je borba za bolju klimu. To su dva najurgentnije, dvije najurgentnije stvari ovog časa, koje stoje, ako hoćete i pred nama kao zakonodavnim tijelom. Dok god ne proglasimo te dvije urgencije, nećemo napraviti ništa. Radit će svak što ga i volja ili što mu postojeći propis u određenim okvirima već dozvoljavaju prema određenim prilikama. Dakle, u startu smo skeptični. Pričekat ćemo drugo čitanje. Vidjet ćemo da li ćete imati bolju argumentaciju. Mislimo da su novčane kazne doista previsoke jer će mnogi ljudi zbog toga što ne mogu platiti 15 tisuća kuna, možda morati otići u zatvor. Vi znadete da su hrvatski zatvori prenapučeni i da je zatvorska kazna za nekoga tko nije u stanju platiti novčane iznose u ovakvim okolnostima mnogo, mnogo teža od same financijske, ali nismo za to da se ikome gleda kroz prste, nismo za to da da kazne budu bagatelne, kazne moraju osjetiti oni koji su kažnjeni. Ali, isto tako, pojasnite neke odredbe već prema tome kako su i neki drugi klubovi govorili, da prostor diskrecije i diskrecijskog prava policiji ostane što je moguće manji. Vi znate vrlo dobro da kad god se prostor diskrecije policiji proširi, da postoji velika, velika opasnost da se policija optužuje da taj prostor zloupotrebljava. Dakle, što jasnija pravila igre, to bolji sutra život za sve one koji moraju u ovom sustavu sudjelovati. Od zadnjeg onog policajca, pa do nekoga tko je iznad njega. I s druge strane, ako hoćete zaštititi policiju u svim ovim situacijama, vratite im kamere na prsa. Ne znam zašto ste ih odbacili. Dok su kamere bile, bili su mnogo zaštićeniji nego što su sada. Hvala lijepo. Hvala. Sljedeći klub zastupnika je onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Saša Đujić. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče, g. Katić sa suradnikom, kolegice Dakle, Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima donesen je 2003. g. Do sada je doživio 3 izmjene i u pravilu i njegovo donošenje, ali i sve izmjene koje su se dešavale, uvijek je bio povod nekakav događaj. U pravilu, dakle, zadnja izmjena koja se dogodila mi se čini nakon onog sukoba u Splitu 2010. g. Ne. .../nerazumljivo/... oke. Ali uvijek je bio nekakav povod i ovo je sada stvarno prvi puta da se donosi bez nekog povoda, iako je taj problem, hajmo reći kod huligana i nasilja vezanih uz sport, konstanta jedna. Dakle, nije to sad samo vezano uz određene uz određene utakmice. I sad, ono što želim reći je da smo i mi iz SDP-a u nekoliko navrata već apelirali i na vas iz MUP-a da se tučnjava vrati u Zakon o sprječavanju sukoba na sportskim natjecanjima koja je bila maknuta iz tog zakona proteklih godina budući da je taj instrument dosta sprječavao mogućnost i ograničavao djelovanje policije, odnosno tada su prijestupnici, huligani, hajmo taj dio, tako to nazvati, bili tretirani po zakonu o sprječavanju, remećenju javnog reda i mira i to je ovo što su kolege govorile, koji je isto tako zastario i koji je dao svoje budući da su tamo kazne i u njemačkim markama, što je jedan dodatni problem, ali kako je to izgledalo. Dakle, određene navijačke skupine ili pojedinci koji sebe nazivaju navijačima, neću govoriti generalno navijačke skupine su dogovarale određene tučnjave po autoputovima, imamo situaciju da su iz Šibenika vozilima pratili bili neke navijače do, uhvatili su ih tamo kod Senja, dakle vozi 200 i onda su se tamo tukli. Po postojećoj zakonskoj regulativi, oni bi dobili svi prekršajnu kazni 100 njemačkih maraka, platili bi to, otišli bi doma i nikome ništa. Mi smo tražili da se to vrati u ovaj zakon upravo zbog toga jer bi se onda njima mogle određivati mjere ako to nešto naprave, mjere kod ograničenja dolaska na stadion, sprječavanje ponovnog dešavanja, u biti, to je mjera usmjerena na recidiviste. Drugo, nogomet koji je glavna tema, ali i rukomet, sada aktualno, vaterpolo i svi ostali sportovi se igraju radi sportaša, ali se igraju i zbog navijača. Bez navijača, odnosno ljudi koji to prate, badava bi oni igrali. Tako da, nisu svi navijači huligani i to ne treba, ne treba taj dio generalizirati i to je ono što mi u SDP-u smatramo da i zbog tih nereda osuđujemo svaki oblik nasilja, ali zbog stanja u hrvatskom sportu i zbog nereda koji se dešavaju, pa i porasta nasilja, nisu krivi samo oni koji to rade. Krivi su i klubovi, krivi su i savezi, krivi su i ljudi koji se nalaze u hrvatskom sportu već godinama i sustav koji ne pronalazi rješenje kako to dovesti u red i to je jedan problem koji se taloži već godinama i ovo sad, ovo je sada sve skupa samo eskalacija toga, mi smo u SDP-u predložili svoj prijedlog izmjena Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima upravo zato jer nismo zadovoljni s ovim vašim, mi smo čekali, čekali, mislili smo da ćemo podržati ovaj zakon zato što smo smatrali da treba napravit određene promjene, međutim ovo što ste vi sada napravili, po našem mišljenju, ne rješava nikakav problem, dapače samo povećava represiju i, i, i, i prekoračenje nekih policijskih ovlasti, mislimo da, da neće dovest do rješenja problema i zato smo dali svoj prijedlog koji je cjelovit, uputili smo ga u proceduru, dakle koji je orijentiran i na jačanje kazni, ne ovako kako ste to napravili vi, koji je orijentiran na na jačanje uloge policije u cijelom tom sustavu, ali opet ne sa preširokim ovlastima, referirat ću se na sve zamjerke koje imamo u ovom zakonu. Isto tako ovoga strože propisivanje za organizatore natjecanja, dakle stroži odabir redara na sportskim natjecanjima, to smo mi dali u svom prijedlogu, odstranjivanje osoba iz sporta kojima tamo sigurno nije mjesto, dakle imamo niz primjera u RH gdje ovaj od nekih koji onda su praktički uzurpirali određene saveze i, i, i, i tamo manipuliraju i klubove, što onda opet izaziva te navijače i izaziva, izaziva ljude koji jednostavno više ne znaju šta da rade i onda nekad prilaze i nasilju, dakle zna se o čemu govorim, govorim o situacijama u, u vodstvu NK Dinamo, u HNS-u u kojem od 17 članova izvršnog odbora 11 su članovi HDZ-a, dakle HDZ je stavio debelo šapu na HNS i to iritira, iritira gledatelje, iritira ljude koji prate nogomet u RH, a puno ljudi u RH prati nogomet i to su stvari ono koje nisu dobre i ljudi ne mogu se tome nikako izać na kraj s time godinama i onda se dešavaju ovakve eskalacije i sve skupa, sve skupa šta, šta ide s tim. Dakle, to je isto jedna, jedna vrsta provociranja ljudi i nepravda koja se dešava u hrvatskom nogometu je u biti svađanje sjevera i juga, a onda s druge strane, evo kolege prije mene su govorile imamo niz zajedničkih akcija gdje navijači pokažu da ipak mogu zajedno, dakle jedini nazivnik koji ih dijeli je politizacija sporta i HDZ u sportu, to treba jasno i otvoreno reć. Ono čemu se mi protivimo u ovom vašem prijedlogu zakona je neki, prva stvar povećanje drastično kazni, dakle kolege prije mene su govorile mi imamo 3 puta veće kaznene odredbe, novčane kazne za određene prekršaje u Zakonu o sportu u odnosu na, na promet, to smatramo da je nedopustivo. Ja ću isto spomenut alkohol, alkohol ali ne kao argument da treba zabranit alkohol na tribinama nego dapače, zašto ste došli do odredbe 0,5, zbog čega? Mislim dokazane su neke studije da to u prometu remeti mogućnost i sposobnost za upravljanje određenim vozilima, 0,5 je stanje pripitosti, nisi pijan. Zašto niste išli korak dalje, pa digli na 0,8 npr. u, u, u, na sportskom, terenima da prilikom utakmice možete imat 0,8 alkohola u krvi, ali ako napraviš nered pod takvim utjecajem ili ko u prometu, vi možete imat 0,5, ali napravili, zgazili ste nekoga na cesti, onda ako imate 0,1 vam je teža kazna nego, nego to ste trebali napravit, pustite na 0,8, ali ko god pod 0,1 alkohola izazove tučnjavu, nasilje, štetu radi klubu ili, ili uništava javnu imovinu, njega kaznite 3 puta više nego što ste planirali, to je onda po meni jedna dobra mjera. Ja često idem na utakmice ovaj NK Rijeka i gledam ih i uvijek se mi društvo nađemo sat dva prije u jednom kafiću, tamo se svi skupa okupimo, popijemo jedno piće, dva, ne napijemo se, idemo na utakmicu, nikad nismo radili nikakav nered i sad zašto bi nam vi zabranili to, to mi uopće nije jasno, a pogotovo na ovaj način šta ste propisali, ovdje se sad jedino dodaje još testiranje na droge, što pozdravljam, što mislim da je u redu, što je puno veći problem od alkohola, ali šta ste vi sad napravili, dakle policijski službenici će slobodnom procijenom vidit nekoga i reć aha na tebe sumnjam da si pijan i onda će mu davat, davat, davat tamo dreger da puše, znači ne svima nego koga oni procijene da je alkoholiziran ili da bi mogo bit alkoholiziran, dakle tu opet otvarate jedan prostor policajcima da djeluju po onome aha ti mi se ne sviđaš, sad ću, vidim da si, lagano teturaš, sad ću ti dat dreger, sad ćeš puhat, ja ću te sad uhapsit, bez ikakvog argumenta ili povoda, to je jedna vrsta represije koja nikako nije dobra, niti mislimo da će riješiti problem. Druga stvar, maskiranje to famozno, dakle vi ste stavili fantomke, što podržavam, ko stavi fantomku tom sigurno nisu namjere čiste, ali ko ima šal to ne može, a s druge strane ja se mogu namazat u plavo bijele boje svog kluba NK Rijeke da me niko živ ne prepoznaje, imam samo ovoga farbu na sebi, e to mogu, po ovom vašem prijedlogu zakona to mogu, ali ne mogu stavit šal, tako da tu ste potpuno nedosljedni i mislimo da, da i to trebate popravit odnosno točno propisat i apeliram odnosno podržavam onaj stav da onaj ko umaskiran odnosno skriva svoj identitet i radi nered ili nešto naprave kaznite ga brate mili ono teško, ja bi ga i zatvorio, ali ne ovako da opet tu može bit određenih zlouporaba. Mislimo da je dobra stvar ovo sa sudovima da u roku 8 dana trebaju donest određenu mjeru, evo to, to je dobra stvar u ovom zakonu, možda jedina koju, koju iako nije dovoljna da bi mi ovaj zakon podržali, vidit ćemo kako će bit do drugog čitanja, a što se tiče isto ovoga tih procjena dolaska na stadion, odlaska prije stadiona, to je isto jedan širok pojam koji daje onda prostor opet za određene od strane, od strane policijskih djelatnika, što nije dobro i nije dobro jer može bit možda opet previše zlouporaba. Kolega Ostojić je spominjao u svojoj replici, mislim da ga niste dobro shvatili g. Katić kad je spominjo danas da li mobiteli će se oduzimat jer mogu bit sredstvo za nečije ozljeđivanje, on je referiro se na današnji tekst koji je objavljen na Indexu gdje su građani, dakle građani, državljani RH snimali tajno policijsko postupanje prema migrantima koji su se našli u vlaku iz Siska za Zagreb, imate snimku gdje policijski službenici dolaze do migranata i oduzimaju im mobilne uređaje, daje mobitel i točno su znali, čovjek tam daje svoje svjedočanstvo i sve kako je, nisu imali značke istaknute, nisu imali kape, dakle bili su protupropisno vašim pravilima obučeni. Kad ih je tamo građanin pitao šta radite, on mu je rekao „ti se ne miješaj, ko tebe šta pita, ajde sjedi tamo, gledaj svoja posla“, imate snimku na Indexu, provjerite, onda su vam novinari poslali upit na ministarstvo, vi ste odgovorili da su oni zaplijenili, to je službeni odgovor, da su da su zaplijenili mobitele jer su radi sprječavanja mogućnosti ozljeđivanja od strane migranata s mobitelom. E sad, zato je kolega Ostojić to pitao. To je jedan primjer, nije to generalno tako ali očito ima nekih djelatnika u policiji koji tako postupaju, e sad vas ja pitam na stadionu kad on nekog vidi, on će on procjenjivat oću ja svoj mobitel bacit nekome na glavu ili ću mu ga uzet pa će mi uzet mobitel, pa ne znam, pa ću se onda morat natezat tamo, oće mi ga vratit, neće mi ga vratit, onda će mi reć da sam agresivan, pa će me zatvorit itd. Ja sam imao jednu neugodnu scenu isto sa jednim policijskim djelatnikom na jednom sportskom događaju gdje sam samo stajao i gledao sam jednu gužvu koja se dešavala do mene. Nisam sudjelovao u njoj i onda je došao jedna interventni policajac do mene i reko mi je „baci cigaretu iz ruke“. Ja sam mu se počeo smijat, rekao sam „zašto“ i onda me ovako lijepo uhvatio za ruku, počeo vuć i reko „odbijaš policijsku zapovijed, sad ću te privest“. I onda ja mu govorim „šta je policijska zapovijed, da bacim cigaretu iz ruke?“ I to vam je završilo tako da sam se ja onda identificirao kao saborski zastupnik i svejedno me htio me htio privest, rekao je „sad ću te odvuć u maricu, tamo ćemo te polomit“ i onda je uletio drugi kolega i to je stalo i kasnije je vaša unutarnja kontrola utvrdila da je on prekoračio svoje ovlasti i on je kažnjen, suspendiran je taj policajac. E sad ja vas pitam ok, ali da ja nisam bio saborski zastupnik nego nekakva xy osoba na cesti, što onda? Onda ga otpeljaj tamo u maricu, znamo kako to ide, onda ga tamo istamburaju, onda malo kreni, stani vožnja i to nije dobro, tako nećete riješit probleme a smatram da ovaj vaš prijedlog zakona samo daje prostor za takve stvari, nažalost i to treba korigirat, to treba strogo propisati, treba razdvojit one koji su huligani i koji rade nered od onih koji dolaze na utakmicu i navijaju za svoj klub. I druga stvar još jednom, veći naglasak za nas u SDP-u je problem veći odnosno najveći uzrok svih problema je politizacija sporta, HDZ-ovci u upravama nogometnih klubova koji sjede sa optuženicima u VIP ložama i ne žele se tamo maknut. Možete ga otjerat jedino ono ako dođe do te mjere da je ono USKOK digao toliko kaznenu prijavu i osudilo ga a onda pobjegne u Bosnu, to je jedini način da se neko makne iz uprave nekog nogometnog kluba i to su ljudi koji vama financiraju stranku, koji dižu atmosfere na vašim skupovima, koji organiziraju rođendane za vaše predsjedničke dužnosnike itd., i to ljudi vide i onda su ljudi iziritirani i to je jedan od velikih uzroka problema i zato recimo SDP daje svoj prijedlog zakona u kojem rješavamo generalno problem, dakle uz ovo nasilje koje treba najstrože kaznit, dajemo prijedlog kako odstraniti takve ljude iz sporta a u pojedinačnoj raspravi ću malo još detaljnije o ovom fenomenu navijača i HDZ-a govoriti. Hvala vam lijepo. Slijedeći Klub zastupnika je onaj SDSS-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Dragana Jeckov, izvolite. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče. Kaže savjetnica u klubu SDSS-a, možda bolje da ne govorimo s obzirom da sam jedina žena koja danas govori o ovoj temi, međutim ja smatram naravno da nema u ili ne bi trebalo biti u sabornici muških i ženskih tema. Ja o sportu ne znam baš puno ali usuđujem se govoriti o ovom zakonskom prijedlogu pa dozvolite i sa pozicije diplomirane pravnice, mislim da mogu nešto nadam se pomoći kako bi ovaj zakonski prijedlog na koji imam izvjesne sugestije bio ipak bolji. Dakle u borbi sa ciljem sprječavanjem nereda i izbjegavanja neželjenih posljedica nerede, mnoge države su ušle stvaranjem zakonodavnih okvira i donošenjem posebnih zakona kojima se regulira ta materija. Nasilje na sportskim natjecanjima predstavlja jedan oblik nasilja koji unatrag nekoliko godina zaokuplja našu pažnju. Osim nasilja na sportskim natjecanjima, danas najviše egzistira pored njega dakle nasilje u obitelji, ulično nasilje, nasilje među različitim subkulturnim skupinama, etničko nasilje i dr. EU poduzela je veliki broj mjera u cilju suzbijanja nesportskih ponašanja na sportskim natjecanja sa zadaćom otkrivanja i pokretanja pokretanja postupaka protiv navijačkih huligana i jako je važno dakle razlikovati huligane i o njima govoriti u jednom drugom kontekstu u odnosu na navijače koji su u pravilu je li, obožavaoci svojih klubova. Prije svega, do onemogućavanja takvim osobama da napuštaju svoju državu, u vrijeme održavanja međunarodnih športskih natjecanja, zabrane ulaska takvim osobama u državi gdje se održavaju sportska natjecanja te uspostavljanje međunarodne suradnje radi suzbijanja protupravnih ponašanja na sportskim natjecanjima. Važnu ulogu u suzbijanju nereda na sportskim natjecanjima sa međunarodnog aspekta ima Europska konvencija o nasilju i nedoličnom ponašanju gledatelja na sportskim priredbama, posebno na nogometnim utakmicama koja je donesena 19. 8. 1985. g. u Strasbourgu. Navedena konvencija donijeta je prvenstveno kao odgovor na huligansko nasilje koje se dogodilo na na stadionu Heysel i upravo ta tragedija bila je pokretač i jedan od glavnih razloga ubrzanog donošenja konvencije zbog čega kod mnogih država slijedi uređenje nacionalnih zakonodavstava u cilju osiguranja sigurnosti gledalaca, natjecatelja i ostalih sudionika sportskih natjecanja. Osim konvencije, Vijeće Europe je donijelo i veliki broj preporuka za koje se od strane zemalja potpisnica konvencija također traže da ugrade u svoja nacionalna zakonodavstva. donijela, prva država koje je donijela 89. g. zakon o nogometnim navijačima i tim zakonom je propisan veći broj kaznenih djela i prekršaja u kojima su počinitelji nogometni navijači ili organizatori. I engleski pravni okvir se pokazao kao najučinkovitiji u suzbijanju nasilja. Tome nisu doprinijele samo visoke novčane kazne i dugotrajne zatvorske kazne koje su izricane huliganima, već istovremeno primjena raznih preventivnih preventivnih mjera koje su utjecale na uklanjanje društvenih uzroka koje dovode do nasilničkog ponašanja na sportskim priredbama. Uspješni rezultat su odraz odlučne i dosljedne primjene zakonskih propisa i stroge kaznene politike engleskih sudova. Osim Engleske, po primjena posebnih propisa namijenjena borbi protiv nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama i strogo sankcioniranje nasilničkog i nedoličnog ponašanja bili su, dali su zapažene rezultate i u Poljskoj i u Italiji. Nešto sad o ovom prijedlogu dopune, predviđeno je, predviđena je potreba sankcioniranja dolaska na sportske natjecanje pod očitim pod očitim utjecajem alkohola i droga i to na način da već samim odbijanjem testiranja mjernim uređajem ulazi se u prekršajnu zonu. U cilju olakšavanja utvrđivanja identiteta, predviđat će se zabrana dolaska na sportska natjecanja u odjevnim predmetima kreiranim u svrhu kreiranja identiteta. Navijači i pojedini klubovi ističu da se radi o strožoj restriktivnoj izmjeni zakona te oštrim sankcijama za počinitelje. Najviše primjedbi izneseno je na sporne odredbe u zakonu, a tiču se čl. 4 st. 1. Navodi kako se protupravnim ponašanjem smatra pokušaj ulaska, dolazak i boravak na prostoru športskog objekta pod utjecajem droga, u alkoholiziranom stanju iznad 0,5, odnosno odgovarajućim iznosom miligrama u litri izdahnutog zraka, itd. Postavlja se pitanje kada počinje temelj za postupanje prema osobi koja konzumira alkohol. Da li počinje u onom trenutku kada ona svojim ponašanjem uistinu postane prijetnja za druge ili sebe i time njihovo postupanje ni po čemu se ne razlikuje od postupanja bilo kojom drugom osobom pod utjecajem alkohola, a koja se nalazi izvan stadiona. U predloženom tekstu bilo je potrebno preciznije odrediti vrijeme, odnosno ograničiti vrijeme. Imamo prije, za vrijeme i nakon utakmice. Za razliku, recimo od više puta spominjane Engleske, gdje se precizno, gdje je precizno ograničeno vrijeme prije i poslije utakmice u kojem se primjenjuje zakon, u Hrvatskoj to nije slučaj zbog termina prije, za vrijeme i nakon utakmice, odnosno radi se o neograničenim pojmovima od pola sata ili, recimo 2 dana, za koje vrijeme policija ima ogromne ovlasti postupanja. Sporna je i diskriminatorna odredba da svima koji na sportska natjecanja dolaze odjeveni u odjeću namijenjenu prikrivanju osobnog identiteta, primjerice u majici s kapuljačom i ušivenom fantomkom, prijeti prekršajna prijava i novčana kazna od 2 do 15 hiljada kuna. Opcija je i kazna zatvoru u trajanju od 30 dana. Osim toga, zakon navodi frazu radi prikrivanja identiteta koja jasno sugerira da se treba raditi o namjeri prikrivanja identiteta,…

To je nažalost često običaj da se glasno govori pa onda onaj ili ona koji govori ne mogu izreći ono što žele. Izvolite kolegice U slučaju sankcioniranja samog posjedovanja kapa ili šalova, radilo bi se zbilja o teškoj represiji, prije svega zato što policijski službenik jedini prosuđuje koji odjevni predmet može biti korišten za maskiranje i njoj se otvara prostor, tu se Zbog ove odredbe trenutna verzija ovog zakona po svim pokazateljima je najrepresivnija u Europi, oštrija čak i od engleskog zakona kojeg sam ranije navela kao primjer. Primjena zakona mora biti jednaka za sve. Kada teža kaznena djela budu adekvatno sankcionirana, većina nasilničkog ponašanja otpast će sama po sebi, bez posebnog zakonskog okvira za sportska borilišta. Tako nećemo zaboraviti situacije kada su se na tribina orili razni povici kojih se navodno svi sramimo, pa se prisjetimo da, kada na spomen, na uzvike „Ubi, ubi Srbina“ su postojali političari koji to nisu čuli ili na uzvike „Za dom spremni“ postojali su oni koji su opravdavali to postojanjem starog hrvatskog pozdrava. Činjenica je da se i danas sa problemima nereda na sportskim natjecanjima gotovo isključivo bavi policija i sud kao represivni aparat za dugoročno gledajući, neće polučiti bolje rezultate. Smatramo da uključivanjem šire društvene zajednice, proaktivnim djelovanjem nacionalnog odbora za borbu protiv nasilja u sportu te snažnijom aktivacijom akcijskog plana za provedbu programa mjera, edukacije u u borbi protiv nasilja u sportu i na sportskim natjecanjima uz daljnju represivnu aktivnost usmjerenu prema počiniteljima jer dakle može se očekivati da će na sportskim natjecanjima u RH zavladati ugodna i prijateljska atmosfera lišena nerada i nasilja.

Hvala, Nije toliko sati koliko mi se čini, puno smo čuli za nešto što zapravo se vrlo malo mijenja, što hoću reć da ono što se mijenja nije dobro ili barem mnogi ljudi misle da nije dobro jer mi defakto ovdje ne ulazimo u neku novu srž, ne radimo ništa odnosno predlagatelj ne radi ništa dramatično novo, neku novu ekstra represiju, ono što je prvo, tih par nekih izmjena o kojima možemo voditi polemiku i argumentirano raspravljati ću sada navesti, ali sve, ovaj širi kontekst je nešto što već je na snazi od 2011.g. i niko ga nije do sada mijenjao i ja se možda i slažem da smo možda trebali na jedan način šire ući u ove izmjene, otvorili smo tu tzv. Pandorinu kutiju i sada svi o tome raspravljamo, ali nismo se adresirali možda na sve probleme. Ono što će se ovdje napraviti je da je sada prekršaj, a ne protupravno djelovanje kako je navedeno u zakonu u čl. 4. postojećeg zakona, dolazak na sportsko natjecanje ili pod utjecajem droge ili alkohola, što, onda se navodi i prepisuje se zapravo jedna te ista formulacija od 0,5 promila alkohola to je bilo i prije, e sada se samo kaže da se stavlja prekršaj da ako odbiješ se testirati da ti se to utvrdi i ti po slovu zakona, a na dva mjesta, kolko sam ja uspio vidjeti se ovdje malo ostavlja zakonska odredba, u obrazloženju se ona zapravo nekako pojašnjava, ti si u prekršaju odnosno protupravno djeluješ, pa su kazne do 15.000,00 kn za fizičku osobu koja recimo je pod utjecajem alkohola na utakmici. U isto vrijeme taj isti čovjek, četiri, kaže da smiješ prodavat odnosno imat, koristit, kupovat alkoholna pića koja imaju manje od 6% alkohola, to se smije. Jedna paralela sa, tu je sad neko spomenuo Englesku, dakle u Engleskoj kada odete na utakmicu vi na tribine, da se razumijemo na tribine ne smijete unijeti alkohol, ali tamo su ovako moderni stadioni, pa svaki nivo ima jedan krug gdje su ti vendor selling odnosno različite one pultevi, šalteri, kako god to nazvali, gdje se prodaje hrana i piće, gdje se može kupiti pivo i tamo imate ispred i to pivo možete konzumirati u tom prostoru, sad kolko vi u poluvremenu ili prije utakmice uspijete popit, tolko ste popili, na tribinu ne smijete unijeti alkohol, ali očigledno pijani ili pod utjecajem alkohola možete biti. I što mi sad ovdje radimo? Mi ovdje zapravo, smisao svega ovoga je da mi one koji, znači ne kažnjavamo sve, kao nećemo to kažnjavati sve koji dođu, malo su popili i mirni su i dobro rade, na njih se to ne odnosi i to je tako u praksi pretpostavljam, međutim zakonski to nije, mi ovdje govorimo da ćemo, također druga stvar koja isto se radi, da ćemo promijeniti da kao neko nosi neko sredstvo za prikrivanje je li tako i to sad može bit bilo šta, ali u obrazloženju se lijepo kaže, kaže da se tu konkretno radi o primjerice kapama tzv. fantomkama, zatim kapama ušivene ušivene ispod podstave, fantomke itd. i za istaknut je da posjedovanje predmeta poput navijačkih šalova, marama, kapa, šilterica ne predstavlja protupravno ponašanje u smislu predložene izmjene i dopune. sudovi se ne pozivaju na obrazloženje nego na zakon, policijski službenici ako ćemo gledati, ako tjerat mak na konac, čita se zakon, a ne šta je zakonodavac s time mislio, obrazloženje je obrazloženje, jel vi po slovu zakona možete nekoga kaznit, znači time što smo mi rekli u obrazloženju da se pod time ne podrazumijeva ovo, to bi onda moralo biti unutar samog slova zakona, u temeljnim odredbama di su pojmovi, e to trebamo izmijeniti i tamo reć šta mislimo pod time, to što mi ovdje napišemo sa strane na kraju zakonskog prijedloga ne znači ništa, a vidim da se u tom smjeru razmatralo, no kažem zašto opet. Cilj svega toga je da imate, a to ću reć samo, dat jedan, jedan primjer kada vi popunjavate upitnik recimo za američku vizu koju nadam se da ćemo jednom već i doživit da, da je ukinemo, onda nas tamo pitaju sve i svašta, malte ne jeste li kriminalac, jeste li švercali, jeste li sudjelovali u nekim, svim kriminalnim aktivnostima i sve redom naveli, sad vi ne, ne, ne, sad se čovjek pita koja budala bi napisao da je, no međutim, zašto to rade? Ako vas uhvate u tome i ustanove da jeste, sami čin što ste tamo krivo napisali kazneno djelo je i na osnovu toga vas zatvore, tako i ovo. Vi ste nešto napravili, sami čin što ste pod utjecajem alkohola daje osnovu da se ste u nekoj prekršajnoj …/Govornik se ne razumije/…stavlja u evidenciju itd. i zato je to tu. E sad, dal je to spretno napravljeno da se to odnosi na sve koji nisu nešto napravili, mi to moramo definirat jel ovako po slovu zakona izgleda da je to za sve, a mi ne dolazimo do toga zapravo da nam je uvijek, a to ću kasnije pročitat u statistici, ono što kažu kolovođe, uvijek su tu negdje isti, uvijek je isti način rada, modus operandi koji, koji sudjeluje se u izazivanju nerada, u kretanju, uvijek je više-manje to slično ili isto. Te recidiviste, tu treba biti ajme meni strože kažnjavanje, ne hvatat na ovu tehnikaliju ako je on slučajno nešto popio sad ga imam prekršajno, pa ću ga zavest, pa ćemo onda ne znam što radit, znači tu trebamo biti puno stroži, jel ovo meni nema smisla, znači ti jesi popio jedno piva ili dva piva, ne smiješ doć pod utjecajem, ne smiješ odbit, nek si malo glasniji bio, neko se sjeti, nekom se zamjeriš il ne znam što, neko se sjeti da te alkotestira, pa imaš 0,51, opa, pa prekršaj, pa si onda u evidenciji ni kriv ni dužan praktički, jesi radio nešto il nisi ne znam, ne znam je li to onda u redu, a ti smiješ popit pivo na tom istom, na toj istoj priredbi, štaviše kupit ga, ne smiješ ga možda unijet, al ga smiješ kupit tamo. Kaže 2016.g. imali smo 1070 prekršaja protiv 1112 fizičkih osoba i od toga je bilo 179 povratnika, dakle 16% i to je za 3% manje, za 3,2% ukupno manje od u odnosu na 2015., onda 2017. 1276 prekršaja protiv 1322 osobe, od toga 304 povratnika, dakle 23% onih koji su ponovo došli, gotovo svaki peti je već bio negdje zabilježen, pa je ponovo to napravio i to je ukupno čak više za skoro 20% prekršaja, e onda u 2018., pazite, 863 prekršaja protiv 909 osoba, dakle za trećinu manje i 175 povratnika, opet 19%, znači tu se krećemo od 16 do 25% što se tiče tih povratnika, znači svaki peti je već poznat i vrti se u krug, e tu je možda rješenje da se tu ide većom represijom, jednom, dvaput, treći put nemate više, tu možemo govoriti o kaznene, kaznenih odredbi i Kaznenog zakona za oni koji su već dva puta kažnjivani, treći put kaznena odredba,

Ovo je sve do sada što mi ovdje danas govorimo u fazi prekršaja ili protupravnog djelovanja koje je sankcionirano novčanom kaznom, ali manje-više je sve u fazi prekršaja, mi ovdje ne govorimo o kaznenim odredbama jel se kazneno djelo mora po nekom drugom, po drugom zapravo Kaznenom zakonu utvrđivati i to svi znamo što je bez obzira gdje si, tu se nema razlike, a prekršajno ima jel sada mi ovdje stavljamo da je drugačije, to je kolega pričo, drugačije Sladoljev, drugačije izazivanje neke tučnjave mimo sportskog natjecanja, sad se drugačije gleda kad je na sportskom natjecanju ako ti ideš pijan s kućne veselice negdje u obitelj to je u redu ako ne voziš naravno i radiš druge prekršaje, ali ako ideš na utakmicu, e to je sad već problem, a nema nijednog drugog očitog prekršaja kojim si napravio i razloga zašto bi te neko zaustavio nego sama činjenica da ideš na utakmicu, po zakonu, u praksi ja vjerujem da to neće bit, ali to nama onako, evo kolega je pričo, reko svoje iskustvo, neki policajac može se držat slova zakona i tebe uzet, legitimirat i kaznit, isključit, zabranit itd. jel u zakonu piše tako, a vi onda njemu recite, a znate oni su, kad su radili stavili u obrazloženju da to tako baš neće bit,

preblage jer mi moramo osigurati mjesto na stadionu na tribinama, na natjecanjima za obitelj, da možeš dovesti svoje dijete, da se ne moraš bojati, da ne mora tamo ne znam što se strahovati, da to bude jedan dan obiteljski u kojem ti možeš doć, proveselit se, sve ono što se to radi u već dugi niz godina na zapadu i da imamo takvu infrastrukturu, a onda ne smijemo imati baš tu previše milosti prema onima koji koriste to na razno razne načine i, i, da li kriminalnih razloga, da li ovih, da li onih ili su samo, samo zločasti, blesavi ili budale, otom potom, al mi ovdje praktički ne možemo nekog kažnjavat i stavljat u zakon i nešto reć da se to neće odnosit na njih, e to je, to je ono što ja bi volio da se do drugog čitanja izmijeni, definira, da se stavi u temeljnim odredbama što se, pod što se podrazumijeva prikrivanje, što je to točno, je li to samo fantomka ili ušivena fantomka onda tako napišite jel ovdje piše bilo što što se može prekrit, to doslovno može biti i šal i kapa i šta god neko napravi, onda vi obrazložite i kažete neće se to tretirat, al ostane i dalje u zakonu da to može jel, dakle pa onda i s ovom alkoholiziranošću isto, ako neko i alkoholiziran izaziva određene prekršaje odnosno određene probleme, nered, javni red, remeti javni red i mir onda možemo na njega primjenjivati ove odredbe, ali ako normalno ide malo veseliji, to je onda, možemo 70% svih navijača odma u startu okrenut van i maknut, pogotovo kad su reprezentacije, pa gotovo kad se negdje ide itd., to je tako jel to je kod nas, ne samo kod nas i tradicija u svijetu i prije utakmice se tamo u nekim kvartovskim kafićima nalaze ljudi, veseli, čekaju, navijaju, popije se, sasvim ali to ne znači da su oni ti koje neko može ga pogledat krivo ili nije htio bacit, kao što kolega kaže, neku cigaretu i sve i sad ti imaš razloga da ga makneš van i imaš zakonsku osnovu, to ne bi smjelo biti, mora se utvrditi jasno što je ko počinitelj napravio krivo ili što radi i kako je on opasnost ili prijetnja, a ne samom činjenicom da ima možda 0,5 ili nema i da neko vija nekoga sa dregerom okolo, to mogu razumjet da se stavlja da je prekršaj ako se odbije, to shvaćam, ali kažem opet, ne za sve i ne tako općenito znači specificirat, reć koji i više, više, više kažnjavanja onima koji zbilja to opetovano rade jer očigledno je gotovo svaki peti svake godine već od ranije poznat, a znamo kako stvari funkcioniraju, pogotovo u tim malobrojnim i nekolicini onih koji remete i koji rade ružnu sliku o svakom sportskom Hvala, sad ćemo prijeći na pojedinačnu raspravu i prvi će bit poštovani zastupnik Saša Đujić, izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče, kolegice i kolege, pa evo ja ću se malo nadovezati na prethodnu raspravu i na neke stvari koje su danas kroz raspravu i kolege, kolege moji, istaknuli. Dakle, prije svega želim reći da osuđujem svaki oblik i nasilja i huliganizma u bilo kojoj osnovi, pa i vezano uz sport i sportska događanja, ali i u ostale, uz ostale događaje, smatram da odnosno idemo razgovarat kad tu se cijelo vrijeme pozivamo na činjenice, kolege su tamo iz HDZ-a su čitali neke događaje kao koje pune naslovnice, doduše čitali su događaje iz 2009., 2010., 2011., ne ovih zadnjih par godina kako su rekli a zadnjih par godina, šta imamo, imamo nekakvog nasilja vezano uz sportska događanja ali ne na stadionima. Dakle, ja ne pamtim kad se zadnji put eksces neki dogodio na nekom stadionu, ako je tučnjave i sukobi navijača odnosno onih koji se tako naziva jer to nisu pravo navijači se dešavaju po odmorištima, na autoputovima, po naplatnim kućama, po nekakvim livadama itd. E sada zašto to sad govorim? Ja mislim da je taj glavni problem trenutno van stadiona a ne na samom stadionu i mislim da ste možda imali dobar smjer kad ste odlučili neke stvari propisati ovim zakonom međutim niste to dobro napravili. Dakle, opet kažem, malo su preširoke te ovlasti da netko slobodno procjenjuje kamo se neko kreće, kamo netko ide i da ajmo reći možemo se pakirati, ti mi se ne sviđaš, tebe ću uhapsit, zašto, zato što imamo osnovanu sumnju da si pripit, ideš na stadion i da ćeš tamo radit nekakve probleme. Dakle, ja jesam za najstrože kažnjavanje recidivista, ljudi koji učestalo rade nekakve prekršaje, uništavaju neku imovinu i takve stvari ali to se sve evidentira, pa nemojte mi reć da vi policijski službenici nemate pojma ko su među ovima koji se nazivaju navijačima, ajmo reć onako kritični. Pa imate 100% tko izaziva stalno nerede, ko je kolovođa nekakav itd. Ista stvar, to je pitanje i SOA-e, pitanje i sigurnosti nekakve. Dakle sigurno imate elemente i ne možete sad generalizirat sve živo a opet, još jednom ću ponovit, smatram da je glavni uzrok problema koji se tiču politici u sportu, politizaciji sporta, još jednom ću pokazat. Dakle ljudi koji sjede u ložama, koji su uzurpirali nogometne klubove i nogometne saveze, jedna stranka koja je u vodstvu HNS-a i ljudi su očajni i to je isto samo potaklo i određene buntove i određena događanja koja nam se onda prelijevaju na ulicu i koja nisu dobra i vi to ovim prijedlozima ne rješavate. Ali nije to od jučer, dakle nije to zadnjih 5 g., nije 10 g., to je otpočetka hrvatske države. Dakle mnogi kolege su tu govorili kako su navijači sa amblemima svog kluba prvi krenuli u obrani hrvatske države i to je istina i to sve navijačke skupine. Hajduk, znači Torcida, BBB, Armada, svi su gore bili ko jedan. E onda je završio rat, prvo što se dogodilo i u toku samoga rata, HDZ, Franjo Tuđman, nema Dinamo nego Croatia. Nema Dinama, on je govorio tamo, ima Dinamo u Pančevu, ima Dinamo u Ćupriji, nema Dinama u Hrvatskoj pa su onda, bilo kazneno djelo odnosno prekršaj, plijenili su se Dinamovi šalovi, na crnom tržištu su se Dinamovu šalovi prodavali, transparenti su se ukidali, navijači tada govorili pogrdne uzvike po trenerima i tadašnjem Predsjedniku države. Pogrdne, na rubu ekscesa, jel to kriv neko? Kriv je onaj koji im je to branio. '98. g. nisi mogao bit prvak ako nisi Croatia. NK Rijeci je ukradeno prvenstvo na očigled cijele javnosti i šta su tada radili navijači Dinama? Nisu se veselili tituli svog kluba tada, nisu, nego su tugovali zajedno sa kolegama iz Rijeke, slavio je samo Canjuga i HDZ i to je to. Gasila se 101-ica i to je bio jedan sustav koji je generirao sve ove probleme. I to je recimo jedan od razloga zašto sam se ja uključio u politiku. Mene su motivirali Croatia, kontra Dinama, gašenje 101-ice, krađa prvenstva Rijeci, gašenje ljudskih sloboda i toga šta je HDZ predstavljao 90-ih godina, onda ste krenuli malo na mirniji način, onda ste zadnjih 10, 15 g. se uvukli u uprave klubova tamo, pa su vam tamo Mamić i sponzori, Šukeri i raznorazni Kulušići vam sjede unutra i kad ljudi to gledaju, normalno da polude. Nemoćni su jer je to sustav, to je država, to radite, znači, ne obračunavate se sa stvarnim problemima. I sada mi ovdje imamo jedan zakon koji uvodi opet represiju, koji daje kazne enormne, po kome opet, po sirotinji. I šta je najgore, daje mogućnost široke procjene policiji. Ti mi se ne sviđaš, tebi ću dat dreger, ti ćeš puhat i tebe ću zatvorit a onaj tamo mi je ok. Druga stvar, opet ću reć ovo. Ne smijem imat šal svoga kluba jer se s njime mogu maskirat ali se mogu omazat u bijelo-plavu boju NK Rijeke i bit neprepoznatljiv sa farbom na licu, to je ok. To je po vašem zakonu ok a mogu tako napraviti veći problem nego da nosim šal oko vrata. Ali ja kažem, ko se maskira i napravi prekršaj ili tučnjavu ili nešto, kaznite ga najstrože i pogotovo ako to napravi drugi put. Svaki put veća kazna progresivno ali ne ovako na prvu po procjeni nekog policijskog djelatnika ko mu se zamjerio, ko mu se nije zamjerio. Još jednom ću ponovit što sam rekao u replici. Dakle ako su problem navijači u Hrvatskoj, zašto nemate osobu zaduženu za navijače u sastavu policije? Dakle vi nemate sistematizirano radno mjesto, postoji u MUP-u a nema ga u policijskim upravama i nemojte mi reć da se bavi javnim redom i mirom, da, i to se svodi na to, dakle bavi se djelatnik javnim redom i mirom, navijačima, maškarama, raznoraznim festivalima, sportskim događajima, to onda govori meni da navijači nisu toliki problem jer da su navijači toliki problem onda bi bilo specijalizirana grana u policiji koja bi se bavila ko u krim policiji. Vi imate u krim policiji odjel za gospodarski kriminalitet, odjel za droge, odjek za trgovinu ljudima, za ilegalne migracije, toga u ovom slučaju nema, toga nema. Zašto sam ja recimo govorio za tučnjavu da se vrati u ovaj zakon i ja to podržavam. Gledajte, ja ne smatram da je isto ako se ja potučem u narodnjačkom klubu i na autocesti zato jer sam navijač pa se svađam s nekim navijačem. Gledajte, ja kao građanin ili vi kao građanin ne morate ić u narodnjački klub ako znate da su tamo ekscesi i da vam je tamo ajmo reć glava u torbi i da možeš doć na piće i da ćete netko pljusnut, neću ić na takvo mjesto. Ali gledajte, ako se vozim autocestom Rijeka-Zagreb i stanem natočit gorivo i slučajno sam stao tamo gdje se 50 ljudi tuče zato što ovaj navija za ovog, ovaj za onog, razbije mi auto, polomi me, to je onda pitanje javne sigurnosti. Isto ko što je zločin iz mržnje. Danas bi netko sutra mogao reć ajmo ukinut zločin iz mržnje jer kao u čemu je razlika? Da li te pljusne netko na cesti zato što sam te pljusnuo ili te pljusne motiviran zato što si druge nacionalne pripadnosti, jer si druga seksualna manjina, jer si ne znam navijaš za nekog drugog, jer imaš politička opredjeljenja. Tako da to imamo posebnu kategoriju, zločin, zločin iz mržnje koji je motiviran, vjerskim, spolnim i ostalim slobodama. Isto tako smatram da sukob na sportskim natjecanjima kad se navijači tuku motiviran isključivo zato jer se tučem s nekim tko pripada nekoj navijačkoj skupini, smatram da treba biti drugačije tretiran nego kad se netko potuče u kafiću ili u gostioni, jer tamo ne moram ići. Na cesti moram hodat, nema drugih puteva, a mogu nastradat ni kriv ni dužan. Ali opet ne na ovaj način, da ovaj da policijski službenici samostalno procjenjuju koga će sankcionirat, koga ne. Dakle, to su malo preširoke ovlasti i svi kolege govore, dajte malo to do drugog čitanja, probajte to malo detaljnije propisat i trasirat, ajmo to tako reći. Opet ću ponovit za alkohol, 0,5 je pripito stanje, zašto netko ne bi na stadionu mogao imati 0,8. Evo, dajem vam prijedlog, molim vas do drugog čitanja. Stavite do 0,8, a ako netko sa 0,1, napravi teško, teško djelo da se potuče, izazove nered il nešto, e njega oderite. I financijski i zabranom dolaska na stadion ili na neko drugo sportsko natjecanje, to sankcionirajte, ali nemojte ljude proganjat zato što je netko popio 2 ili 3 pive. Dva sata prije utakmice ili sat on već dođe ono lagano pripit na utakmicu i onda popije tamo još 1-2 pive i sad će ga netko vidit policajac i reći, aha ti si mi se zamjerio sad ću te sankcionirat, evo ti puši. To ne može biti prostora za taj dio priče, uopće u zakonu. I molim vas da to popravite. Ista stvar je recimo u prometu. Znači vi do 0,5 možete imati, tek ako ste napravili neki prekršaj onda ćete odgovarati. Dajte to preslikajte i dignite malo razinu, jer nije isto vozit auto i sjedit na utakmici sa 0,5, 0,6 ili 0,7 dakle ne 1,5 ali mislim da je 0,8 neka granica koju su mi predložili vaši djelatnici. Dakle, ljudi iz policije koji se bave s time i bave se baš navijačima. Oni su mi rekli predloži gore nek ide na 0,8. Evo, ističe mi vrijeme tako da toliko za sada. Hvala lijepo. Hvala. Imamo više replika na vaše izlaganje. Prvo je poštovanog zastupnika Mateljana. **Mateljan, Damir (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Da je slobode i demokracija bio bi Dinamo, ne Croatia, ja se dobro sjećam tog vremena, međutim nije to razlog moje replike. Rekli ste kolega da zadnjih 10 godina nije bilo nasilja na našim stadionima, možda nije bilo u smislu tuča, ali ovaj čuti na stadionu ubij, zakolji, zapali, zar i to nije nasilje. I sad u takav kontekst dovedite svoje dijete, dakle ne mora dobiti flašu u glavu, ali ako tako nešto dobije u uho to je zapravo gotovo jednako. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Đujić. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Slažem se s vama kolega Mateljan, pa slažem se, ali to je opet jedan korak koji treba onda rješavati. Ja sam mislio nije bilo onih situacija, ja sam 2013. godine bio na stadionu Kantrida kada su navijači Hajduka bacali baklje na susjednu tribinu na kojoj su sjedili ljude sa djecom i žene i obični, znači ne pripadnici Armade i nakon toga je Rijeka stavila onu famoznu mrežu odnosno na Rujevici onaj kavez što se sada čude da su ono zabunkerirani unutra i odozgo i odozdo da netko ne bi bacio. Dakle, ali taj dio smo uspjeli do sada barem riješiti, jer ja od 2013. ne pamtim da se u Hrvatskoj dogodio nekakav veći eksces da se navijači na stadionu tuku odnosno da netko može fizički nastradat. A ovo što vi govorite svakako je problem, ali recimo nogometaši koji uzvikuju „za dom spremni“ su junaci ovoga i nacije i vlasti. I dokle god se vlast ne promijeni i HDZ prema tima i kaže to nije dobro, do tada će takvo ponašanje i na stadionu biti prihvatljivo. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća replika poštovanog zastupnika Čelića. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Đujić previše ste politizirali ovu temu. Govorimo o sprječavanju nereda, ja se sjećam vremena i SDP-ove vlade kada su SDP-ovi ministri isto tako sjedili draže mi je vidjeti saborske zastupnike i političare među običnim navijačima. Dakle, problem politizacije sporta je problem o kojemu se može razgovarati i ja ću vam spomenuti iako to nije nacionalni sport, hokej na ledu, pogledajte šta radi sisačka gradonačelnica koja brani jednome klubu treniranje u novootvorenoj sportskoj dvorani. Toliko o tome, dakle problem alkohola 0,5, 0,8, 0,1, dakle to je psihoaktivna tvar, ovo nije isisano iz maloga prsta. Omalovažavat policajce da će oni raditi osobne obračune, dakle zna se zašto su ova testiranja predviđena, ovo je veliki korak na bolje. Treba detektirat one psihopate koji potiču nasilje i treba znati da alkohol kod ljudi koji nemaju takvu sklonost za nasiljem neće izazvati nasilje. **Reiner, Kolega Čelić, politizaciju sporta radi HDZ već 30 godina u ovoj zemlji. I to je tema, sport je duboko politiziran u našoj zemlji, duboko je politiziran. Pa sjećate se onih dr. Ivo Sanader, ja i moj brat također. to, vi ste ono sve moguće je HDZ po pitanju sporta ispolitizirao i srušio na najnižu razinu u ovoj zemlji. Sve. I ne politiziram ga ja. Ovo što se tiče ovih procjena alkohola, pa to su mi policajci govorili, nisam ja to izmislio. Meni policajci govore, ima prostora za neke kolege da rada i ne generaliziram žao mi je što niste čuli moju raspravu u ime kluba, pa ste mogli čuti o čemu govorim. Imam i osobno iskustvo neko. Drugo, ovoga nemam ja ništa protiv saborskih zastupnika, ni ministara u ložama, ali imam protiv onih USKOK-ovih osumnjičenika i imam protiv članova političkih stranaka u izvršnim odborima nogometnih klubova. Nije problem kad vi dođete na utakmicu, vi niste nikome prijetnja kolega Čelić kad sjedite u loži i navijate, ali neki koji imaju USKOK-ove optužnice ja mislim da daju lošu sliku o svemu tome. Poštovani, dakle zastupniče ja sam u svom uvodnom govoru u ime kluba govori da 30 godina sam na tribinama i da nikad nisam bio priveden, procesuiran, međutim, mogu reći da sam na neki način prešutio istinu. Dakle, bio sam dakle na utakmici Dinamo – Istra, bilo nas je 500 na tribini, istočnoj dakle tribini, dakle nisam ništa posebno uzvikivao, znalo se da sam tada u udruzi „Zajedno za Dinamo“ koja se bori protiv predsjednika Zdravka Mamića, poslije me policija privela i rekla je da sam vršio neka protupravna djelovanja jer nisam sjedio na svom mjestu. Znate tko je tada bio ministar policije? Gospodin Ostojić, represija u vrijeme gospodina Ostojića. Da, da, represija u vrijeme ministra Ostojića, ali gledajte, zamislite kakva je će tek sada biti represija kada vas može pred kućom zaustaviti i gurnut vam tamo dreger i reć kolega Sladoljev jeste pili šta doma, jeste, aha, sigurno ideš na utakmicu sada ću te zatvoriti odmah. Ne nisi bio na mjestu nego izašao si iz kuće, popio si doma čašu vina iza ručka i ajmo prdekana. Dakle to je još veća represija nego što je bila tada. Dakle, gledajte, ne znam za taj dio za taj slučaj, mogu vam vjerovat na riječ i vjerujem vam. Ja vam isto govorim, ne znam da li ste slušali u ime kluba moj primjer kada mi je policajac rekao baci cigaretu iz ruke privest ću te, onda sam ja rekao kakvu cigaretu, neću, pa mi je rekao, ponavljam sada to jer niste bili tu, odbijaš policijsku zapovijed, pa sam se predstavio kao saborski zastupnik, pa me isto htio privesti, ali na kraju nije i kažnjen je suspendiran. To vam je isto bilo u vrijeme ministra Ostojića. Ali ne mislim da je ministar Ostojić kriv za taj dio, krivo je stanje u policiji. A danas je još gore. Govorili smo o tome, pa ova Vlada snižava kriterije za ulazak u policiju, sada možete sa srednjom školom biti policajac. Kažete pripadnici navijačkih skupina su prvi krenuli u obranu zemlje, to je Zekanovićeva mantra, mantra dosta opasna. Da su samo bili oni mi ne bi imali 500.000 branitelja, pa u obranu su išli oni koji ne da nisu pripadnici navijačkih skupina nego nikad nisu bili ni na jednoj utakmici, ali baš ta mantra daje za pravo navijačkim skupinama jer ih ona štiti, to je štit pred njima da rade što im pada na pamet jer kud ćemo na branitelje. To je isto kao i sa šatorašima, grupa šatoraša se tamo zabarikadirala iza plinske boce, prijeti da će dignuti pol Savske u zrak, da će poubijati žene i djecu ako im tako padne na pamet, ali ne može se protiv njih kada su to branitelji. Prema tome, čuvajmo se ovakvim mantri. Poštovani zastupnik Đujić. **Đujić, Saša (SDP)** Kolega Stazić, ja ne glorificiram taj podataka, ja samo kažem jednu činjenicu, nisu navijači išli prvi, ali išli su išli su među prvima kao i ostatak Hrvatske. Ali zašto sam to spomenuo? To sam spomenuo upravo iz ovog razloga, recimo na stadionu Kantrida stoji spomenik tamo dečkima iz Armade koji su dali svoje živote za Hrvatsku državu, ali to sam spomenuo upravo zato jer su prvi krenuli iz vjere u Hrvatsku državu, a onda šta su dočekali? Ovi u Zagrebu su dočekali da im Tuđman kaže neće ti se zvati klub Dinamo nego će se zvati Croatica, a mi u Rijeci smo dočekali da ne možeš biti prvak nikako jer Canjuga mora ga se gore nositi na krilima, na krilima, gasi se 101 i ti ljudi su doživjeli jedno veliko razočarenje kao i uostalom i većina građana Hrvatske. I većina onih koji su branili Hrvatsku državu su danas razočarani kada vide šta HDZ toj državi radi. O tome ja govorim, zato je taj podatak podatak bitan. A navijači su pokazali da se s njima ipak ne može manipulirati i da kolikogod HDZ bio u klubovima ne može manipulirati sa ljudima koji idu na utakmice. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Podolnjaka. Kolega Đujić, jeste primijetili govorimo o Prijedlogu zakona o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima, a zapravo više-manje i vi i mnogi drugi kolege ste govorili o sankcioniranju, … o vrlo oštrom sankcioniranju ne za izazivanje nereda, ne za protupravno ponašanje nego iz propisa koji se predviđaju ovim prijedlogom zakona da osoba može biti sankcionirana iako ništa protupravnoga nije učinila. Naprosto dolaskom do igrališta, kako je neko rekao, ako ima 0,6 grama u kilogramu alkohola, iako pri tome nije učinila ništa, nikakav nered, nikakav eksces, nikakvo huligansko ponašanje, ali dovoljno je to po diskrecionoj procjeni da bude podvrgnuta strogim sankcijama i to praktički u iznosu do 15.000 kuna ili 30 dana zatvora.

Kolega Podolnjak to sam ponovio više puta kao i svi moji kolege prije mene zato što smatram to upravo da to možda i je za mene jedna od najproblematičnijih odredbi u ovom prijedlogu zakona. Mislim da je to diskrecijsko pravo nečije procjene i kasnijeg tumačenja i razmišljam samo o sudovima koji bi trebali na temelju toga donositi kasnije nekakve presude, mislim da to nije dobro. I dobro je da o tome govorimo i dobro je da na to ukazujemo i nadam se da će predlagatelj do drugog čitanja od toga odustati. Ali je isto činjenica da Zakon o javnom redu i miru danas aktualni ovaj u njemačkim markama nije dobar jer tu nije dobro da ste krivi i vi i ja, npr. ja vas udarim, vi zovete policiju, dođe policija kazni mene 100 maraka, kazni vas 100 maraka, a vi ni krivi ni dužni i to nije dobro. A u ovom zakonu ista stvar, diskrecijsko pravo, ja govorim ima časnih djelatnika policije takva, ali onda određene iznimke mogu narušiti cijelu sliku i o službi i o policiji i to se treba spriječiti. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća je replike poštovanog zastupnika Klarina. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo vi kolega Đujić ste spomenuli HNS kao krovnu instituciju hrvatskog nogometa, naime to je 90 milijuna kuna njihovog proračuna i Šukere, Kustiće, Kulišiće i sve ostale. Znači tko tu instituciju kontrolira? Pa mislim oni su samo prošle godine potrošili 7 milijuna kuna na intelektualne usluge, mislim to je problem. Koliko HNS brine o klupskom nogometu uopće? Kako navijači na to neće negativno reagirati? Jednostavno je pitanje, apsolutno da podržavam MUP, ovaj prijedlog zakona da se trebaju kazniti one navijačke skupine koje su kriminalne, gdje ima dilera i svega ostaloga što je više puta tu spomenuto. Ali isto tako pozivam ovo ministarstvo, ali i druga ministarstva koja su nadležna pa da napokon očiste tu kuću krovnu, kuću hrvatskog nogometa, a to je HNS koji su država u državi. Saša (SDP)** Potpuno se slažem s vama kolega Klarin. Pa evo gledajmo sada ovaj mandat gospodina Davora Šukera, imali su prostor tamo u vlasništvu HNS-a, prvo što je brend napravio je otkazao taj prostor, iznajmio prostor u Green Goldu. Koliko to košta HNS? Druga stvar, rekao sam već i vrapci na grani znaju. 11 članova od 17 izvršnog odbora su članovi HDZ-a. I onda mi osvojimo ovaj velebni rezultata na Svjetskom prvenstvu, budemo drugi i onda oni sebi isplate naknadu 200.000 kuna ili koliko ili možda čak i u EUR-ima. Koji je doprinos molim vas lijepo izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza za rezultat naše reprezentacije? veći je doprinos onih navijača koji su dizali kredite da bi mogli otići u Moskvu bodrit našu reprezentaciju, dakle oni dobiju ratu kredita nakon toga koju moraju otplaćivati 2,3 godine, a ovi što sjede u izvršnom odboru HDZ-ovci dobiju ono 200.000 kuna ili EUR-a nemam poima, ali da je 1.000 kuna previše Slijedeća pojedinačna rasprava trebala je biti kolege Zekanovića, nema ga pa gubi pravo na govor, pa će sljedeći pojedinačni govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Hrvatska je sportska nacija i ako se s ičim bilo s kim je suglasan narod i ako pokaziva narod zajedništvo je sa našim sportskim uspjesima i naravno da to veže i naše navijače uz to jedinstvo koje hrvatski narod more postići, more najviše postići kroz sportske uspjehe. Svjesni smo dolaska naše reprezentacije, nije to tako davno bilo, da je to bio veličanstven doček naših reprezentativaca, pola miliona, milion ljudi, teško je bilo i predviditi koliko je ljudi dočekalo i koliko je bilo ushićenje zajedništava hrvatskoga naroda nad tim uspjehom. kad tu sinergiju pogledamo, točno tako, kad tu sinergiju pogledamo i kad pogledamo ono o čemu mi želimo naglašavati i raspravljati onda, tamo nije bilo govora nasilja. Na tim skupovima gdje su bili navijači, pola miliona ljudi, mladih većinom, pa i starijih navijača, ja sam inače hajdukovac, navijač Hajduka, čača me kao malo dite vodio na Poljud, Torcida sam uvijek bio. Međutim, kad pogledam nikada nisam osjećao da su navijači problem, navijači su kultura. Među navijačima ima problema pojedinačnih koji se mogu vrlo jednostavno riješiti, ali nigdje nisam čuo većeg govora mržnje npr. od izjave ovde u nas u saboru, naših kolega u saboru, pa to su morbidnije od, ovde maše tu tajnik sa nekakvim navijačem koji je imao kapuljaču na glavi i stvarno loša je poruka na tome navijaču ovaj bilo kakva poruka koja ne izaziva dobro, ali s tim se maše. Pa gora je ova izjava od našeg kolege Stazića izgleda u svibnju '45. godine posao nije obavljen. Pa više to boli nego sve ove poruke naših mladih ljudi koje ćete zatvarat zbog dvi pive što popiju. Više to mržnje i efekta izaziva nego ta poruka. ja ništa protiv kolege, ali više će ta izazvat poruka podjela, nego sve, sve što se događa u Hrvatskoj. To je morbidna, loša poruka, pozivati da pobjednici nisu završili posao, da nisu pobili ovo naroda šta je ostalo. Kako opisivati te poruke? A tajnik, žao mi je što ovdje nije, maše sa nekom porukom nekoga navijača koji je bio sa kapuljačom. Pa zamotat ću se ja u hrvatsku zastavu, očete još malo i zastavu zabranit? Odavde dolaze loše poruke, ovde triba puvat ispred, zbog kad daju te izjave, da UDBA nije završila posao ovde tribaju puvati, ovde tribaju ispred ulaza. Zato vam …/Upadica: Bez dijaloga./… još jednom kažem da je sport ono što ujedinjuje hrvatski narod. I na tome, to su pokazali mladi i odgovor i ovakvim izjavama i politikama koje se, katastrofalne izjave, koje su izjave više nego loše. Međutim, to mi ne komentiramo, jer se bojimo to komentirati. Najlakše je sada doći i kažnjavati ljude, mislim pa kakva je ovo definicija, pokušaj ulaska, dolaska i boravaka. Tko će meni objasnit što je, evo to su pitale kolege i Sladoljev i svi su pitali. Pokušaj ulaska, dolaska i boravka. Znači ja kad pokušam i na utakmicu dolaska i ulaska znači i boravim. Znači možete li pojasniti tu definiciju, pokušaj ulaska, dolaska i boravka na utakmici. Znači vi u svakom trenutku možete doći čovjeku, mladome koji popije eventualno dvije pive ne pokušavajući ovaj sustav da spriječi da budu sponzori baš oni svih tih utakmica, tih natjecanja, baš oni koji proizvode alkohol. On je reklama na utakmicama, prije vidli ste na televizijama, prije utakmice najvećih svjetskih ovaj i europskih takmičenja, bilo u nogometu, bilo, su tvrtke koje proizvode alkohol. To je činjenica. sidili u svečanoj loži i na kraju ste im omogućili da, sustav im je omogućio da uteču u drugu državu. Kakva je to poruka tome navijaču s kojim je mahao ovdje sa slikom uvaženi tajnik? Čovjek koji je sidio u svečanoj loži, kao predsjednik kluba omogućio mu je sustav da uteče vani, a ovima čete dečkima šta popiju pivu dvi, što ja ne opravdajem inače, ne triba promicati, premda ga se kroz sport promiče. Smatram da je to katastrofalno. Vratit ću se na jednu najružniju scenu, bio sam na toj utakmici kad je bila svastika. svastika, kad je bio znak na Poljudu što je bilo katastrofalno. Može li mi netko pojasniti razlog zbog čega do sada nije otkriven onaj tko je to napravio? Pa to je nevjerojatno, sa ovim tehnikama, ulascima na stadion, zbog čega to nije pojašnjeno, zbog čega mi nosimo tu ljagu? Uvik se hoće nekako u Hrvatskoj nakalamiti nacizam, fašizam i komunizam, ono što je osuđeno. Nama to što je osuđeno to je Deklaracija EU to je civilizacijski iskorak osuditi sve te totalitarne režime, a ne mećati to brime hrvatskom narodu, mi smo ustašofili, mi smo fašisti, mi smo nacisti, sve smo mi, a u biti ono što nas triba vezat to je, triba nas vezat sport, sportski uspjesi, uspjesi ujedinili i sinergijski nam pokazali kako se hrvatski narod može okupiti oko nečega što je zajedničko, što je bitno i da naši ljudi vole svoju domovinu, al ne vole je s ovim izjavama koji kažu da su u svibnju '45. tribalo pobit ovo Hrvata šta je ostalo, da pobjednici nisu dovoljno pobili nas. Ima jama, pobacajte nas, šta, to je morbidno, to su loše poruke, gore nego ovi svi navijači, uvik će tu bit među navijačima navijanja, ja znam, sjećam se kad sam ja bio 10.g., '82.g. je osnovana navijačka skupina koja je meni najbliža srcu uz moju Torcidu, to je maligani sinjski, koji su vezani uz moj sinjski alkar, koji nije imao isti dres, pa je ušao u finale kupa bivše Jugoslavije sa Bosnom, tada prvakom Europe, '84. u Metkoviću igrano na utakmici. Moji maligani, ja kad vidim te ljude, oni su meni ikone, ja sam kao dječak sa 10.g. išao na te utakmice, to nas je Sinjane povezalo, alkar, košarkaški klub Alkar Sinj, ja sam na svoje maligane ponosan i danas, mi se osjećamo kao maligani u Sinju bez obzira što sam se ja, i torcidaš i bio sam na utakmicama, ali i te lokalne skupine vežu mlade ljude, naravno da tu ima problema kao i u svim društvenim slojevima i skupinama koje se tribaju rješavati, al ne rješavati na način isključivo da se pokušaje nametnuti politizacija ta kroz kao da smo mi te skupine fašističke, one spominju fašističke, izrazito su domoljubne, izrazito domoljubne su, ja na svim utakmicama sam ponosan na kojima sam bio i hrvatske reprezentacije, izrazito domoljubne poruke, poglavito što se tiče sjećanja na ulogu iz domovinskoga rata gdje je ikonografija recimo Torcide fantastična, pa i drugih skupina gdje se sjećaju Vukovara, gdje se sjećaju svih poginulih, 4. brigade gardijske u kojoj sam ja bio, znači oni se sa ponosom sjećanju te navijačke skupine i one pokazivaju to jedinstvo vezano kroz sport, al uvik ćemo se vratiti na drugo mjesto hrvatsko, mi smo bili prvaci, sa onakvim dočekom RH je bila prvak svita u nogometu, prvak svita, ono što je hrvatski narod napravio nakav doček ono nitko nije napravio i naravno da sad kad dođemo ovdje, tajnik dođe tu, evo sad je doša tajnik, tajniče mavali ste s onom sličicom. **Radin, Furio (Nezavisni)** Pustite tajnika, ne razgovarate sa tajnikom. Ja? Ja ću vam reć da ne razgovarate, ne razgovarate sa tajnikom nego razgovarate sa javnošću i imate opomenu.

Državnom tajniku, mislim nisam predstavnik u ministarstvo, predstavniče ministarstva, vi ste držali ovdje jednu sliku koja nije najbolja. Međutim, kako vi komentirate ljude koji kažu da '45.g., a političari su, ovde side i mole, mole, mole predsjedavajuće da meni dadu opomenu, oni mole da mene isključe, a rekli su da '45. nije završio, pobjednici nisu završili posao, a mi proganjamo naše navijače,

je je, ja kad sam kriv priznajem, tako da ne morate mi dat ovaj opomenu, rekli ste tajniče, a ne državni tajniče, pa sam ja mislio da ste raspravljali s mojim tajnikom. Puno vam hvala

(SDP)** Svejedno g. potpredsjedniče, čl. 238. nije bitno o kojem tajniku se radi, naime vi ste sada rekli da se kolega Bulj mora obraćat svojim biračima, otkud vi znate za koga vaš tajnik glasa, možda su to birači g. Bulja, ja vidim kod, kolegi Bukarici ovoga na očima da on sigurno glasa za kolegu Bulja preferencijalno pogotovo dolje tako da nije to u redu, nema veze koji je tajnik, on se obraća biračima, on ide na ovaj individualni pristup, jedan na jedan. Nema se pravo obraćat ni administraciji i sada stvarno teškoga srca iako cijenim vaš humor dajem vam opomenu, okej. Idemo dalje, idemo sa, idemo, idemo sa

g. Sladoljev replika. **Sladoljev, Marko (MOST)** Fala g. potpredsjedniče. Dakle, poštovani kolega Bulj govorili ste kolko je opasna, kako se može široko tumačiti, dakle a ove izmjene zakona su doista usmjerene na tome da ih se može svakako tumačiti, ostaje činjenica da je UEFA može također vrlo široko tumačiti dakle zakone i da je na utakmici Hrvatske Island povučen transparent koji su navijači godinama radili inicijativu gospodina Stevanovića, nije bitno kako se zove, koji je glasio „Zapamtite Vukovar“, dakle njima je poruka mržnje bila gospodin Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Bilo je tih strašnih poruka u uvreda, poglavito prema Vukovaru, poglavito sa strane navijačkih skupina koje su sa druge strane, međutim tada nije toliko bolilo ti četnički pokreti koji su još uvijek živi na tim područjima i tu tim klubovima nego je više bolila šutnja naših nadležnih i ministara i Vlade, šutnja na uvrede. Znači navijačke skupine, ne možemo mi reći navijači su za sve krivi, naravno da u tim skupinama kao i svagdje problematičnih ljudi, to je u svim društvenim skupinama bilo radilo se, uvijek uvijek ima tu problema. Međutim, te poruke su dovele do toga. Mene razočara kada neko kaže i poziva govor mržnje na ubojstva, na nedovršen posao iz '45. da UDBA nije završila svoj posao, to je strašno loše poruke i o tome tribamo pričati što više i trudit se da takve stvari, da takve poruke ne šaljemo našim mladim. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Bulj. Ovo što vi spominjete više od 6% alkohola, 0,5% dakle to već postoji u zakonu, se samo uvodi pod utjecajem droga i ako se osoba ne želi podvrgnut alkoholu ili drogi da je to prekršaj. Dakle sve ovo do sada već postoji u zakonu koji je donesen 2003. i koji je imao izmjena nekoliko. No vi ste spomenuli i to je vrlo interesantno, dakle za kolege saborske zastupnice i zastupnice koji počine verbalno nasilje, fizičkog nasilja baš i nema, mislim da bi trebalo tražiti izmjene Poslovnika da te osobe se podvrgnu testiranju na alkohol ili droge, dakle ako imaju više od 0,5% alkohola ili ako su pozitivni na neku ilegalnu drogu da im se zabrani barem taj dan sudjelovanje na plenarnoj skupštini. Pa me zanima jeste li vi za takav prijedlog, jel se slažete s takvim prijedlogom? Odgovor, izvolite. nisu bile ovakve sankcije. Ovdje imamo tri puta veće sankcije, tri, četiri puta nego u prometu kada vas zaustavi policija i naše vas. Znači s te strane te mlade, ja mislim da to neće riješiti problem. I drugi je problem koji sam ja spominjao da su baš sportska natjecanja tj. sponzor su im tvrtke koje proizvode alkohol i one se reklamiraju i na tv prijenosima i na stadionima. U biti promičemo alkohol, a ovamo kažnjavamo o o tome govorim. A što se tiče tih morbidnih izjava pozivanja na ubojstva, na nasilje poglavito od saborskih zastupnika, to jednostavno neću ni komentirati jel jednostavno nisu dostojni bilo kakvog komentara. Onaj tko poziva na to, tko kaže da '45. nije pobjednik završio posao jel ko kaže da udba nije dovoljno pobila Hrvata u emigraciji onda dovoljno govori samo za sebe. Hvala lijepa.

Ustaše su se probale predati generalu Scottu, a on im je rekao vi ste reberi koji ste ratovali i nakon 9. svibnja kada je potpisana kapitulacija, za vas ne vrijede nikakvi zakoni ni ratna pravila, tamo su stradali. I rekao je pukovniku BAsti koji je vodio partizanske jedinice, evo vam moji tenkovi radite s njima što god hoćete. Pušteni su žene i djeca odmah. Stradali su ustaše koljački, četnici koljači, bjelogardejci koljači. Mene sada zanima, koju od tih skupina koljača vi osobno zastupate? **Bulj, Miro (MOST)** S ovim vašim izjavama da pobjednici su završili posao '45. da nisu pobili bez suđenja sve što su tribali pobiti, vi ste koljač koji poziva na klanje, vi ste taj. Vi ste taj koji poziva na stanje, ja ne stojim iza nikoga, ja sam za pravnu državu. Osuđena su sva tri režima i to je Rezolucija Europe jasno kaže, sve totalitarne režime fašizam, komunizam i nacizam i ja smatram da je to najbolje. Ali dati izjavu izgleda u svibnju '45. godine posao nije obavljen. Pa znate vi šta ste vi rekli, vi pozivate na klanje, na ubijanje. To je najgora izjava i najgora podjela i to je gore sve što navijači kažu na sportskim terenima, morbidnije. Povreda Poslovnika, gospodin Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Pa mislim da je samo po sebi jasno, da, 238. i članak 33. vođenje sjednice. Kolega me je nazvao koljačem, ako to ne zaslužuje opomenu onda ja ne znam šta zaslužuje opomenu. (Nezavisni)** Ste ga nazvali koljačem? Recite samo da ili ne. Ako ste ga nazvali koljačem ćete dobiti opomenu, morate reći da ili ne. … /Upadica Bulj: Sve što sam rekao stojim iza toga./

temeljem članka 240. stavak 1. izričem vam opomenu, to je već druga. To, opomenu, samo opomenu, ne bez, bez, riječ, na riječ imate još pravo. Izvolite.

da je koljač oni koji kaže da u svibnju 45. g. posao nije obavljen, da pobjednici nisu pobili sve bez suđenja. To je koljač, pa ako se on osjeća tako, ja ne mogu mu tu ništa. Hvala lijepo. Pa gledajte, ja ću vam sada pročitati samo Poslovnik, a onda da idemo dalje, onda ću, moram dati g. Staziću isto, riječ za povredu Poslovnika. Samo neka bude jasno, prije sam se ispričao pa vi shvaćate da ja, ako pogriješim, pogriješim, ali međutim, ovdje nisam pogriješio. Zastupnik tijekom iznošenja rasprave ne smije govoriti o temi koja nije predmet rasprave, govoriti o .../Govornik se ne razumije./... itd., itd., omalovažavati ili vrijeđati ili vrijeđati predsjedatelja ili druge zastupnike, a g. Stazić je drugih zastupnika, tako da tako da općeniti stavovi ovdje su uvijek bili praksa. Možete ih osuditi, možemo ih osuditi moralno na bilo koji način, ali međutim, ako se radi o općenitim stavovima, ovdje takva stvar ne postoji. Postoji na drugi način remetiti red na sjednici, ali on će remetiti sjednicu samo ako vi postanete nervozan jer mislim, na drugi način neće remetiti sjednicu. Znači vi ste dobili samo zato što ste imenom i prezimenom rekli, rekli, da. Vi ste dali takav epitet. Sad ćemo vama dati, ako je potrebno, a ja bi vam savjetovao da ne bude potrebno. Ne, nažalost je potrebno. Čl. 33 vođenje sjednice. Ovo je kolegi Bulju 2. opomena po ovoj točki dnevnog reda, što znači druga, mora biti isto oduzimanje riječi. **Radin, Furio (Nezavisni)** Ne, ima i druga, a onda ima i druga sa oduzimanjem riječi. Ne, ne, to je tako. **Stazić, Nenad (SDP)** Ali za vrijeme vođenja prije vas,

33., vođenje, ovlasti predsjednika./... Dobro, ja ću sada, ja ću sad prekinuti sve povrede Poslovnika, sve, sve povrede Poslovnika bi vas molio da sjednete i da idemo dalje sa raspravom, molim vas lijepo. .../Upadica Stazić: Ali provodite Poslovnik./... Molim vas lijepo. Sada je, tko je to? Replika, Replika, Klarin, izvolite. ni banalizirati kolega Bulj, situaciju kod navijača. Nije to sve tako crno-bijelo. Među navijačima imamo i ozbiljnih delikvenata, pa ako ne, čak i kriminalaca, mislim, teška je riječ ali ja ću je se usuditi kazati danas u parlamentu i treba podržati, naravno, dijelove ovog zakona i treba bar zbog onih mladih obitelji, mladih ljudi, ljudi koji su željni uistinu u ljubavi prema sportu dopustiti im da normalno uživaju u sportskim događajima. Tako da ono što ste govorili, nije sve tako crno-bijelo i ovaj prijedlog zakona ipak ima neke, ne ipak ima, nego ima nekih dobrih strana. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Odgovor na repliku, g. Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Kolega Klarin, da, ima. Najprije kriminalaca kojima je dozvoljeno da mogu točiti alkohol u potocima, to su u svečanim ložama. Dakle, tribamo krenuti od njih je li, je li nepravedno i protuustavno u svečanim ložama da se toči alkohol u potocima i tko zna što sve ne, od droga ili tko zna, da je to sad provjeravati, a navijačke skupine znači, izlagati kao posebnu sektu, omalovažavati je kao, ja mislim da to nije pravično, a naravno da se ja slažem da triba uvesti red i da policija mora, mora postupati u skladu sa zakonom i sve te delikventne i ovi koji, ne delikvente nego ovi koji ponavljaju, dileri, kriminalci, to treba pronaći i izolirati, ali ja sam, zaista ponavljam, ponosan navijač i na navijačke skupine, kao što sam rekao i moje Maligane iz Sinja i Torcidu jer oni su dio života. Ili ovo što se dogodilo oko reprezentacije. Oni su pokazali kako se svi zajedno možemo oko sporta uhvatiti i bez iti jedne razbijene čaše. Evo, hvala lijepo.

koji je komentirao žene i djeca nisu puštene. Žene i djeca su ubijene, kao i pripadnici svih tih vojski, većinom su bili muškarci, ali žene i djeca su ubijene u Kočevskom Rogu i Hudoj Jami, imate žene unutra i nađene su iskopane. Dakle, pozdravljam sve navijačke skupine i žao mi, znači i Torcidu i moju Armadu i ekipu Kohortu iz Osijeka i kako se zovu tvojio, Bad Blue Boysi. Dakle, nismo ih dovoljno uvažili kod izrade ovog zakona. Dakle, zakon je trebao biti sastavljen, ali da zajednički se dođe do cilja, a to je spriječiti nereda, ali to se može samo dobrom komunikacijom. Dakle i policiji i pravosuđa, ali i onih na kojem se najvećim dijelom ovaj zakon odnosi.

nemamo šta komentirati osobe koje su rekle da u svibnju bez presude 45. posao nije obavljen do kraja, prema tome, to je dovoljna poruka, ali ja bih se vratio na ovo zadnje pitanje vaše zbog čega su izbjegnute navijačke skupine jer navijačke skupine kao što ste nabrojali, .../Govornik se ne razumije./... ide BBB-a, Armade i Kohorte, svih tih navijačkih skupina i manjih i većih, do mojih Maligana sinjskih, zaslužuju da se razgovara o ovome problemu jer je to kultura sad postala, to je kultura kako mikro, manje skupine tako do sredina. Ja mislim da je trebalo uključiti, minimalno bi bilo do drugog čitanja, pristojno da pozovete sve te navijačke skupine, njihove predstavnike, ja mislim da bi predstavnik predlagatelj, državni tajnik trebao to izvijestiti ministra, da sa sazove i da zajedničkim timom pokušate riješiti ovaj problem. Razgovor sa navijačkim skupinama je trebao biti prvi. Znači prvi korak je bio razgovor sa navijačkim skupinama i u usklađivanje ovoga zakona u razgovoru sa njima. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa, g. Bulj. Čisto osobno, bavio sam se navijačima jako dugo i znam koliko je bilo razgovora sa navijačima tako da nije da nije bilo razgovora a oko vaših drugih stavova neću ulaziti. Hvala potpredsjedniče. Kolega Bulj, osvrnuo bi se na svije stvari iz vaše rasprave. Spomenuli ste da bi neke odredbe ovoga zakona bilo dobro primijeniti ovdje u Saboru, i tu se s vama slažem, pogotovo kad pogledamo na svjetskim natjecanjima, kad god netko izvodi neke gluposti ili radi neke nerede, kamere sve se okrenu na drugu stranu i nikad ne prikazuju taj događaj i nitko ga ne prenosi. Ovdje u Saboru imamo baš suprotnu situaciju, da kad netko radi gluposti i kad radi cirkuse, onda baš sve kamere su uprte u uprte u njega i to je glavna vijest koja se prenosi. I druga stvar, spomenuli ste doček naše reprezentacije u Zagrebu koji je bio fenomenalan, koji je i po mnogim odredbama ovog zakona a bez da je ijedan incident se dogodio u Zagrebu i naravno da smo mi po tome prvaci svijeta jer sjetite se šta se događalo u Francuskoj, oni su osvojili prvenstvo a onda na kraju dočekali svoju reprezentaciju u neredu. **Radin, Furio Pa da, Hrvatska je prvak svijeta u sportu, bez obzira, samo onaj navijački doživljaj i ono, tu sam suglasan i o tome bi trebalo kako se stvorila sinergija i zajedništvo na sportu, ja mislim da bi to se trebalo pretočiti i na druge stvari i da je to moguće međutim, ja sam govorio maloprije o uvredljivim porukama, ne uvredljivim nego o porukama koje pozivaju na nasilje, koje pozivaju na ubojstva da te poruke su apsolutno trebamo osuditi i da su gore dolazile sad od kolega saborskih zastupnika nego od navijačkih skupina jer državni tajnik je maloprije pokazao jednu sliku nekog navijača koji je bio umaskiran, razumije./... ali da parlament kao parlament, da bi se morali slagati u svemu, ja ne kažem da se moramo slagati ali da trebamo osuditi, maksimalno osuditi ljude koji pozivaju na nasilje i ubojstva

Zahvaljujem potpredsjedniče. Gledajte, mislim da u ovoj raspravi postoji konsenzus svih nas u Saboru da treba zapriječiti zakonom svaki oblik protupravnog ponašanja na športskim natjecanjima i svaka dobra odredba u zakonu će biti pozdravljena od svih klubova u ovom Saboru. I to nije sporno, mislim da tu postoji konsenzus u svim raspravama koje sam slušao. Međutim rasprave se vode oko one druge stvari, na koji način zapravo naći ravnotežu između ovih represivnih odredbi u zakonu, ovlasti koje ima policija i onih prava i sloboda građana koje moraju ostati bez obzira na određena prava koja policija ima u nadzoru na športskim natjecanjima i naravno vezano uz odvijanje tih natjecanja i dolazak na športske terene. U središtu je po meni ona ustavna odredba koja govori da svako ograničenje prava i sloboda mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju, odredba iz čl. 16. Ustava RH. I sjećam se I sjećam se 2009. g. kad sam bio vanjski član Odbora za Ustav, tada je Sabor, ne znam da li je netko vas možda bio tada zastupnikom, raspravljao također o prijedlogu zakona kojim se mijenjao ovaj zakon, nazivali su ga tada Đurđin zakon, ne znam po, gđi. Durđi Adlešič koja je bila ovdje u Saboru ili u Vladi, ne znam više točno, tad je tim prijedlogom zakona bile su predviđene dosta rigorozne mjere sankcioniranja svih oblika nereda i protupravnog ponašanja na športskim natjecanjima i sjećam se te rasprave u Odboru za Ustav koji je tada o tome raspravljao, nažalost nije raspravljao sada kad ovaj zakon imamo na raspravi i naš je fokus bio upravo na odredbama koje značajno idu u smanjivanju prava i sloboda građana i daju dosta, dosta široke diskrecijske ovlasti policiji u primjeni pojedinih zakonskih odredbi. Svih ovih godina koliko je zakon u primjeni, ja vjerujem da je polučio dobru svrhu, spriječio sigurno veliki broj mogućih protupravnih ponašanja, činjenica je da smo toga imali u velikoj mjeri na hrvatskim športskim terenima, možda najviše na nogometnim terenima i moram reći da je bilo dosta trenutaka kada sam pratio određena športska događanja utakmice i nažalost događali su se ekscesi, ispadi, slijedile su kazne, sankcije i znam da sam često bio kao i mnogi među vama zabrinut hoće li Hrvatska biti kažnjena od UEFA-e ili neki nogometni klub oštro, rigorozno ne samo financijski nego smo igrali i pred praznim tribinama zbog nereda, huliganskih ispada, zbog govora mržnje, činjenica je od koje ne možemo pobjeći. Moj je dojam da toga ima puno manje u posljednje vrijeme, barem u tim drastičnim oblicima, dojam možda može varati, nemam statističke podatke, vi ste nešto o tome govorili, ali mislim da, da, da toga ima manje u posljednje vrijeme. Htio bi vam skrenuti pozornost na određene odredbe u ovom zakonu koje pokazuju da određene, određene izmjene koje sada predlažete mogu biti preširoko formulirane, dovoljno neodređene da mogu dovesti do suviše rigoroznog postupanja policijskih službenika prema osobama koje možda i zapravo nisu počinile nikakvo protupravno, protupropisno djelovanje ili ponašanje na, na športskim natjecanjima. Dio ovih izmjena nije čl. 25. postojećeg zakona, nemate ga u ovom materijalu jer se ne mijenja, al on je dosta važan, pročitat ću vam što on govori, dakle on govori o tome da policija ima ovlaštenje osobi koja se izjasni ili prema okolnostima očigledno ide na športsko natjecanje, a svojim ponašanjem izaziva osnovanu sumnju da je pod utjecajem alkohola ili druga ili se drugačije protupravno ponaša, policija može utvrdit njegov identitet, pregledati ga, može ga podvrgnuti utvrđivanju prisutnosti alkohola u organizmu mjerenjem količine alkohola odgovarajućim mjernim uređajem, može ga udaljiti iz sredstava javnog prometa, može mu zabraniti dolazak na športsko natjecanje, čl. 25. postojećeg zakona, dakle već niz godina je ta odredba u primjeni, ona daje značajne ovlasti policijskim službenicima, ali ipak govori da, to možda nije puka diskrecijska procjena, dakle ipak osoba bi svojim ponašanjem trebala izazvati osnovanu sumnju da je pod utjecajem alkohola, droge itd., barem se na neki način pokušava zakonski spriječiti da bilo koji policijski službenik od bilo koje osobe zatraži podvrgavanje alkotestu, da ga privede, da mu zabrani ulazak na športsko natjecanje. Mi sada ovim promjenama zakona predlažete da u čl. 4. odnosno u čl. 2. kojim mijenjate čl. 4. da svaki pokušaj ulaska, dolazak i boravak na prostoru športskog objekta, ukoliko osoba je u alkoholiziranom stanju iznad 0,5 grama po kilogramu ili odbijanja utvrđivanje prisutnosti droge i alkohola u organizmu slijedi sankcija od 2 do 15.000,00 kn odnosno do 30 dana zatvora. Meni se čini da je ova odredba zapravo u koliziji sa čl. 25., tamo se govori da policijski službenik to može učiniti kad iz okolnosti je vidljivo da osoba ide na športsko natjecanje ukoliko postoji osnovana sumnja da je u alkoholiziranom stanju, policijski službenik joj neće dozvoliti pristup na športski teren, neće joj omogućiti da dođe na natjecanje i da tamo izazove bilo kakav eksces, bilo kakvo protupravno ponašanje, ono što zapravo i ovaj zakon treba spriječiti. Vi zapravo onom odredbom u čl. 25. zapravo i sprječavate mogući eksces iako daje određene široke ovlasti policiji da procijeni je li ta osoba u alkoholiziranom stanju, al daje i mogućnost da tu osobu podvrgne alkotestu i da spriječi da ode na športsko natjecanje i tamo prouzroči određeno ponašanje koje ovaj zakon sankcionira, al što činite u čl. 2.? Vi zapravo osobi koja dolazi na športsko natjecanje, koja pokušava ući i kako su kolege rekle možda osoba koja je prije toga hajde popila pivu ili dvije, možda čak iz ove odredbe ne stoji da mora biti u alkoholiziranom stanju, ovdje čak ne piše da policijski službenik na temelju procijene ovlaštene, dakle osnovane sumnje da je osoba u alkoholiziranom stanju, čak ni tih riječi ovdje nema, vi zapravo omogućujete policijskom službeniku da tu osobu zatraži da se podvrgne alkotestu i ukoliko se utvrdi da osoba ima iznad 0,5 grama po kilogramu alkohola može biti vrlo oštro sankcionirana, do 15.000,00 kn ili 30 dana zatvora, da zapravo, složit ćete se, nije učinila nikakav eksces, nikakvo protupravno ponašanje, nije ni na koji način narušavala javni red i mir, dakle osoba koja je možda popila pivu ili dvije, ni na koji način nije stavila do znanja da je u alkoholiziranom stanju, nikakav eksces nije izazvala, al ova zakonska odredba koju predlažete zapravo vam omogućuje da tu osobu podvrgnete alkotestu, ona čak ne smije to niti odbiti, dakle ona bi možda mogla reći oprostite nisam siguran da li sam popio više nego što je dozvoljeno, ne želim riskirat, neću ići na športsko natjecanje, vratit ću se, da jednostavno spriječi mogućnost sankcije koja iznosi da ponovim, do 15.000,00 kn ili 30 dana zatvora, a u čl. 25. imate odredbu koja je u koliziji koja zapravo omogućuje policijskom službeniku da tu osobu podvrgne testiranju ukoliko utvrdi da ima veći iznos alkohola nego što je zakonom dozvoljeno, ta osoba neće smjeti ući, vi imate ovlast spriječiti tu osobu da uđe na športsko natjecanje i ta odredba već godinama postoji u zakonu, zato molim vas da razmislite o ovim odredbama do drugog čitanja. Hvala. (Nezavisni)** Profesore, dao sam vam 25 sekundi više namjerno .../Upadica: I zahvalio sam./... mojom krivicom zato što je to jako zanimljivo, a ja bih vas molio, ako biste vi tražiti tumačenje da li se to odnosi i na službeni ulaz. Da tražite tumačite da li se takav postupak odnosi na i na službeni ulazak gdje dolaze uvaženi gosti

Da se isti postupak primijeni i na službeni ulaz na stadion. Izvolite, replika. Replika Replika sam rekao, prepreka. Vi glušite polako s vremenom, replika. Izvolite. **Strenja, Dakle, ono što se provlači, to je, da li su mnoge odredbe ovog zakona, kolega Podolnjak, diskriminatorne, odnosno diskriminiraju navijače u odnosu na neke druge kategorije. Dakle, je, naravno da je riječ o svečanoj loži i znamo da će tamo sigurno biti alkohola. Pitanje je samo da li će oni biti alkotestirani. Pitanje je kako ćemo se mi odnositi prema navijačima koji će slobodno, dakle, Armada, uvijek se sakuplja i negdje drugdje osim prije Kantride sada na nekom drugom mjestu i prije ulaska na utakmicu skuplja se u nekim drugim dijelovima grada. Da li će tamo već potencijalno biti mogućnost da policija postupa ili će to biti samo na prilaznim ulicama ili na samom službenom ulasku u stadion. Dakle, oni će biti diskriminirani u odnosu na neke druge građane. Kako ćemo mi prepoznati o kome se to radi? To će bit znači

Da, nažalost zakon nudi mogućnosti vrlo diskrecijskog ponašanja policijskih službenika i to je ono što je zabrinjavajuće jer činjenica, vi ne možete nikad do kraja zakonski precizirati terminologiju, ali zakon kaže, ako prema okolnostima osoba očigledno na športsko natjecanje. Znate kako ćete tumačiti ako prema okolnostima, znate što je rekao moj prof. Smerdel prije 11 g. Ja i moj prijatelj idemo, idemo, idemo u Maksimir u zoološki vrt, a policija misli da mi idemo na nogometno igralište, a možda smo popili dva gemišta pa malo djelujemo veselo, to je rekao prije 11 godina, ja se sjećam. U Odboru za Ustav. Dakle, prema okolnosti, policija će zaključiti da oni idu na nogometnu utakmicu, ne oni idu u zoološki vrt.

Zahvaljujem. Pa poštovani kolega Podolnjak, ovdje imamo 3 varijable. Dakle, jedno su sportski navijači, druga je uporaba alkohola i treće je nasilno ponašanje. Slažem se s vama u ovome dijelu dakle čl. 3 st. 1. podst. 3., dakle gdje već protupravno ponašanje ako se detektira 0,5 promila, ne znam na osnovu čega je to mišljenje doveden, dakle, pripitost govorimo do 1,5 promil, dakle, pijanstvo je tek od 1,5 promila i tu treba vidjeti, možda pitati mišljenje stručnog društva za alkoholizam jer to nije kao upravljanje motornim vozilom, dakle utjecaj na psihofizičke sposobnosti, dakle navijači su jedna supkultura, postoje tzv. Roligani, to su dakle navijači koji prate dansku nogometnu reprezentaciju, oni vole jako puno popiti, ali nikad nije zabilježeno nikako nasilje. Dakle, odnos alkohola i nasilnog ponašanja nije linearan i treba vidjeti

s obzirom da i zakon dozvoljava da bi uđete sa pivom na stadion, dakle sa alkoholnim pićem manje od 6, je li posto alkohola i možete čak na pojedinim športskim natjecanjima i popiti pivu na onim valjda stadionima koji nisu visokorizični, ja znam kod mene, u mojem gradu kad sam na stadionu, tamo se slobodno pije pivo i nikad nikakvog ekscesa nije bilo. Ja se sjećam 2009. je u prijedlogu zakona bila odredba da bi, nije bilo 0,5 grama po kilogramu, nego je bilo 0,8, 2009., ja sam provjerio u prijedlogu zakona. Zašto se ta granica spustila, ne znam, ali svejedno, kažem. Odredba o određenom stupnju alkoholiziranosti, morala bi ići zajedno sa nekim, nekim protupravnim ponašanjem, bilo kojim ekscesom koji ovaj zakon sankcionira, da bi to bilo povezano i da ni to trebalo tada .../Govornik **Sladoljev, Marko (MOST)** Hvala g. predsjedniče. Dakle, u pojedinačnoj raspravi ću iznijeti ono što nisam stigao u ime kluba. Dakle, osvrnut ću se na rasprave i nekih drugih saborskih zastupnika i državnog dakle tajnika i smatram da ove odredbe stvarno nam nisu trebale. Pogotovo što se nije stvorilo suglasje sa navijačkim skupinama. Dakle, stvarno imamo informaciju, s njima sam u kontaktu, oni su podnijeli prigovore u e-Savjetovanju, dakle argumenti koji su odbijeni nisu bili argumentirani. Održavali su tribine, u tribinama grada Zagreba je bila jedna tribina upravo oko ovih izmjena. Na tribini nisu sudjelovali sami navijači nego su sudjelovali i profesori s pravnog fakulteta i sociolozi i pozvani su djelatnici ministarstva i nisu se odazvali, ali kažem oni ne odustaju i bit će nova tribina gdje će ovaj također biti ovaj pozvani djelatnici ministarstva, ja stvarno vjerujem da će se taj dijalog uspostaviti na, na, boljeg ovaj zakona. Dakle, ovdje se cijelo vrijeme spominje tih tzv. 0,5 promila, ali treba tako istina reći da, g. Čuraj je to spomenuo, dakle to nisu izmjene ovog dakle zakona, tih 0,5 promila postoji od 2011.g., 2011.g., zajedno su ih izglasali HDZ i SDP i ovaj, tako da mi i da želimo promijeniti ovo što je kolega Ćelić reko stavit na 0,8, mi ne možemo jer možemo mijenjati samo izmjene koje se tiču ovog dakle zakona, ovo što je novo je taj dolazak, znači to je sporno, dolazak i da će se prekršajno kažnjavati ovaj odbijanje alkotesta. Ja moram reći dakle iz prakse, al volio bi to pitati i državnog tajnika da niti jedan navijač, nogometni navijač, tko odbije alkotest, a do sada je mogao odbijati alkotest, ne može ući, nije ušao na sportsko borilište ako odbije, dakle znate kad idemo na utakmicu u Split, dakle zaustave nas na Dugopolju i tamo te pitaju hoćeš li puhati ili ne, oni koji žele puhati ovaj napušu dakle ne znam 0,7 promila, oni su zapravo tada kažnjeni, a ljudi koji ne žele dakle da pušu, oni ovaj ostaju na Dugopolju i njih se tamo dakle čuva za vrijeme utakmice, oni ne ulaze u sportsko borilište, tako da ova zakonska odredba nije trebala jer oni ionako nisu prisutni ako ovaj, ja sam se ono malo dao truda, pa sam želio usporediti i europske zakone, dakle drugih zemalja koje su nama možda i slične, evo i evo što se tiče alkohola npr. u Italiji, dakle lokalna uprava i policija odlučuju da li će se točit alkohol na stadionu ili okolici, nema kontrole promila, niti ikakvog ograničenja ako se ne radi prekršaj, dakle ja sam bio na utakmici u, u Milanu sada kad je igrao Dinamo ovaj Atalanta i na ovom trgu di je, di je katedrala, na svim onim kioscima je bio zabranjen dakle alkohol, ali se moglo kupiti alkohol u dućanima, ali na samim dakle ovaj kioscima se nije. Švedska, inače volio bi razbiti kroz ovu raspravu neke mitove o zemljama i ovdje se stalno spominje, nekako stvorio se dojam da su naši navijači najgori ovaj u Europi i bauk tog huliganizma kruži, međutim statistički pokazatelji su sasvim dakle drugačiji, u jednoj pitomoj Švedskoj je bilo slučajeva sa smrtnim slučajevima, dakle u jednoj, dakle i u skandinavskim zemljama, kod nas nasreću niko nije do sada stradao smrtno, jedino ko je stradao smrtno je jedan igrač Zadra, to je zbog loše infrastrukture, dakle koji je lupio glavom o zid i čudno je da nismo mijenjali zakone u tom smjeru. Dakle u Švedskoj na stadionu se toči alkohol do 3,5%, dakle i redari vas imaju pravo ispratiti sa stadiona ako ste prepijani, nema kazne samo vas odbiju pustiti dakle na stadion, takva praksa vrijedi i za restorane, kafiće, klubove, dakle nema kontrole promila. Što se tiče maskiranja, dakle Italija ima nosi što hoćeš, dakle ako te snimi u prekršaju onda si dakle nadrapao. Švedska, ne smije se maskirati na stadionu, ali nema zabrane posjedovanja predmeta za maskiranje. Dakle, to su neke iskustva, dakle zemalja koji, dakle ono imaju dakle iskustva sa navijačima i ono što je glavno, a vjerujem da je predlagatelj vidio gdje je pogriješio da stvarno bude precizniji što se tiče tog rađenja nereda na stadionu što se tiče alkohola ili ne, jer mi smo tu sad od državnog tajnika dakle agendu i evo spominjao je primjer Slovačkih navijača, oni su bili, oni su svi bili pijani, ali su bili i dobroćudni i normalno da njih nećemo kažnjavati, al to u zakonu dakle

ljude koji voze automobile ako ne vrludaju cestom, dakle zakon tu mora biti jasan, dakle kažnjavat ćemo samo one koje vidimo da im auto odlazi dakle u krivom smjeru jer oni su u opasnosti dakle za promet, a oni koji su pijani i koji voze ravno njih nećemo kažnjavat, dakle jedan zakon tu mora biti vrlo jasan jer znamo ko je reko ne treba se ovaj držati zakona ko pijan plota, tako da ne bi sigurno trebali ići u ovom smjeru. Dakle, ja stvarno vjerujem da je ova rasprava doprinjela poboljšanju dakle zakona, neke stvari se neće moći promijeniti, ovdje su se čitali podaci koji nisu vjerodostojni, čitali su se podaci policijski, a ne pravosudni, to treba razlikovati. Ako je policija primjenjivala dakle odredbe zbog ne sjedenja na svojem mjestu ili zbog pijenja pijenja tri pive to ne može spadat u istu dakle ovaj branšu kao i ovaj tučnjava, osim toga zna se da statistika dakle nije uvijek vjerodostojna i ne treba baratat nekim podacima, točno što se tiče pravosudnih dakle tijela. I ono što je još, jednu koju još mislim nitko nije istaknuo da u ovim odredbama zakona postoji da će dakle pravosudna tijela morat odlučit u roku 8 dana što se tiče izreka mjera zabrane za utakmice i sad ja postavljam pitanje dakle da li će svi drugi predmeti od obiteljskog nasilja od prekršajnih dakle u prometu, da li će svi biti u zaostatku da bi sudovi mogli nekom izreći kaznu od godinu ili dvije godine zabrane a opet kažem, o tome treba razmisliti, izmjena tog zakona jer to troši naše policijske resurse, dakle ne može policajac, dakle moj prijatelj ima zabranu za utakmicu, dobije zabranu zato što je imao je imao više od 0,5‰, dobije godinu i pol zabrane i on se mora javljati kada Dinamo igra u Kurilovcu prijateljsku utakmicu, koja nema nikakve rizične veze, dakle mora napuštati svoj posao a ako nije u mjestu stanovanja onda ide policija provjeravati gdje je on. To je trošenje policijskih resursa, pogotovo kad imamo toliko problema i na granici i mislim da to trebamo. Dakle Englezi imaju zabranu prilaska 2 km oko stadiona, imaju kamere koje prepoznaju lica, ako se tog recidivista snimi, on će biti kažnjen visokom zakonskom kaznom i treba stvarno učiti od zemalja koje su

Sladoljev, znamo da ste vi žestoki navijač i pripadnika BBB-a i drago mi je da sa tog aspekta ukazujete da zapravo i među BBB-om možda postoji netko tko je mogao biti sugovornik. Ne kažem da ste vi s kojim je trebalo bit, to samo sa svog aspekta i saborskog zastupnika, možete ovako analizirati, ali ponovno govorim o tome da je tu trebalo upotrijebiti navijačke skupine kako bismo dobili što bolji zakon. Na ovaj način zapravo imamo neke odredbe koje, desit će se kao i u mnogim drugim zakonima, toliko su rigorozne da se na kraju neće poštivati. Dakle mi ćemo imati ovdje situaciju da će netko imat više od 0,5‰ koji koji će biti dakle pristat na alkotestiranje a zapravo nije učinio nekakav veći prekršaj osim što je popio te dvije pive, on će biti kažnjen ili će policija svjesno prelazit preko toga i neće poštivat zakon i mi smo doveli do toga kao i u mnogim drugim zakonima, da se zakon neće poštivati. Ja sam uvijek protiv slobodne procjene, slobodne procjene nekoga tko će biti na ulazu i gledat kako će se netko ponašat. Netko je visoko baždaren

doktora, liječnika koji nikad nisu imali krivičnu prijavu, koji su zainteresirani i koji su upućeni u suvremene navijačke trendove i stvarno mi je žao, oni su stvarno imali dobru volju. dakle navijački trendovi su se promijenili, dakle suvremene huliganske skupine, njima je zapravo zabranjeno piti alkohol u sudjelovanju i tučnjavi. Dakle kad su navijači Fenrencvaroša dolazili u Zagreb, dakle dobili su striktnu upotrebu, zabrana alkohola, ne idete na izlet u Zagreb, idete u grad koji ima opasne navijače, nema alkohola u tome. Dakle, oni su zapravo, dakle to se totalno promijenilo ali to više nije isto.

između dva čitanja ovaj zakon doživjeti značajne izmjene pogotovo oko ovih odredba na koje ukazujemo i oko ove navodnih i stupnja alkoholiziranosti i nadam se nadam se općenito korištenja alkohola na športskim natjecanjima jer mi po meni djelujemo ipak licemjerno. S jedne strane dopuštamo unos alkohola, mi dopuštamo konzumaciju alkohola na športskim natjecanjima, možete ga dakle kupiti i to je sve dozvoljeno ali u nekom trenutku ako slučajno imate iznad 0,5‰, slijedi vrlo oštra sankcija. Da ne govorimo o onim dijelovima gdje ste govorili o ložama, gdje se ne pije pivo nego se pije drugi alkohol, gdje sasvim sigurno neće biti nikakvih sankcija i to je ono što zapravo moramo korektno dovesti u red da ne radimo zapravo kontradiktorne odredbe. S jedne strane alkohol da, s druge strane 0,5, sankcije itd. **Radin, Furio (Nezavisni)** Vrijeme. primjer. Dakle da su najbenigniji navijači reprezentacije, oni navijači koji najviše konzumiraju alkohol a to su Škoti i Irci. Dakle Dakle oni su poznati u navijačkom svijetu kao veseljaci a poznati su po ispijanju alkohola. Ja ovdje ne promoviram alkohol ali želim vam dovest u vezu da alkohol nema veze sa huliganizmom. U Beču šalju mi prijatelji, g. Ćelić je bio na utakmici, dakle tamo se pilo pivu u plastičnim čašama i oni imaju jednu super odredbu da ako vratiš plastičnu čašu, da ti vrati 50 centi i nema uopće smeća u dvorani i dakle u takvim smjerovima mi moramo ići. **Radin, Furio Hvala lijepo. Kolega Sladoljev, jedna od poruka koja danas iz ove rasprave mora izaći bez obzira na ovo što vi govorite i dio kolega ističe, da je alkohol štetan. Dakle ne može nijednom rečenicom iz sabornice vezano vezano za ovu raspravu izaći poruka da alkohol ne šteti. Alkohol razara društvo i ni na koji način ne treba pravdati pijenje alkohola. Jednako tako treba voditi računa da se ovaj zakon ne pretvori u zakon 0,5, da se po tom pričom koja danas dominira u sabornici o 0,5‰ zapravo zasjene svi ostali problemi. Prema tome nadam se da će između dva čitanja državni tajnik sa svojim suradnicima pripremiti jedan tekst koji neće izazvati ovoliko rasprava oko teme koja zapravo nije ključna, tih 0,5‰ ne rješavaju ništa. Huligani koji pripremaju huliganske ispade na stadionima, na nogometnim, sportskim priredbama, to rade u potpuno trijeznom stanju i mislim da je to bitno da se spriječi ispadi huligana na stadionima neovisno o ovih 0,5 promila koji zapravo nisu ključni. **Sladoljev, Marko (MOST)** Hvala. Pa da gospodine Jovanović, dakle ja vidim tu neko licemjerje, ja se slažem da je alkohol štetan i da je alkohol veliki problem u društvu koje razara obitelj, a s druge strane imate sponzore Hrvatske nogometne reprezentacije, imate industriju koja stoji iza toga, imate fan zone, imate tu poruku od šampanjaca i onda morate biti dosljedni u svemu tome. Dakle, ova poruka koju mi danas šaljemo sigurno nije da je alkohol zdrav, ali da on nije uzrok problema navijača i huliganizma što zapravo pokazuju statistički podaci i novi trendovi u navijačkom svijetu. Hvala lijepa. Idemo dalje sa pojedinačnim raspravama. Gospodin Nenad Stazić. Poštovani državni tajniče. Ja u potpunosti shvaćam intenciju vašeg zakona i ja tu intenciju podržavam, ako ne potpuno spriječiti ono barem smanjiti nerede na sportskim natjecanjima. Ali ja mislim da ste vi u pokušaju da riješite taj problem, a taj problem postoji i nije malen, krenuli u posve pogrešnom pravcu ili drugačije da kažem vi ste izabrali krivi alat. Vi hoćete prepiliti dasku i uzeli ste za to odvijač, ali ne možete dasku prepiliti odvijačem morate pilu uzeti da biste prepilili dasku. Vi pokušavate rak izliječiti kamilicom, a kamilica ne škodi, dobro je popiti kamilicu, ali ona neće izliječiti rak, a nasilje, neredi na sportskim terenima su ozbiljna bolest našeg društva, vrlo ozbiljna bolest. Vi to pokušavate napraviti zabranom prekrivanja identiteta, zabranom konzumiranja alkohola, zabranom konzumiranja droge. Pa gledajte, sve te tri mjere su dobre, niko ne može imati ništa protiv bilo koje od tih mjera, ali one nažalost problem riješiti neće. Kada govorimo o neredima na stadionima onda tu imamo dva aspekta, tipično, klasično huliganstvo i govor mržnje odnosno rasizam, javni rasizam. E sada kada je o huliganstvu riječ, zašto vi nećete riješiti zabranom, ne znam, alkohola kao što je rekao kolega Jovanović? Ma njima ne treba alkohol, oni će se potući i trijezni i pijani, pa to je njima posve svejedno. Naime, oni ni nisu došli na utakmicu zbog utakmice, oni su došli se potuć, to je njihov jedini cilj. Kažu tu neki kolege, ti navijači pa to su najveće patriote, pa što je patriotski u tome da drugoga pretučeš, šta tu ima patriotski, da razbiješ nečiji auto, da porazbijaš izloge ko u kristalnoj noći? U čemu je taj patriotizam? Ja taj patriotizam ne razumijem. Znači možda bi pravi alat bio da stvari najprije nazovemo pravim imenom, to nisu navijači, to su huligani. Navijači su navijači na jednu stranu, huligani na drugi, pa se s huliganima obračunajmo kao sa huliganima, bez obzira jel to na stadionu, da li je to u nekakvom narodnjačkom klubu, da li je to na cesti gdje može ići grupa huligana i maltretirati ljude. Unesimo to u Kazneni zakon, Prekršajni zakon ili donesimo poseban zakon o sprečavanju huliganstva pa će se primjenjivati na sve jer ovako se brkaju pojmovi. Navijačke skupine, navijačke skupine postoje samo u nogometu, ja ne znam postoje li u nekakvim drugim sportovima i mi s tim navijačkim skupinama neprestano razgovaramo, neprestano pregovaramo i danas, mislim kolegica Strenja govori, e da se zakon s njima radio on bi bio puno bolji. Koliko god da vi s njima radite, problem ne nestaje, huliganstvo je prisutno. Onda ajmo ustanoviti, pogledajmo činjenicama u oči, u kojim sportovima. Jeste kada vidjeli nerede u teniskom meču, u stolnoteniskom meču u vaterpolu? Bude, ali znate tko u vaterpolu napravi, ovi isti koji dođu na nogometni stadion, to je ta ista grupa, to su bande, to su bande i njih treba tako nazvati, to nisu nikakvi navijači ni navijačke skupine, to su kriminalne bande s kojima ne treba imati milosti u razgovoru. Hokej na ledu, pa to je najsportskiji od svih sportova, pa tamo se navija za protivnički klub ako izvede dobro akciju, pa tamo se plješće svome klubu kada izgubi, a to je sport. U sportu se dobija i gubi. Mi smo tu licemjerni, naša nogometna reprezentacija kada osvoji drugo mjesto napravimo veliki svečani doček, kada nakon 15 dana izgubi sa 5:0 niko ih ni ne pogleda. Pa za mene bi bio sport da im se napravi isti takav doček jer su oni reprezentacija i kada dobe i kada gube, pa to je sport, u sportu se i dobija i gubi, to je smisao sporta i jedino tako možemo odgajati mlade ljude, da tako shvaćaju sport. Kako se s huliganima obračunati? Engleska je tu napravila najviše, povećali su drastično kazne i novčane i zatvorske, ali napravili su treću mjeru koja je najbolja od svih, jednom registrirani takav huligan koji radi izgrede doživotno ne može doći na utakmicu bilo gdje u Engleskoj, a ne da ne smije doći na utakmicu, nego se mora javiti u policijsku stanicu. Znate koliko? Doživotno. To su sada starci, taj zakon je donesen za vrijeme Margaret Thatcher, to su starci pa njima ne pada na pamet više ni sport, a kamoli huliganstvo. Dan danas se moraju javljati u stanicu i mogu biti zadržani do 24 sata tamo. Pa njihovi unuci, njihova djeca pa ne pada im na pamet da izazovu nekakav nered kad vide da će se morati doživotno javljati u stanicu kad god se igra neka utakmica u njihovu gradu. Prema tome, imamo, imamo mislim, neke instrumente imamo, moramo se odlučit za te instrumente i moramo znat ko nam je neprijatelj, nama nisu neprijatelji navijači sportski, nama su neprijatelji huliganske bande. E sad zašto se to uvijek veže uz nogomet, to je zanimljivo, to je, možda bi bilo zanimljivo sociolozima, psiholozima, možda i psihijatrima, zašto u drugim sportovima toga nema, samo uz nogomet, ja ne znam, ja ne znam objašnjenje, pada mi na pamet da je taj HNS čvrsto povezan sa čvrsto povezan sa HDZ-om, HDZ njima vlada, a vidjeli smo kakvo je tamo ponašanje, oni kontroliraju potpuno cijeli HNS, a vidjeli smo razinu toga, pa oni ne mogu izabrati predsjednika bez najgorih uvreda između sebe, e pa nećeš razbojniče, pa samo što se nisu potukli. Znate zašto? Zato što je tamo novac, velik novac je tamo, u tom sportu je ogroman novac, pa nema tog novca u, u, u stolnom tenisu i zato i je HDZ stavio šapu na HNS, pa samo zbog novca, da im budu sponzori, da predsjednici organiziraju proslavu rođendana, da ih financiraju, pa zbog toga. I sport je, pogotovo nogomet je duboko politiziran, pa nema nijednog drugog sporta koji je toliko politiziran kao nogomet, pa ajmo nešto napravit da to prekinemo, a to može prekinut samo praksa, da tu, da stranku bilo koju, danas HDZ, sutra bilo koju, maknemo od sporta, da, da ne dopustimo tu kontrolu, e onda ćemo nešto napravit, onda ćemo biti efikasni, ovako nažalost mislim mi se možemo ovako igrati, pokušavati u dobroj namjeri i u dobroj vjeri, tu sam ja sa vama suglasan, sve što može pomoći je dobro došlo, ali stvarni problem mi na ovaj način riješiti nećemo i ne možemo. Hvala vam.

i to je svojevrstan problem za RH danas, a ovoga isto ste dobro primijetili da se problem ovim zakonom neće riješiti da se naselje sa stadiona preselilo u okolicu stadiona, dakle ono to sam govorio u, u, u nekoliko navrata danas, dakle sukobi se dešavaju na benzinskim pumpama, organiziraju se tučnjave i to je istina, tu nema alkohola, tu je, oni trijezni rade košto je reko kolega Jovanović, trijezni rade sukobe i tuče i meni je isto nevjerojatno da policija ne može detektirat ne samo policija, nego i SOA, Sigurnosno obavještajna agencija da ne može znat ko su ti kolovođe i ko su ti kriminalci koji su se i uvukli u navijačke skupine i onda dogovaraju te tučnjave i u biti ugrožavaju opću sigurnost građana o čemu smo govorili i na prethodnoj točki danas. **Stazić, Nenad (SDP)** Ja sam uvjeren da to policija može i da policija te podatke ima i bez SOA-e, pa danas su kamere postavljene svagdje, pa nije problem nekoga uočiti i detektirati i sad je samo pitanje volje, kako ćete vi prema tome postupati, hoćete se praviti blesavi i pustit ga da, da ponavlja svoje djelo ili ćete donijeti zakon pa mu reći ti lijepo dođi u, u policijsku stanicu i ti nećeš biti, ne ideš ti nikuda, ni na kakve utakmice ti više ne ideš, e onda bismo nešto napravili. Hvala lijepo. Kolega Stazić, dakle svaki problem koji postoji u društvu rješava se u dva smjera, jedno je represija, drugo je prevencija. Represija kod nas zakazuje, dakle ako vi za dilanje kilo kokaina dobijete uvjetnu kaznu, ako za mlaćenje supruge dobijete uvjetnu kaznu, onda je teško očekivat da će to biti poruka represije koja će biti preventivna, a cilj je prevencija da se nasilje uopće ne dogodi. Prema tome, uz zakon koji mi danas raspravljamo i koji će nadam se do drugog čitanja biti bolji i kvalitetniji treba biti jasan, kazne moraju biti maksimalne, nema olakotnih okolnosti za nasilje, za huligane koji unose nemir za obitelji koje dolaze na stadione sa svojom djecom trebaju biti najveće moguće kazne, a kroz odgoj i za obrazovanje za građansko društvo, kroz odgoj i obrazovanje u klubovima treba stvarati nove generacije koje će u startu biti protiv bilo kakvog nasilja na sportskim terenima. odgovor. **Stazić, Nenad (SDP)** U pravu ste kolega Jovanoviću i ne zamjerite mi što ću u odgovoru na vašu repliku reći nešto što sam zaboravio reći u glavnoj raspravi, donekle se tiče i onoga što ste vi prije govorili. Radi se o potpunoj zabrani alkohola. Baš na tom hokeju, baš na tom hokeju navijači i jednog i drugog tima ispijaju pivo, oni se tamo nalaze da se nađu na pivu, da se podruže, da, zabrana alkohola na, na stadionima, podrazumijeva i u vip loži, ali di ćete vi sad na, na ovom skijanju zabraniti kuhano vino ili u vip loži alkohol, pa mislim onda dolazimo do apsurda, dolazimo do apsurda, ne mogu se tako stvari rješavati, moraju se malo osjetljivije, mora, mora se to malo bolje sagledati, ne propagira niko ispijanje alkohola na, na sportskim terenima, ne, al ima takvih situacija gdje vi to ne možete izbjeć jer postajete glupi, eto ispričavam se kolega Jovanoviću što ovo nije bio odgovor na, na vašu repliku. Fala i sada je na redu g. Stjepan Čuraj. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče sa suradnikom, danas dobar dio vremena govorimo o širim temama, ja ću samo nabrojati što je prijedlog ovih zakonskih izmjena i dopuna, 4 su zapravo stvari, 4 rečenice o kojima mi ovdje satima raspravljamo, zapravo ne raspravljamo o njima, raspravljamo o cjelokupnom problemu i o činjenici da li je to dovoljna izmjena, da li će to riješiti probleme ili ne, 8-9.g. je postojeći već zakon na snazi, nije ga se već ne znam kolko mandata kojih Vlada, od Most-a, SDP-a, sada HDZ-a pristupilo nekoj korjenitoj promjeni ili iz razloga jer se smatra da je dobar ili nitko nije znao kako bi to drugačije regulirao. 4 stvari su prvo da je prekršaj osoba koja dolazi na športsko natjecanje pod utjecajem droge, do sad je bio samo alkohol. Druga je da se prekršajna odgovornost utvrđuje ako se netko odbije podvrgnuti ispitivanju alkoholiziranosti, dosad to nije bilo. Treća, po meni ona malo apsurdna, nedovoljno možda regulirana izmjena je ona da osoba je u prekršaju ako ima, a ide na športsko natjecanje, a ima kod sebe predmet namijenjen za prikrivanje identiteta pa onda tek u obrazloženju su navedeno što se točno misli, a ovdje se govori manje-više o tko zna čemu i da se također, utvrđuje prekršajem i pozivanje i poticanje sudjelovanje u tučnjavi ili napadu na druge gledatelje, redare, itd., itd. uništenje dijelova športskih objekata. Evo, to su 4 zapravo izmjena koje mi ovdje danas bi trebali razgovarati, odnosno koji su bili povod ovih izmjena. Naravno da mi trebamo i možemo razgovarati o cjelokupnom problemu. Ja sam iznio i kao prijedlog ili iz prvog čitanja, nadam se da će se uvažiti da se krene u jedan onako, ne općeniti dio definiranja, pa govoreći i o promilima pod kojima bi netko mogao biti smatran pijan ili ne, odnosno pod utjecajem alkohola ili ne jer nije isto, kao što smo čuli, niti voziti, upravljati motornim vozilom niti kretati se kao pješak ili navijač. To ne bi trebalo biti isto i zapravo je zato ideja da, alkoholiziranost bi trebala biti još dodatna otegotna okolnost pri počinjenu određenih prekršaja, protupravnih radnji ili ne daj bože kaznenih djela. Znači da to što netko prije utakmice se sastao sa ekipom u nekom kafiću, vesele se, navijaju, popiju par pića i takvi veseli idu na natjecanje, ne može biti zakonski osnova da oni mogu odgovarati i ja shvaćam intenciju predlagatelja da i nije, to piše u obrazloženju, čuli smo, ali zakonski se to ne vidi. Mi to moramo zakonski definirati jer de facto netko to može zloupotrijebiti. Može se svašta dogoditi i netko može iz nekih razloga nekoga izdvojiti, staviti sa strane, nebitno. Iz bilo kojeg razloga i on ima uporište zakonsko. Ti ideš na utakmicu, popio si, evo ti alkotestiranje, hajde van, ne mora ništa čovjek napraviti, on ima zakonsku osnovu da nekoga udalji sa strane i prekršajno kazni i kasnije goni. Odnosno goni pa kasnije kazna. E, to je ono problem. Što uvijek moramo raditi onaj dio, ne vidimo drvo od šume niti šumu od drveta. Dakle, moramo probati naći jedan bolji način selektivni pristup kako izdvojiti one zbilja koje treba itekako kazniti, koji bacaju ružnu sliku na sve one koji žele normalno navijati, boriti za reprezentaciju, za svoje klubove ili što god, ili uživati samo u tom sportskom natjecanju možda bez nekih navijanja nego samo kao priredbi kao i svako drugo športsko i kulturno, itd. To bi trebao biti cilj, ali onda te itekako kazniti. Da im ne padne na pamet, mi ne možemo donijeti u ovom Saboru ni nigdje drugdje na svijetu zakon protiv budala. To ne postoji. Koliko god bi to netko htio, ne možeš ti nekome objasniti nešto što je. Ali, ima načina kako najbliže možemo doći do toga. Recidiviste, one koji ponovno remete red ili rade nered ili oštećuju, sudjeluju u tučnjavama, svim onim izgredima navijačkim koje već imamo i znamo ih svi. Ne, što je rekao kolega, ni blizu, ali pod kaznenom odgovornošću. Ne da se cijela država mora sramotiti zbog nekoliko onih koji potiču. A alkohol tu kumuje, da, kumuje. Ali onda ga uzmite kao otegotnu okolnost kao takvi kad izazovu, a ne staviti u zakon da se to odnosi na sve jer de facto nisam, ne mogu se sada sjetiti da li se u tim svečanim ložama ili ne, to je šampanjac toči ili neko vino, ali siguran sam da bude, nisam baš puno puta bio, vinovnik takvih stvari, više idem na ove standardne tribine, ali i to de facto dovodi do takvog apsurda. Zar ćemo mi, a to je, ništa sad tu ne govorimo o nečemu da to ne bi trebalo biti, da imate uzvanike i čelnike drugih klubova koji dolaze, itd., gdje se na taj način ugošćuju i suprotni dužnosnici odnosno tih klubova i sad ćemo mi tu, što? Imati dvostruke kriterije. Bez veze. Nepotrebno, apsolutno, treba se znati da ako netko napravi problem, ako je netko napravio neki izgred, prekršaj, sve, onda ako još se utvrdi alkoholiziranost dodatno, ili povećati zbilja tu granicu na 1,5 koliko se medicinski utvrdi pa da kažeš da bi se moglo isključiti, a to apsurd veći što .../Govornik se ne razumije./... danas po ovom zakonu možeš točiti pivo na stadionu, možeš ga piti pa čak i na tribini jer mi nemamo tu infrastrukturu da omogućimo da se to konzumira negdje van tribine jer naši stadioni praktički imaju stepenice i tribinu pa baš nemaju neke prostore za druženje kao što to drugdje, dok ne dođemo do tih infrastrukturnih preduvjeta, nažalost će tako i biti i da zapravo na taj način definirano. Isto kao nošenje nekih, nešto što je za prikrivanje, to može biti sve, a možda biti ništa. Može biti obična majica kojom možeš prikriti glavu i sve, možeš dići kragnu pa si staviti do nosa i što ćemo sad? Ljude da gole hodaju okolo. Mislim, nećemo naravno, to je apsurd, ali po zakonu to ispada da je. Što se sve može koristiti za prikrivanje? Pa mogu ja navući ovo preko gore i evo, ja sam sad maskiran. A što ovi koji se obojaju? Što ćemo s njima? Išara si lice i on je sad prikriven, de facto malo je teže raspoznavanje ako je netko si .../Govornik se ne razumije./... znači to čisto govorim zbog nekih apsurdnosti iz zakona jer ja shvaćam da to nije intencija, ali to mora biti u zakonu, ne može biti ovako kolokvijalno ili što bi se reklo u praksi. Zakon je zakon, zakon je jasan crn i bijel, ne može bit siv, barem slovo zakona ne smije bit, a to što se u praksi događa svašta, to je i dan danas nam svjedoči, tako da evo molio bi samo da se probaju iznaći ta sredstva da se ide u strože, puno strožije kažnjavanje, čak i na Kazneni zakon intervenirat za one kojima se utvrdi opetovano bilo kakvo kršenje zakona, prekršajnog ili bilo kojeg drugog, a da obične ljude ovako koji idu ako su i veseli da to ne znači da sad oni mogu, ne moraju ili da ih neko može ovako pogledat krivo ili da oni se boje nekog pogleda, pa da će ih neko isključit van itd., iskoristiti i zloupotrijebit zapravo to slovo zakona, da se to jasno zna i samo ta distinkcija, a ima sigurno tu prostora da se to kaže, ako to se misli na fantomku nek se napiše ta fantomka ili opis, ili opisno se riješi, a ne nešto drugo, pa kasnije ćemo mi to tumačit šta je, šta nije i tako isto i sa alkoholom, mislim da je to apsolutno normalno želimo zbilja imati tu nultu toleranciju na nasilje i to moramo i pokazivati, ne može mlad, lud, možeš biti jednom, drugi put već jako teže, treći put nema ti više nitko da ti pomogne jel to više ne može bit slučajno, a imamo kažem iz one statistike koje sam naveo, imamo manje-više petinu ljudi koji uvijek su tu, vrte u istim tim skupinama, u istim tim problemima i oni dolaze ili rješavat svoje frustracije ili se ne znam kako obračunavat s nekim iz nekih možda drugih razloga koji uopće nisu vezani uz samu priredbu, evo zahvaljujem.

normira se određene situacije koje bi mogle proizić iz ovog zakona i smatram da ovoga je to vrlo bitno, znači kad je u pitanju tučnjava i ovaj dolazak i odlazak sa stadiona da se to malo detaljnije, da se neki apsurdi koji se mogu izać iz ovih propisa izbace van, ali još jednom želim naglasit da u biti bi trebalo možda do drugog čitanja naglasit tu prevenciju i taj preventivni dio kroz sam zakon, kroz možda neke konkretnije,

da li se može još ići i dublje možda u neke zahvate izmjena, ali sigurno da sama i intencija predlagatelja i nas svih ovdje koji smo određeno predlagali i izlagali danas je, ide s istim smjerom, s istim smjerom, s istim ciljem, to je sprječavanje nasilja, smanjivanje takvih okolnosti i zapravo da napravimo ta sportska natjecanja kao jednu priredbu u kojoj zbilja ćemo svi biti ponosni kada naš klub, naša reprezentacija ili bilo što drugo ostvare neki rezultat ili barem se dobro takmiči, ovo sve drugo, sva zloupotrebe i traženje rupe u zakonu, to moramo predvidjet, moramo ih anticipirat i jasno i glasno reći ovo ne može, pa makar ljudi i završavali u zatvoru. **Radin, Furio Hvala potpredsjedniče HS. Kolega Čuraj, danas se namjerno kroz raspravu pokušava nametnut da je ovaj zakon na neki način protiv navijača, što naravno nije točno. Prvo, bilo je u raspravama dobro razlučeno da trebamo razdvojit ono što su navijači, a što su huligani, to je istina, tih huligana je puno manje odnosno beznačajno malo u odnosu na prave navijače i druga stvar koja se ovdje pokušava progurat, a to je da u stvari ovim prijedlogom zakona se zabranjuje praktički alkohol na stadionima, skoro da se ide u na stadion, bude 100, 200, 300

Mogu? Nisam čuo. Zahvaljujem. Poštovani kolega, sad ste me podsjetili, zapravo kažete niko nije protiv navijača odnosno da se tu govori da je neko protiv navijača, da je tu neko protiv alkohola na stadionu, pa u konačnici, ja sam čuo da je tu neko i protiv HNS-a, pa čak jednog i drugog, svako govori ono što ga žulja, a mi i upravo ovo što ste rekli imamo već taj zakon na snazi 8-9.g. i 99,9% njihovih odredbi se nije primjenjivalo, ali to ne znači da mi i dalje trebamo imati takve odredbe u zakonu, nego znači zapravo da ih trebamo pojačati i usmjeriti prema onima zbilja koji to zaslužuju, a to je zbilja jedna velika, velika manjina u odnosu na one svi koji žele dolaziti, ja mislim da bi time i povećali zapravo prisustvo odnosno posjećenost svih priredbi i, i športskih pogotovo. Fala lijepa, sada će završno, završim 5 minuta ispred Kluba zastupnika SDP-a govoriti g. Saša Đujić, izvolite. Hvala g. potpredsjedniče, kolegica Sabina i kolege, zaključno u ime Kluba SDP-a još bi jednom potcrto dakle u biti nakon današnje rasprave apeliramo na vas g. Katić da drugog čitanja, evo vidite da u biti ove primjedbe koje imamo su praktički primjedbe gotovo svih oporbenih zastupnika jednake, dakle to je ono oko čega se mi slažemo da je možda sporno i da drugog čitanja to popravite, dakle sporno nam je ova situacija oko alkohola, nije problem, ne uvodi se sada zabrana alkohola, nego se uvodi mogućnost policije da proizvoljno može alkotestirat bilo koga po svojem osobnom nahođenju, bilo koji policajac na stadionu, dakle ubode tebe i kaže ti si taj, sumnjiv si mi i sad da tebi dolazim i bez ikakvog povoda, da ste radili nekakav nered. Dakle, to smatramo da nije dobro i da taj dio treba detaljnije propisati odnosno da treba sankcionirati one koji pod utjecajem alkohola naprave nekakav problem, izazovu tuču ili rade nasilje ili ili bilo što slično. Smatramo da treba staviti naglasak u kaznenom smislu na recidiviste, oni koji ponavljaju ta djela. Dakle i mi smatramo u SDP-u da treba razdvojiti ovaj dio navijači i huligani jer većina navijača su ono što ime govori, navijači, a ova glasna manjina su huligani koji šalju u javnost ove ružne scene kada se tuku na benzinskim postajama ili naplatnim kućicama autocesta ili na nekakvim dogovorenim i tu policija treba dati kompletan napor da se to suzbije i tu treba pojačati kazne do maksimalne mjere koliko se može. Dakle, oni koji se uhvate u takvom činu i tu ponove neka djela, djela, treba najoštrije sankcionirati. Druga stvar je također i mi smo se i zalagali u biti da se tučnjava vrati u ovaj zakon kao prekršaj jer po ovom po ovom sadašnjem Zakonu o remećenju javnom redu i miru u biti policajcima su bile vezane ruke i ljudi nisu mogli djelovati i mislimo da je to dobro da se vraća, ali samo ovaj dio još propisati detaljnije. Također, želimo staviti naglasak na prevenciju. Dakle, to treba pojačati, tu opet apeliram na vas, dakle vaši kolege iz MUP-a koji se bave ovim pitanjima su mi rekli da 10 g. u MUP-u u ministarstvu imate sistematizirano radno mjesto osobe za navijače, da toga nema na upravama i da to fali jer da se oni u biti, ono što ste vi rekli bave remećenjem javnog reda i mira, a to je širok pojam, tu su onda kod evo, u mom kraju su maškare sada, maškarane zabave, idu, znači policija koja prati rad navijača radi i taj dio. Radi u ugostiteljske objekte, subote, nedjelje, izlaske, dakle to je jedan široki prostor, a smatramo da ovo područje, dakle zahtijeva opet sistematizaciju po tom dijelu, kao što ima krim policija dakle djelatnike za gospodarski kriminalitet, za narkotike, itd., da u ovom odjelu policije koji se bavi ovom problematikom treba biti na nivou uprava osoba koja je specijalizirana baš za taj dio i da onda kroz tu osobu, kroz edukacije, predavanja se preventivno djeluje i prema navijačkim skupinama i da u biti zajedno s njima pokušavaju raditi prevenciju nasilja. Druga stvar, također, da se malo ovaj dolazak, boravak na stadionu preciznije definira ili da barem probate možda malo bolje objasniti što ste pod tim mislili i što tu ulazi u taj dio. Dakle, kako bi npr. izgledalo postupanje nekog policijskog djelatnika u pogledu tih članaka. Druga stvar, treba naglasiti apsolutno da u ovom zakonu podržavamo i da je dobro uvođenje testiranja na droge, smatramo da je to jedan veliki problem i da je dobro da to sada ulazi u ovaj zakon i dobra je ova odredba što se tiče sudova, dakle da u roku 8 dana odnosno ekspresno moraju reagirati po ovim prekršajima i t su dobre stvar. Nažalost ove dvije stvari nam nisu dovoljne da bi mi u prvom čitanju podržali zakon ovako kako izgleda, dakle, rekao sam više ovih negativnih stvari i nadamo se da ćete do drugog čitanja to popraviti. U svakom slučaju, mi smo predali u proceduru svoj prijedlog zakona Kluba SDP-a o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima pa evo, očekujem da ćete ga u ministarstvu isto malo pogledati pa možda od tamo izvadite neka rješenja, ali ako uvažite ove, većinu ovih primjedbi, onda bi do drugog čitanja razmislili eventualno i da podržimo konačni prijedlog zakona. Hvala lijepo. Hvala i vama. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Hvala lijepa.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora.